[15:30:25]: Gjennom bud- sjettforliket med SV legger Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram et forslag til netto bevilgninger over statsbudsjettet for 2024 på arbeids- og sosialkomiteens ansvarsområde på 619

Samlet utgjør utgiftene over arbeids- og sosialkomiteens ansvarsområde om lag en tredjedel av statsbudsjettets utgifter. Vårt budsjett er den aller viktigste bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Bevilgningen er nødvendig for å gi de mange pensjonister og folk utenfor arbeidslivet inntektssikring og et anstendig liv uten å måtte søke om midlertidig økonomisk sosialhjelp fra kommunen eller stå i matkø. De statlige inntektssikringsordningene, spesielt minsteytelsene, får mye oppmerksomhet. Det er bra. Alle mennesker ønsker å leve av sin arbeidsinntekt når en er fullt arbeidsfør og ferdig med sin utdannelse. Det gir den enkelte frihet, økonomisk trygghet og deltagelse i et arbeidsfellesskap som er viktig for sjølrespekt og sjølkjensle. Det gir samfunnet verdiskaping, dagliglivets arbeidsoppgaver løses, og vi kan få modernisert Norge til tidens krav. Senterpartiet er prinsippfast tilhenger av målet om full sysselsetting av arbeidsføre folk i hele landet. Vi ser knapphet på arbeidskraft som et gode, fordi det er positivt for å lette mulighetene for arbeidsinntekt for de grupper som har en svak tilknytning til arbeidslivet, eksempelvis ungdom eller de som ikke har full arbeidsevne. Det er viktig å øke etterspørselen etter arbeidsfolk som bor fast i Norge. Senterpartiet står derfor for kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden, ved at disse arbeidssøkerne har skriftlig arbeidskontrakt på jobb hvor det er betaling i henhold til norske lønns- og arbeidsvilkår, samt at de kan dokumentere fast bosted i Norge. For Senterpartiet er et velorganisert arbeidsliv en forutsetning for et trygt familieliv. Arbeidsmiljøloven er verneloven for lønnsmottakerne i norsk arbeidsliv. Loven balanserer interessene til arbeidsgivere og arbeidstakere. Loven innebærer rettigheter og plikter. Det er mye debatt om bruk av folk fra bemanningsforetak inn i de bedriftene som produserer varer eller yter tjenester. Senterpartiet er fornøyd med at arbeidsmiljølovens bestemmelser om adgang til å bruke folk fra bemanningsforetak er strammet kraftig inn. Det er en stor fordel at arbeidsfolk er direkte ansatt og ikke utleid.

Dette er i samsvar med starten på debatten om vikarbyrå på 1990-tallet, med Manpower som et viktig firma. Imidlertid er det et viktig unntak når det gjelder innleie av helsepersonell. Det som før var sjølve låvedøra for bemanningsbransjen inn i norske produksjonsvirksomheter, nemlig § 14-12 andre ledd, er nå presist regulert og beskrevet, sist gjennom regjeringspartiene, SV og Rødts flertallsmerknader i Innst. 73 Det må foreligge skriftlig avtale mellom tillitsvalgt fra fagforening med innstillingsrett og bedriftsleder for at slik innleie er lovlig. Denne skal kunne legges fram for Arbeidstilsynet ved deres kontroll av at arbeidsmiljøloven følges. Dermed reduseres omfanget av arbeidsmiljøkriminalitet, og disse enkle reglene gir forutsigbarhet for alle parter. Flere hundre tusen arbeidsfolk med arbeidsevne er utenfor arbeidslivet mot sin vilje. Arbeidsintegrering må derfor kontinuerlig være et prioritert arbeidsområde for regjering og stortingsflertall. Bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak må holdes høyt, uavhengig av konjunkturene. Når det er knapphet på arbeidsfolk, har folk størst mulighet til å lykkes med å få inntektsbringende arbeid. Effekten av de store bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak må imidlertid bli bedre, og det bør satses på lengre oppfølging, mer arbeidstrening og økt bruk av ideelle organisasjoner som ser hele menneskets livssituasjon, og hva som trengs for å komme videre i arbeidslivet. arbeidslivet. Nav-veiledernes lokalkunnskap er gull for å få en smidig, effektiv og ubyråkratisk arbeidsintegrering. Statlige lønnstilskudd til bedrifter for å betale vanlig tarifflønn til arbeidsfolk har meget god effekt. De lokale Navkontorene Navkontorene må styrkes med fagfolk. Regjeringa har innsatt en ungdomsgaranti. Jeg vil berømme tidligere statsråd Mjøs Persen, som kalte det de tre t-ene: tidlig, tett og tilpasset.

I mitt virke som ordfører er det lite som bringer så mye glede som det å besøke VTA-bedrifter, både i skjermet virksomhet og i ordinær virksomhet. Den arbeidsgleden man ser der, er helt rørende. I fjor ble det bevilget midler til flere VTA-plasser. Selv om det var for få plasser i forhold til behovet, var det noen plasser allikevel. Det vi kan se nå, er at bare 5 pst. av midlene som ble bevilget, gikk til VTA-plasser i skjermet virksomhet, mens 95 pst. av midlene gikk til VTA-plasser i ordinær bedrift. Vil Senterpartiet sørge for at det blir etablert like mange VTA-plasser i skjermet bedrift som det er VTAplasser i ordinær bedrift? [15:36:18]: Det er et tema som har fått stor oppmerksomhet i komiteen, og ikke minst blant regjeringspartiene. Vi har ikke vært klar over at det har vært en så sterk prioritering av VTA i ordinær virksomhet. Vi er klar over at oppfølgingen av VTA i ordinær virksomhet er svakere enn for dem som er i skjermet virksomhet. Derfor er det et viktig tema den tidligere ordføreren og representanten tar opp. tar opp. Fra regjeringspartienes side står vi for at vi skal ha en opptrappingsplan. Ikke minst er det viktig for de ungdommene som går ut av videregående skole og er i en livssituasjon hvor VTA er det naturlige tiltaket. Dette er en prioritert oppgave for oss, og jeg kan svare bekreftende på at vi fokuserer på det og ønsker å øke

Fremskrittspartiet foreslår 73 mill. kr i sitt alternative budsjett for å øke ytterligere med 500 VTA-plasser, fordelt på 250 i skjermet virksomhet og 250 i ordinær virksomhet. Det at mellom åtte og ti personer med utviklingshemning i alderen 18 til 25 år står helt uten jobb, er ganske uholdbart og i sterk kontrast til representanten Lundteigens innlegg. Spørsmålet blir ganske enkelt: Hvorfor vil ikke Senterpartiet prioritere flere VTA-plasser til denne gruppen enda høyere, når vi ser at behovet er så stort? Per Olaf Lundteigen (Sp) [15:38:04]: Senterpartiet har i en årrekke prioritert et økt antall VTA-plasser. Vi har en felles forståelse med regjeringa om å legge fram en plan, en opptrappingsplan, for antall VTA-plasser. Hvorfor gjør vi det? Jo, det er fordi alternativet for de menneskene gjerne er et aktivitetstilbud i kommunene, og det er et mye dårligere tilbud. Dette er et tilbud som gir verdighet, som gir fellesskap og arbeidsdeltakelse og også en liten inntekt som en kan ha, inntil 1 G, uten å få avkortet sin uføretrygd.

Komiteen har over år fått ulike signaler om hva som var den beste måten å dekke opp behovet på. For noen år siden var det et klart ønske om å få flere faste tolker. Nå er det blitt et ønske om å få flere frilanstolker. Regjeringsparti ene med Senterpartiet forstår at frilanstolker har en stor fordel ved at det er lettere å tilpasse seg det behovet som den enkelte har. Samtidig er det også enighet om at vi skal ha et stort omfang av faste tolker, så det er altså en komplettering. Dette er et tema som regjeringspartiene og regjeringa fokuserer på, og som jeg regner med at en vil

I sitt første budsjett i denne perioden kuttet Senterpartiet og samarbeidspartiene 15 mill. kr netto i tolketjenesten. Da regner jeg med både fast ansatte og frilanstolker. Det førte til unødvendig sosial tilbaketrekking, isolasjon og ensomhet blant døve, døvblinde og hørselshemmede, i langt større grad enn hva som var nødvendig. Så har man heldigvis snudd og er nå enig om å styrke Nav med flere fast ansatte tolker – det er kjempebra. Men spørsmålet mitt handlet nettopp om frilanstolker. Folk må kunne ha et godt og aktivt liv, også etter kl. 16 og ordinær arbeidstid. Det kuttet som Senterpartiet nå har vært med på over to år, med nesten 20 mill. kr, rammer hardt, og det gir mer isolasjon og mindre fleksibilitet. SV ville ikke ta ansvar, så vil representanten Lundteigen nå jobbe for at det ikke blir flere kutt til frilanstolker? Jeg kan i hvert fall forsikre representanten om at vi vil ta ansvar. Vi vil ta ansvar for at de menneskene som enten er hørselshemmede eller døvblinde, får et stadig bedre tolketilbud. Det har vi totalt sett stått for hele tida. Som sagt er det nå et sterkt ønske om å styrke frilanstolketjenesten, og det er noe vi drøfter for å se på hvilken måte en kan forbedre det. Det har også vært fokusert på frilanstolkenes betaling for jobben. Det er også en del av det hele. Aleksander [15:41:56]: Det kan vel neppe kalles en konsistent satsing på tolketjenesten når man i sitt første budsjett etter at man tok over etter Solberg-regjeringen, barberte bort 15 mill. kr netto i tolketjenesten. Det var en litt dårlig start, kan man si, som senere heldigvis har rettet seg noe opp. Mitt siste spørsmål er litt mer åpent, og det gjelder hvilke konkrete tiltak Senterpartiet vil ha for å gjøre tolketjenesten mer tilgjengelig og brukervennlig for dem som trenger den. Da må en se på både frilanstolkene og de fast ansatte tolkene, hvordan det samarbeidet fungerer,

vi må få et samspill hvor en utfyller hverandre. Det er det regjeringspartiene hele tida har ønsket. Det har blitt ulike reaksjoner ved ulike grep som er gjort hittil. Olsen

gjøre. Så mange som mulig må delta i arbeidslivet for at det norske velferdssamfunnet skal bestå. Fremskrittspartiet vil at arbeidslivet skal være trygt, fleksibelt og ha plass til alle. Stadig flere står utenfor arbeidslivet, og antallet eldre vil vokse kraftig i årene framover. For å sikre vår velferdsmodell for framtiden mener Fremskrittspartiet at alle skal bidra etter evne. Virkemidlene må innrettes på en måte som gjør at arbeid alltid lønner seg. Fremskrittspartiet mener det er viktig at alle får muligheten til å delta i yrkeslivet, også de som har en funksjonshemning. Funksjonsassistanse skal bidra til at en kan skaffe seg eller beholde ordinært arbeid hvis en har en fysisk funksjonsnedsettelse. Vi har valgt å styrke denne ordningen med 10 mill. kr for å gi et best mulig tilbud. Vi har også valgt å styrke ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 10 mill. kr, da vi mener at disse henger i hop og i sum vil bidra til at flere gis muligheten til å delta etter evne. evne. Sist uke kom meldingen om et forbedret pensjonssystem. Her legges det opp til at flere i framtiden skal måtte stå lenger i jobb før de går av med pensjon. Vi blir flere eldre og færre som deltar i yrkeslivet, og bærekraften i pensjonssystemet utfordres. Det er ikke sikkert at all medisin er at flest mulig jobber lenger. Nøkkelen ligger nok i å få flere ut i jobb samt utnytte restarbeidsevnen hos eldre og uføre, men da må vi slutte å straffe dem som ønsker å delta etter evne. Vi foreslo for kort tid siden et mer fleksibelt uføresystem. Det ble stemt ned av flertallet, og det rimer dårlig med å delta etter evne, som det samme flertallet prater om i festtaler. Vi må også sørge for å få flere av de unge uføre ut i permanent arbeid, og sist, men ikke minst må vi få flere av våre flyktninger som har kommet til landet, ut i arbeid. Altfor mange grupper her står utenfor arbeidslivet. Ukentlig blir jeg kontaktet av folk som sliter med Nav, på en eller annen måte. Vi kan også lese i media om saker som er graverende. Nav er blitt et stort skip som er vanskelig å styre. Innbyggerne sliter med å nå gjennom systemet, men også med å forstå systemet. Det er lang behandlingstid, saker ankes, og her er det også lang behandlingstid. Dialog mellom Nav lokalt og Nav nasjonalt er nærmest fraværende. Vedtak fattes uten at den som fatter vedtak, har vært involvert i saken, og dermed kan falle ned på et vedtak som strider med innstillingen fra saksbehandleren. Dette går på rettssikkerheten løs. Vi trenger et nasjonalt Nav-ombud, i tråd med det Stortinget enstemmig har vedtatt. Det er uakseptabelt at vi fortsatt ikke har fått dette på plass. Nå må denne treneringen ta slutt. Vi har i vårt forslag til statsbudsjett lagt inn 10 mill. kr for å komme i gang. Agder fylkeskommune har en ordning etablert, og erfaringene viser at det er et stort behov. Et Nav-ombud vil bidra til å styrke rettssikkerheten til brukerne av Nav. Det vil også kunne gi råd som bidrar til å opplyse saker bedre og forstå vedtakene som fattes, slik at antallet klager reduseres. Dette vil bidra til at saksbehandlingstiden går ned og ressursene i Nav kan brukes mer effektivt. Alderspensjonen skal bidra til at alle eldre får en verdig alderdom basert på opptjente rettigheter. I 2021 fikk Fremskrittspartiet endelig gjennomslag for å fjerne underreguleringen, og pensjonistene sikres nå en inntektsvekst lik snittet av lønns- og prisvekst. Fremskrittspartiet er opptatt av at de som har lavest pensjon, skal få sin pensjon hevet. Vi foreslår derfor å øke minstepensjonen med 10 000 kr med virkning fra 1. mai 2024. Vårt mål er å løfte minstepensjonistene opp til minimum EU60.

sitt alternative statsbudsjett. Eg var veldig klar for å kome med saftige angrep, frå Arbeidarparti-mann til Framstegsparti-mann, og seie klart ifrå om kva eg meiner er usosialt og urettferdig av deira vegval og prioriteringar.

representanten oppdaget, at når man sitter i mindretall, svelger man kameler i alle himmelretninger for å bli enig, og det var vel også noe som skjedde den gangen.

Det er utrolig viktig for vårt ansvarsområde, for hvis en ikke har full sysselsetting, må folk ha andre inntekter, og det blir da over statsbudsjettet. Senterpartiet har også sagt at det er en fordel at vi organiserer vårt arbeidsmarked sånn at vi har knapphet på arbeidskraft – dette altså i motsetning til at en har overskudd på arbeidskraft for derigjennom at en får lettere integrering av de unge som har en svak tilknytning, eller de mange som har bare delvis arbeidsevne. Er Fremskrittspartiet enig i at vi bør styre den økonomiske politikken sånn at vi har litt knapphet på arbeidskraft, for derigjennom altså å beskjeftige de mange hundre tusen som i dag ønsker arbeid, men som står utenfor arbeidslivet? Jeg er enig med spørsmålsstilleren i at det er svært viktig å få flere ut i arbeidslivet, særskilt de unge. Det å gå gjennom nærmest uten å ha deltatt i yrkeslivet er ikke formålstjenlig verken for den det gjelder eller for samfunnet, så det er helt på sin plass at man får flest mulig ut i arbeidslivet.

[15:52:03]: Vi er vel alle enige om at flest mulig skal ut i arbeidslivet, men det er altså et faktum at veldig mange ikke er i arbeidslivet. De har ikke den friheten som en arbeidsinntekt gir. Det er et grunnleggende poeng med frihetsbegrepet at en kan opptre økonomisk uavhengig, og det er ikke minst viktig for sjølfølelsen og sjølforståelsen til den enkelte. Derfor var mitt spørsmål sånn: Vil Fremskrittspartiet være med på en økonomisk politikk hvor en har en viss knapphet på arbeidskraft, altså at en ser på det som positivt, for dermed å ta unna de mange som ufrivillig er utenfor arbeidslivet? Mitt svar her er selvfølgelig at vi kommer til å føre en økonomisk politikk som skal bidra til at flest mulig kommer i arbeid, og vi kommer til å føre en politikk hvor vi legger til grunn insentiver for å få flest mulig ut i arbeid.

voksen alder, altså at pensjonister som kan delta i yrkeslivet, velger å ikke å gjøre det. Det er det vi vil fokusere på.

knyttet til minsteytelsene på pensjon for at disse er under fattigdomsgrensen, og at det ikke er riktig, de bør over, men det er jo også andre permanente ytelser, f.eks. uføretrygd, som ligger under fattigdomsgrensen. Jeg lurer på om representanten fra Fremskrittspartiet kan si noe om hvorfor fattigdom blant eldre er et problem, men ikke fattigdom

at man har trådt ut av yrkeslivet, og da skal man ha en pensjon å leve av. Når man er ufør, er det fortsatt en mulighet for at man kan bidra ut fra restarbeidsevne, og det må vi sørge for å få på plass. [15:55:33]: Jeg vil følge opp der representanten Øvstegård slapp, for det er veldig underlig å høre Fremskrittspartiet snakke om at minstepensjonister ikke skal sitte og fryse på en ytelse som er under fattigdomsgrensen, samtidig som samme parti ikke gjør noen framstøt for å øke de andre minsteytelsene i velferdsstaten opp til fattigdomsgrensen. Med Fremskrittspartiets politikk kan man faktisk risikere at en person som er ufør, lever på en uføretrygd under fattigdomsgrensen helt fram til vedkommende blir 67 år, for så å fyke opp i pensjon, for den skal da løftes over fattigdomsgrensen. Det framstår jo litt bakvendt. Spørsmålet er: Er

Det er dette vårt budsjett legger opp til. Vi skal øke tilgangen på egen pengebok. Man skal ha mer å rutte med av de pengene man faktisk har, enn i det som det legges opp til i budsjettet som legges til grunn og kommer til å bli vedtatt i denne sal. vårt budsjettforslag gir noen helt andre rammer. Så skal jeg være den første til å si, og det har jeg også sagt tidligere, at hvis regjeringen ikke er villig til å gjøre de grepene vi ønsker, må man i alle fall sørge for at de menneskene som har behov for et sikkerhetsnett, får det sikkerhetsnettet. [15:57:19]: Vi lever i en dyr- tid i Norge som er veldig krevende for mange mennesker.

mens en av seks nordmenn er bekymret for at de ikke har råd til julemat. Forskerne i Fafo sier i sin forskning på de voksende matkøene at vi står i fare for å få lommer av absolutt fattigdom i Norge. Forskerne i SIFO sier på sin side at vi har fått en fattigdomsutvikling i Norge som vi ikke har sett siden andre verdenskrig, og det snakkes om en ny type fattigdom. Akkurat der tror jeg jeg er uenig med forskerne. Jeg tror dette er den gamle fattigdommen som er i ferd med å komme tilbake. Det er bare så lenge siden vi har hatt den, at vi tror det er et nytt fenomen. Hvis vi skal bekjempe den fattigdomseksplosjonen som vi nå ser i dyrtiden, må vi gjøre veldig mange ting samtidig. Noe handler selvfølgelig om arbeid. Derfor er det bekymringsfullt at vi har en sentralbank som nå øker renten så kraftig at vi risikerer å få økende arbeidsløshet, særlig innenfor f.eks. bygg og anlegg. Men mange mennesker skal jo ikke jobbe heller. Verken pensjonister eller uføre i Norge skal tvinges til å jobbe. Har man en restarbeidsevne, bør man få lov til å bruke mer av den, og det er derfor Rødt går inn for å øke fribeløpet i uføretrygden til 1 G, men man må understreke at har du fått et vedtak fra Nav som sier at du er ufør, skal du kunne ha ytelser det går an å leve av. leve av. Fattigdomsproblemene i Norge er et mangehodet troll. Det betyr at hvis vi skal løse de fattigdomsutfordringene, må vi ha en bred meny med tiltak. Noen av dem som står i matkø, har en tilknytning til arbeidslivet. De er allerede i jobb. Andre går ikke i matkøen, men de sliter med å få det til å gå rundt og sliter med å betale regningene på en lav lønn. Andre igjen lever på en offentlig ytelse. Halvparten av de som står i matkø, har barn, og det betyr at den andre halvparten av de som står i matkø, ikke har barn. Derfor er det underlig at noen partier, som f.eks. Høyre, for å ta ett, ønsker å øke noen ytelser og ordninger, i dette tilfellet barnetrygd, men ikke andre ytelser og ordninger. Ja, en går til og med inn for kutt i andre ytelser, som Høyre gjør, både når det gjelder AAP, og når det gjelder barnetillegget for uføre. Da hjelper en noen av de fattige kanskje litt, men hvis en skal gjøre noe alvorlig med det stigende fattigdomsproblemet, må vi øke mange ting samtidig. Derfor er det bare å ramse opp, og jeg mener at Rødt er det eneste partiet som har tatt dette tilstrekkelig på alvor. Vi har et budsjett der vi går inn for å øke ikke bare én ytelse, men alle alle minsteytelsene i velferdsstaten: minstepensjon, uføretrygd, AAP, studiestøtte, dagpenger, engangsstønad, sosialhjelp, overgangsstønad, tiltakspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad og helt sikkert noen flere stønader, som jeg har glemt å skrive ned. ned. Realiteten er at om vi skal lykkes i å bekjempe fattigdom, kan vi ikke bare velge oss ut én gruppe, minstepensjonister eller barnefamilier, og gi noen tusenlapper til dem – hopp og sprett-velferd, som det har blitt kalt. Man er nødt til å lage en helhetlig plan for å øke

Det mangler ikke mat i Norge. Det mangler ikke penger i Norge. Det mangler ikke strøm i Norge. Norge er et land med ekstremt stor privat rikdom. Det er ikke lenge siden vi kunne høre om en milliardærarving som hadde kjøpt et hus til en halv milliard kroner. Vi hører nyheter om at det settes rekorder i privat flybruk. Det settes rekorder i luksusmarkedet, på hyttemarkedet. Kort fortalt: Landet vårt flommer over av penger. Ja, kanskje er det til og med noe av problemet, at det brukes for mye penger for dem som har. har. Nettopp derfor må vi evne å føre en reelt omfordelende politikk som sikrer at ingen mennesker skal legge seg sulten i Norge. Her er det bare å slutte seg til Einar Gerhardsens gamle motto: Ingen skal ha kake før alle har fått brød.

Rødts alternative budsjett på arbeidsfeltet bærer preg av enorme påplussinger. Det settes av milliarder på milliarder i økte utgifter med det man må kunne kalle kreative inndekninger. Et eksempel på en slik kreativ inndekning, eller rettere sagt urealistisk inndekning, er å kutte i f.eks. allerede inngåtte avtaler om kjøp av nye F-35-kampfly. Hvis Hvis vi later som det faktisk er mulig å lage et statsbudsjett på denne måten, er jo prioriteringene interessante å diskutere. Rødt foreslår bl.a. å øke fribeløpet for uføre opp til 1 G. Det er ikke helt ulikt det Høyre foreslår, nemlig en lavere avkorting av all trygd etter at dagens fribeløp er nådd. Men Rødt går ikke bort fra at det må være en grense for hvor mye man kan tjene, og at trygd skal avkortes når denne grensen er nådd.

enn andre partier har. Det er en fordom og en myte. Realiteten er at Rødt tar noen tøffe valg og prioriteringer som handler om å øke skattene til dem som har høye formuer, formuer, store eiendommer, høye inntekter og store selskapsoverskudd. Det er tilfeldigvis også noen av de samme menneskene som gir valgkampbidrag til representanten Molbergs parti. Jeg antar at Høyre er uenig i det, men det ene er ikke mer kreativt enn det andre. til uføre og fribeløpet: Selvfølgelig må det finnes en øvre grense for hvor mye et menneske kan tjene ved siden av en uføretrygd. Det skal jo ikke være sånn i Nor ge at folk skal bli rike av å gå på uføretrygd, men dagens grense på 0,4 G G er altfor lav. Den gamle grensen på 1 G er mye mer romslig og ville også spart veldig mange uføre for en god del rapporterings- og byråkratiproblemer med Nav, som de har i dag. (H) [16:04:39]: Jeg synes 2,5 mrd. kr i inndekning på inngåtte avtaler om F35-fly er ganske kreativt, for det vil ikke være mulig i praksis å frigjøre disse pengene, med mindre staten ønsker å pådra seg enorme erstatningsansvar. Vinningen går definitivt opp i spinningen. Det er ingen tvil om at vi må gjøre det lettere å kombinere arbeid og Der er Høyre og Rødt egentlig helt enige, men Rødt foreslår i tillegg at selve uføretrygden skal økes med 12 000 kr i året, og samtidig mener de altså at det må være en grense for hvor mye en som er uføretrygdet skal kunne tjene før avkortingen kommer. Hvert år trygdeoppgjøret kommer, er Rødt de første til å påpeke hvor brutalt og urettferdig det er at uføre får avkorting i trygd. Burde det ikke da være ideelt i Rødts verden om det ikke fantes en inntektsgrense i det hele tatt, eller ser faktisk Rødt også verdien av at det eksisterer en arbeidslinje? Rødt er tilhen- ger av en annen arbeidslinje enn den som har vært ført de siste årene, som handler mer om at det er staten og det offentliges ansvar å skaffe folk arbeid – dette er den gamle arbeidslinjen fra sosialdemokratiets gullalder – framfor en arbeidslinje som prøver å motivere folk i jobb gjennom pisk. Folk som er syke, blir ikke friske av å ha dårlig råd. Folk som ikke klarer å skaffe seg arbeid, får ikke på magisk vis arbeid ved å ha dårlig råd. Representanten Molberg har helt rett Rødt både vil øke uføretrygden og synes det er riktig at den reguleres på godt vis, sånn det gjøres gjennom trygdeoppgjøret. I tillegg mener man det er effektivt og bra hvis uføre har mulighet til å jobbe litt ved siden av. Jeg kan bekrefte at det selvfølgelig skal finnes en øvre grense for hvor mye penger en ufør kan tjene ved siden av full uføretrygd, men den må altså være høyere enn 0,4 G. Vi hadde 1 G som grense før, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne gå tilbake til det.

For å finansiere alle sine økte ytelser legger altså Rødt inn et forslag om å øke skatter og avgifter med om lag 38 mrd. kr. Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på om lag 36 mrd. kr. Det er en differanse på rundt 74 mrd.

[16:07:27]: Det er viktig å understreke at med skatteopplegget til Rødt vil de aller fleste i Norge faktisk få lavere skatt, men det er klart man øker skattene for dem som har mest, og der er det altså store summer å hente. Jeg reagerer vel egentlig også på å si at de alle er i arbeid. Det dreier seg f.eks. om rike arvinger, og det er altså ikke hardt arbeid å arve.

Det handler om å øke permitteringsregelverket innenfor bygg og anlegg, som gjør at flere kan bli sikret jobb gjennom en konjunkturutsatt periode. Og det handler om å gjøre det mer lønnsomt å arbeide ved siden av trygd ved å øke fribeløpet for uføre.

Etter at mange selv etter ordinær inntekt ser seg nødt til å be om hjelp, er ikke regjeringens forslag til bevilgninger tilstrekkelige. Det er åpenbart at flere blir fattigere med venstresidens politikk. Det nærmer seg jul, og mange har verken råd til julegrøt, julefrokost eller julemiddag i julehøytiden. Det er lange køer der mat deles ut, og dessverre hører vi at det settes rekorder i negativ forstand hver eneste dag. Rødt har i mange år drevet en klappjakt på dem som skaper arbeidsplasser i dette landet – sette dem i bås, nærmest hudflette dem for den verdiskapingen de står for, skatte dem i hjel sånn at investeringen i nye arbeidsplasser avtar. Jeg snakker selvfølgelig om dem som har ofret livet sitt for å skape noe, og som naturlig nok tjener penger på det. Hvorfor er det da sånn at Rødt absolutt skal ta dem som skaper arbeidsplasser, som ville ha gitt flere arbeid og sannsynligvis fått matkøene til å bli redusert?

til andre. Det er ikke sånn at de rike i Norge skaper jobbene. Samfunnet vårt skaper jobber sammen. Jobbskaperne i Norge er de som går på jobb hver dag, som gjør et utrettelig arbeid, og som jobber hardt på gulvet. De skal Rødt ikke skattlegge. Tvert imot vil Rødt gi dem skatteletter og avgiftsletter. Men de som sitter på toppen med enorme formuer de gjerne har arvet, synes vi kan bidra litt mer for å få slutt på matkøene.

I det arbeidet er det naturleg nok slik at alt heng saman med alt, iallfall heng det meste saman med det meste, og innsatsar på nær sagt alle samfunnsområde er viktige for å nå dette målet. Bedriftene kan vanskeleg tilsetje nye folk utan at dei har eit skatteregime som utløyser lønsame investeringar. Folk som slit med helsa, kan ha vanskeleg for å kome tilbake i jobb utan at helsevesenet stiller opp for dei.

Når det er sagt, har det jo også noko å seie korleis vi utformar velferdsordningane, som er det vi hovudsakleg diskuterer i dette rammeområdet. I statsbudsjettet for neste år i tillegg til sjølve løyvingane ein del interessante anslag over utgifter og utvikling i bruken av desse ordningane, som etter mitt syn burde føre til langt større uro enn det eg synest denne debatten, og samfunnsdebatten generelt, at pensjonsutgiftene stig kraftig, er for så vidt føreseieleg; det er no dei verkeleg store etterkrigskulla går av med pensjon. Riktig nok kunne også dette systemet vore utforma meir berekraftig, men det ville ikkje endra bildet vesentleg.

Særleg uroleg bør ein vere for fråværet som aukar blant dei yngste aldersgruppene, det er der det aukar mest, og den viktigaste årsaka er psykiske lidingar. Etter Venstre sitt syn er det viktig at trygdeordningane våre er utforma for å førebyggje utanforskap, ikkje for å forsterke det, så i det alternative statsbudsjettet vårt har vi føreslått å gjennomføre ei reform av sjukelønsordninga, etter modell frå forslaget til ekspertgruppa til sysselsetjingsutvalet.

Eg er klar over at dette er eit tema som mange synest er litt krevjande å diskutere, for det kan jo vere veldig politisk krevjande. Men eg meiner faktisk at vi har ei plikt overfor både det norske folk og ikkje minst dei oppveksande generasjonane til å ta i bruk den beste kunnskapen vi har om dette, og utforme ordningane våre på ein meir treffsikker måte.

Vi meiner at det ligg mykje potensial i å få i gang ei forsøksordning no, der ein flyttar arbeidsavklaringspengeansvaret ned til kommunane og får nokon pilotprosjekt for å sjå om ein kan få betre resultat der. å etablere eit eige sosialt investeringsfond, som vi også hadde eit eige representantforslag om, som vi debatterte i denne salen for kort tid sidan, for å få meir mangfald, innovasjon og kreativitet i arbeidet med å få folk tilbake i jobb lokalt.

Det har vi føreslått i det alternative statsbudsjettet vårt, i tråd med innstillinga frå ekspertutvalet for barn i fattige familiar i haust. Dei anslår at dette grepet, med den auken vi gjer, og skattlegginga, vil halvere talet på barn som veks opp i fattige familiar. Eg trur ingen andre forslag her i dag ville hatt større effekt enn det.

[16:16:07]: Forskjellen på et parti som er i opposisjon og posisjon, er at førstnevnte gruppe står lite grann friere, f.eks. til å foreslå noe man synes høres litt kult ut, men som man strengt tatt ikke har tenkt å gjennomføre hvis man en dag kommer til makten. Da tenker jeg spesielt på kuttet på 4 mrd. kr., som Venstre vil ta over natten fra folks pensjoner gjennom den såkalte AFP-ordningen, og attpåtil sende en diger Venstre-torpedo midtskips inn i trepartssamarbeidet, som vi kaller den norske modellen. Så spørsmålet til representanten Rotevatn blir: Er det virkelig sånn at Venstre ikke bare vil ta pengene fra syke folk i arbeidslivet, men også ta pengene fra kommende pensjonister, eller tok partiet litt mye Möller’s Tran i sitt alternative statsbudsjett? Sveinung

vidt greie for ganske grundig i finansdebatten, men eg kan godt gjenta eit par poeng derifrå: Utfordringa med AFP-ordninga i dag, blant mange, er at ho gjer det vanskeleg å bytte jobb seint i karriereløpet. Det er ei ordning som er urettferdig fordi alle finansierer ho, men ho kjem berre halvparten til gode.

Takk for svaret. Kan da representanten Rotevatn garantere at Venstre vil kjempe for at både syke arbeidstakere og pensjonister skal få mindre penger om Venstre kommer til makten om to år? Sveinung

Den beskrivelsen representanten ga av de helserelaterte ytelsene, er noe Senterpartiet virkelig bruker mye tid på. Det er en bekymringsfull økning i utgiftene og antallet som blir berørt av det, enten det er uføretrygd, AAP eller sjukepenger. Hele poenget med Nav var nettopp at det skulle bli bedre for de menneskene. Det var interessant å høre at Venstre nå støtter pilotprosjektet når det gjelder AAP, som er fremmet av Akademikerne i NOU-en Raskt og riktig, og har fått oppslutning der. mitt spørsmål: Betyr dette også at Venstre vil prioritere mer folk og penger til førstelinja, til veiledere som tar ansvar og har myndighet?

[16:21:34]: AAP-ordning- en er ikke noen kommunal ordning. Nav-kontorene er et samspill mellom kommunene og staten. Kommunene har ansvaret for sosialhjelpen, staten har ansvaret for de statlige ordningene, og AAP er en statlig ordning. Jeg forstår holdningen til Venstre nå, at en ønsker å gjennomføre en pilot hvor de som sitter på det lokale kontoret, har både ansvar og myndighet til å ta beslutninger i henhold til hva som er best for fordi en møter mennesket – i motsetning til i dag, hvor saksbehandlerne ikke møter mennesket. Da er det behov for folk, det er behov for ressurser i førstelinja fra statens side, og det var mitt spørsmål:

som er mye plaget av sykdom og fravær. Det er bl.a. fordi vi har en god sykelønnsordning, hvor man kan stå i jobb og satse på det, uten at man som arbeidstaker eller arbeidsgiver risikerer å tape økonomisk i stor grad

[16:25:31]: Hvis det- te er sett på i en helhet, ville det i så fall vært interessant å vite hva representanten Rotevatn og Venstre eventuelt da kunne frykte av konsekvenser på den andre siden av dette

høyt press og lav bemanning. Hvis Venstre er så redd for det høye sykefraværet, burde ikke representanten bruke sin tid på å slåss for bedre grunnbemanning i velferden, bedre kommuneøkonomi eller noen av de andre tingene som avgjør hvor gode arbeidsforhold disse ansattgruppene har, heller enn å kutte i inntekten deres når de først blir syke?

er ganske nærliggjande knytt til problem på arbeidsplassen, der arbeidsgjevarar også bør ha ei større rolle og ei større forventing mot seg for å leggje til rette for at ein får det ned. I dag har dei null økonomisk insentiv etter 16 dagar for å gjere nettopp det. Eg håpar representanten ikkje berre vil prøve å sjå etter forklaringar som kan forklare dette vekk, for dei vil han ikkje klare å finne om ein ser på forskinga. Då bør han heller begynne å ta innover seg konsekvensane av det vi ser. Nei, eg er ikkje bekymra for konsekvensane når vi gjer ei sånn reform, fordi ho vil føre til færre i varig utanforskap, og det er utelukkande positivt.

det være et faktum vi kan notere oss til videre diskusjoner om reduksjon av sykefravær blant folk i Norge. Det neste jeg skal si, gjelder iallfall både kvinner og menn over hele landet, og det er at det er historisk mange nordmenn som går på jobb i våre dager. Sysselsettingen i Norge er høy, og mange bedrifter har nå utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Men i løpet av 2023 har vi sett at veksten i sysselsettingen har bremset opp. Det har blitt noen flere arbeidsledige, og mangelen på arbeidskraft har avtatt. Uavhengig av konjunktursituasjonen framover vil utfordringen i arbeidsmarkedet fortsatt være at for mange står utenfor arbeidslivet, samtidig som for mange bedrifter og virksomheter opplever knapphet på arbeidskraft. Arbeidsmarkedspolitikken har en viktig rolle i å bidra til at så mange som mulig får deltatt i arbeidslivet. Det er mange utsatte grupper som trenger noe bistand for å komme i jobb. Dette er mennesker som utgjør en viktig arbeidskraftreserve, og som vi må lykkes med å mobilisere. I statsbudsjettet for 2024 tar regjeringen derfor grep for å inkludere flere i arbeid. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak med 238 mill. kr sammenlignet med saldert budsjett for 2023, sånn at flere får mulighet til å delta i arbeidsmarkedstiltak. Målet er å bidra til at tilgangen på arbeidskraft øker, at flere av dem som står utenfor arbeidslivet, kan kvalifisere til ledige jobber. Det er bra for den enkelte, og det er bra for landet. landet. Det er bekymringsfullt hvor mange unge som enten ikke deltar i arbeidslivet eller gjennomfører utdanning. Framover må vi lykkes med å inkludere flere unge. Regjeringen har allerede fått på plass en ny ungdomsgaranti som innebærer at Nav sammen med de unge selv skal samarbeide tett med helsetjeneste, skole og arbeidsgivere for å finne gode løsninger for den enkelte. I dette ligger det at de unge får tilpasset tidlig og tett oppfølging. Regjeringen foreslår samlet å bevilge 380 mill. kr til gjennomføring av ungdomsgarantien. Regjeringen styrker også bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid med det som tilsvarer om lag 500 tiltaksplasser. Ordningen med varig tilrettelagt arbeid har gitt mange uføretrygdede mulighet til å delta i arbeidslivet, og denne styrkingen åpner arbeidslivet for enda flere. flere. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et sikkert og seriøst arbeidsliv. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 å styrke det etablerte a-krimsamarbeidet i Innlandet i tillegg til å styrke Arbeidstilsynet. Regjeringen legger vekt på at Arbeidstilsynet skal være synlig og til stede der utfordringene er størst. Det er derfor viktig at Arbeidstilsynet har nok kapasitet og kompetanse til å følge opp og motvirke utfordringene med useriøsitet og sosial dumping. Å fremme faste ansettelser og et organisert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad er noe av det viktigste vi kan gjøre for å videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Den kraftige prisveksten har medført at mange har fått en trangere økonomi, men det er de som har lite fra før, som rammes aller hardest. Det viktigste er å få kontroll på prisstigningen og sikre at folk har en jobb å gå til. Regjeringen har videre tatt flere målrettede grep for å styrke situasjonen for særlig barnefamilier, lavinntektsfamilier med høye bolig- og strømutgifter, enslige minstepensjonister og sosialhjelpsmottakere. I statsbudsjettet for 2024 øker minsteytelsene for mottakere av arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad. Vi sørger samtidig for helhetlige velferdsordninger som gir trygghet i hverdagen, både gjennom å øke barnetrygden, redusere prisen for SFO-plass og gjøre barnehagen billigere og mer tilgjengelig for folk. Vi gjør tannhelse billigere for de eldste, og vi øker også bevilgningene til matsentralene. Dette budsjettet bidrar til mer trygghet for folk i en utrygg tid for mange.

[16:32:07]: Da statsråden ble ar- beidsminister, ga hun bl.a. et intervju hvor hun kritiserte, som hun sa det, deler av venstresiden for å være for opptatt av ytelser istedenfor å være opptatt av å få folk av ytelser. Det er jeg helt enig med statsråden i. Når man da ser på det forliket som regjeringspartiene i dag skal stemme for sammen med SV, ser vi at resultatet av det er at enkelte av ytelsene øker. Samtidig stopper man forsøk med arbeidsorientert uføretrygd. Man har allerede stoppet statens bidrag inn i inkluderingsdugnaden, hvor flere med hull i cv-en og nedsatt funksjonsevne kunne få jobb i staten, og man bedrer ikke avkortingsreglene for uføre. Hvordan mener statsråden at dette forliket bidrar til det hun har advart mot? Statsråd Tonje Brenna [16:32:57]: Jeg tror det er en fordel hvis man skal resitere en som er i rommet, at man resiterer korrekt, for det manglet et «ensidig» foran fokus på økte ytelser i sitatet representanten framførte. Når det er sagt, mener jeg at vi egentlig er kommet et stykke lenger i denne diskusjonen de siste månedene, ved at vi har bredt ut debatten om fattigdom, inkludering og å gjøre livene til folk bedre, til også å handle om å få flere mennesker i jobb. Jeg mener egentlig at hele statsbudsjettet er en slags jobbpakke, hvor vi gjør det grunnleggende og viktigste for at folk skal ha en jobb å gå til, nemlig å styre økonomien trygt, sånn at det blir godt å drive næring i Norge og bedriftene har arbeidsplasser å tilby folk som har et ønske om å komme I tillegg sørger vi for ungdomsgarantien, som skal gi unge folk tidlig oppfølging, sånn at de kommer i arbeid. Vi jobber med å gjøre det enklere å kombinere arbeid og uføretrygd. Vi sørger for bedre samspill mellom helse, skole og arbeid, for å inkludere de yngste, særlig i arbeidslivet. Og vi gjør en rekke andre ting for å få Dette handler om mer enn bare arbeidsorientert uføretrygd, og det viser hele statsbudsjettet. Henrik Asheim (H) [16:34:02]: Poenget er vel egentlig bare at de tiltakene som var nye og kunne få flere i jobb, er alle stoppet, fjernet eller kuttet. Men jeg må stille et spørsmål basert på den replikkvekslingen jeg hadde med representanten Lundteigen i sted. slett bare om statsråden kan avklare noe, for det har vært noen runder i Stortinget hvor spørsmålet er: Hvem kan godkjenne bruk av innleie? I svarbrevet til ESA sier statsråden og regjeringen at det er tillitsvalgte og den lokale arbeidsplassen som kan godkjenne det, inntrykket som representanten Lundteigen ga i sted, var at Stortinget tydelig har vedtatt at det kun er fagorganiserte fra en fagforening med innstillingsrett som kan gjøre det. Kan statsråden svare helt klart og tydelig Er det slik at statsråden opplever at Stortinget har vedtatt at det kun er fagorganiserte fra en fagforening med innstillingsrett som kan godkjenne innleie, eller skal dette diskuteres med partene over jul? [16:34:59]: Det er et spørs- mål hvor begge deler kan være sant på samme tid, fordi om dette er klart og tydelig, og om dette skal diskuteres med partene over jul, er mulig at kan være tilfelle samtidig. For å sitere mitt eget svar sist jeg ble spurt om det samme: Skjerping av bestemmelse i 2019 med krav om at virksomheter må ha tariffavtale med fagforening med innstillingsrett,

bevisst skulle forbigås i tariffbundne bedrifter. I tillegg har jeg sagt at jeg vil ha et møte med partene like over jul, både for å oppklare om dette er et problem i arbeidslivet – for det er jo et kjernespørsmål i denne diskusjonen vi eventuelt skal gjøre for å tydeliggjøre dette i fortsettelsen. For vi har en felles interesse i ordnede forhold i vårt arbeidsliv. Vi må sørge for at lovverk og avtaleverk spiller på lag, og at hva partene har å forholde seg til, Rimelig kort tid etter at denne regjeringen tiltrådte, fattet man avgjørelsen om å legge ned Eldreombudet.

Sist, men ikke minst, så man for kort tid siden et forslag om å opprette et ombud for varslere i politiet. Så noen brukere i samfunnet har behov for ombud, og eldre har tilsynelatende ikke det kan også se ut som at regjeringen vegrer seg for å få på plass Nav-ombudet, som ble vedtatt i 2020. Noen grupper mennesker, tilsynelatende Nav-brukere og eldre, har ikke behov for et ombud som kan sørge for at de blir ivaretatt på en god måte. Har denne statsråden til hensikt å få på plass dette ombudet? Jeg er opptatt av at Nav fungerer etter de lover og regler vi har, at Nav oppleves som et tilgjengelig system, og at Nav har tilstrekkelig tillit til at folk vil henvende seg til Nav når de har behov for hjelp eller skal utløse noe de har rett på. i Stortinget tidligere om et eget Nav-ombud. Jeg kommer til å følge opp det og komme tilbake til Stortinget på dertil egnet måte. Det er noen dilemmaer vi må tenke igjennom,

Sivilombudet eller andre typer rettsinstanser gjør – en jobb som kan hjelpe folk, i den grad de ikke får innfridd sine rettigheter. Jeg kommer til å følge opp Stortingets vedtak og komme tilbake på dertil egnet måte, men la oss ikke late som annet enn at det er noen dilemmaer begravet her i måten vi innretter et slikt ombud på.

et realkutt i grunnstønaden for folk med nedsatt funksjonsevne eller sykdom som også medfører store utgifter, men det er en annen sak. Min replikk handler om en enda mindre sak, som likevel er veldig viktig for dem det angår, og det er at vi i flertallsmerknader i budsjettinnstillingen mellom regjeringspartiene og SV sammen støtten til parykk til dem med sykdommen alopecia. Vi peker på at en utvidelse av satsene vil kunne hjelpe flere og ber regjeringen gjennomgå ordningen. Dette er et helt nødvendig hjelpemiddel for mange mennesker som har denne sykdommen. Jeg spør derfor statsråden om en mulig bedring i hverdagen til dem som trenger hårerstatning for å kunne delta i skole og arbeid og hva statsråden tenker om den bestillingen. [16:39:28]: Både parykk og andre hjelpemidler for den som har en skade, sykdom eller lyte er helt avgjørende for å kunne leve et godt liv. Jeg tror vi som ikke trenger hjelpemidler av og til har en tendens til å tenke litt smalt om hva det kan være, at det begrenser seg f.eks. til et hjelpemiddel som gjør at man kan få framkommelighet hvis man ikke kan gå, mens det egentlig er veldig mye bredere enn som så, som representanten Øvstegård peker på. Jeg vil selvfølgelig følge opp dette vedtaket og se på andre mulige innretninger på denne ordningen som gjør at den blir bedre og mer tilgjengelig for flere. Jeg tror ikke vi skal undervurdere hva det betyr for den enkelte som kan få innfridd en slik støtte eller få mulighet til å kjøpe f.eks. parykk hvis det er det man har behov for, og hvor mye det kan gjøre et menneskes hverdag bedre. Så dette kommer jeg til å følge opp, og jeg er glad for at vi har funnet enighet om akkurat det temaet. Mímir Kristjánsson

[16:40:33]: Nylig overras- ket Norges Bank veldig mange ved å sette opp rentene ytterligere en gang – i desember. Dermed er det enkelte bransjer som kan forberede seg på raskt voksende arbeidsløshet, og særlig bygg- og anleggsbransjen er utsatt når man har den rentepolitikken som Norges Bank fører i dag. Derfor har Byggenæringens Landsforening, BNL, og Fellesforbundet samlet seg om et krav om å utvide permitteringsperioden i bygg- og anlegg fra 26 til 52 uker.

Sakene nr. 14 og 15 2023 Jeg er veldig enig i den virkelighetsbeskrivelsen representanten har, knyttet til bygg- og anleggsbransjen. Det er en veldig konjunkturutsatt bransje, som rammes i grunnen med ordrebøker som ikke går så langt fram i tid når det er mer eller mindre optimisme eller pessimisme i økonomien. Vi har egentlig to utfordringer Det ene handler om at vi må ha de samme reglene for permitteringer for alle bransjer. Vi har bare ett sett med permitteringsregler. Det fører til den andre utfordringen, nemlig at i arbeidsmarkedet for øvrig er det ganske stramt og et stort behov for arbeidskraft. Derfor vil ikke jeg per nå endre permitteringsregelverket, men vi følger dette tett

Når vi diskute- rer eit statsbudsjett er vi gjerne opptekne av om det er realvekst på postar eller ikkje, altså om dei berre vert prisjusterte eller om det er ei faktisk satsing, ein faktisk auke. Det er nokre postar ein kanskje helst ikkje vil ha realvekst på, og dei har arbeidsministeren ganske mange av på budsjettet sitt. Det vil jo tyde på at utanforskapen aukar og at fleire er på ulike ordningar dei helst ikkje skulle vore på. i det budsjettet vi no har føre oss, er at det er ein realvekst på fleire av ordningane rundt helserelaterte trygdeytingar. Det er vekst i arbeidsavklaringspengar, og vi ser at sjukefråværet har etablert seg på eit høgare nivå. Dette gjev grunn til bekymring, for det betyr at fleire enn før er i utanforskap. Kva tenkjer arbeidsministeren rundt det vi no ser? Kva er grunnen til at sjukefråværet aukar? Kva er grunnen til at fleire er på AAP? Og ikkje minst – korleis har regjeringa tenkt å handtere det? [16:43:39]: Jeg er glad for å kunne gi en kort utredning om folketrygdens økte utgifter i løpet av 53 sekunder, som jeg nå har igjen på denne talerstolen til å svare på replikken, og jeg er veldig glad for veldig gode spørsmål. Vi har en utfordring knyttet til økende sykefravær. Vi har store utgiftsøkninger på flere av ordningene i folketrygden. Jeg er opptatt av at vi jobber godt med å få ned utgiftene der det er mulig i tillegg til at vi sørger for tryggheten til folk. Eksempelet med sykefraværet er godt både på den måten at vi må finne ut mer om hvorfor sykefraværet øker, hvorfor vi ikke får det ned igjen til det nivået vi hadde før pandemien – i det minste. Det er også et tema at vi har et godt partssamarbeid gjennom IA-avtalen, hvor vi kan jobbe systematisk over tid sammen med partene for å få ned fraværet. Et premiss for det er at vi ikke uten videre kutter i de ordningene som finnes, rett og slett fordi vi da bryter med noen av de premissene vi har lagt om samarbeid for å få ned fraværet. Jeg kommer til å følge opp det med partene i tiden som kommer og har en felles interesse med representanten i å få ned sykefraværet.

[16:45:01]: Norge er et til- litssamfunn. Det finnes knapt andre land i verden der vi har så stor tillit til hverandre – og det er nok ingen tilfeldighet. Jeg tror det er resultatet av en målrettet politikk over mange årtier for å jevne ut forskjeller og skape et samfunn med plass for alle uansett hvem du er, og uansett hvor mye penger du har i lommeboka di. En helt vesentlig del av dette tillitssamfunnet hviler på en helt grunnleggende kontrakt mellom menneske og samfunn: De som ikke kan jobbe, skal få bistand, og de som kan jobbe, skal få jobbe, og de skal kunne leve av inntekten sin,

Det er med hele og faste stillinger at du vet når du skal på jobb og når du skal ha fri. Det er med hele og faste stillinger at du kan gå i banken og få et huslån, og det er med hele og faste stillinger du kan føle en grunnleggende trygghet på arbeidsplassen. Dessverre var det helt andre ting enn hele og faste stillinger som sto på menyen da Høyre og Fremskrittspartiet styrte Norge. «Mer fleksibilitet», sier gjerne Høyre når ansattes rettigheter skal svekkes. Mer fleksibilitet var også argumentet da regjeringen Solberg åpnet for mer midlertidighet i norsk arbeidsliv. Fleksibilitet høres jo fint ut, men tusenkronersspørsmålet er følgende: Hvem er det egentlig som får mer av denne fleksibiliteten? Det var i hvert fall ikke riggarbeider Lukas som jobbet i bemanningsselskapet Workshop i 80 pst. stilling. Det var heller ikke verftsarbeiderne i mitt hjemfylke, Møre og Romsdal, som jobbet for ned mot 30 kr timen, som fikk mer fleksibilitet. Det var i hvert fall ikke kona mi, som i årevis jaktet firemånederskontrakter i det offentlige, som fikk mer fleksibilitet. Høyres fleksibilitet er det selvsagt helt andre grupper i samfunnet som nyter godt av, og i den motsetningen ligger hele forskjellen mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Det var derfor Arbeiderpartiet, så snart vi hadde vunnet regjeringsmakt, satte i gang med å lage et samfunn der dem som jobber, skal få jobbe med en viss grad av forutsigbarhet, leve av lønnen sin og helst kunne ha et Det er derfor vi har gjort hele og faste stillinger til hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er derfor vi har skjerpet inn på innleie, og det er derfor vi

I dag har både Lukas og kona mi fått faste jobber i 100 pst. stilling, og forhåpentligvis har det blitt så vanskelig å slippe unna med sosial dumping at vi slipper flere saker der folk som jobber i et bemanningsbyrå, som igjen jobber for et annet bemanningsbyrå, sitter igjen med en timelønn på 30 kr. Alle teller eller ingen teller, sier detektiven Harry Bosch. Det gjelder også i norsk arbeidsliv. Kampen for et trygt arbeidsliv er ikke over før alle har trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen sin. Jeg registrerer at Solberg allerede har varslet at hun vil reversere forbudet mot innleie om Høyre kommer til makten etter valget. Nå vet jeg at fruen min overhodet ikke stemmer Høyre, og det bør jammen ikke Lukas eller underbetalte verftsarbeidere gjøre heller og hvem vet? Kanskje til og med selveste Harry Bosch hadde betakket seg for Høyres visjoner om et mer utrygt arbeidsliv. Arbeids og sosial- komiteens budsjett er ikke som alle andre budsjetter. Dette budsjettet står for omtrent en tredjedel av alle statens utgifter på ett år, og det har sin naturlige forklaring: Vi har en sjenerøs velferdsstat som gjør at alle medlemmer av folketrygden har et viktig sikkerhetsnett. Det er samtidig noen utviklingstrekk som alle ansvarlige politiske partier bør følge med på. Vi ser en økning av unge mennesker med mentale helseutfordringer som havner på uføretrygd, og vi ser en økning i antall langtidssykemeldinger. Vi lever lenger enn før, og vi er nødt til å ha flere i arbeid for å sikre framtidige generasjoner den samme velferden som vi tar for gitt. Rundt 600 000 nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, samtidig som vi mangler arbeidskraft. Nesten 400 000 mottar uføretrygd, og vi har passert én million pensjonister uten at vi klarer å produsere tilstrekkelig med nye skattebetalere. Fødselsraten er på 1,4 barn per kvinne. Antall yrkesaktive bak hver pensjonist og uføretrygdet vil være 1,5 personer i 2060. Til sammenligning var det 3,5 yrkesaktive per pensjonist og uføretrygdet da folketrygden ble etablert i 1967. I dag er tallet 2,1. Med dette bakteppet er det helt avgjørende at budsjettet denne komiteen har ansvar for, i størst mulig grad er arbeidsorientert. På samme vis må Nav også være arbeidsorientert. Vi skal ikke tvinge mennesker med helseutfordringer til å jobbe hvis de ikke kan det, men vi kan i større grad gjøre det lettere f.eks. å kombinere uføretrygd med jobb, og vi kan tilpasse oppfølgingen fra Nav mer mot arbeid det først og fremst er mye god helse i å jobbe. Det er mye god helse i å ha et fellesskap å høre til og å føle at man har en mening i hverdagen. Som ung uføretrygdet er det i dag ingen som banker på døren din etter at uførevedtaket er gjort. Unge uføre risikerer å forbli uføre på livstid fordi systemet ikke følger dem opp. Det er ikke sikkert at det er meningen at alle skal være ufør resten av livet. Høyre har noen målrettede løsninger for denne gruppen. Vi foreslår å endre avkortingsreglene, slik at uføre som jobber utover fribeløpet, kun får halv avkorting i trygden. Her har regjeringen vært passiv og ønsker mer tid til å utrede forslaget. Det er helt unødvendig, all den tid sysselsettingsutvalget foreslo ulike modeller for en mer rettferdig avkorting av trygd og arbeid. Høyre gjennomførte også inkluderingsdugnaden da vi satt i regjering. Dette innebar bl.a. at minst 5 pst. av nyansatte i staten skulle ha funksjonsnedsettelse eller hull i cv-en. Dette kravet har regjeringen av en eller annen grunn skrinlagt. Videre har Høyre helhjertet støttet opp under regjeringens forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for unge uføre under 30 år. Dette var noe Solberg-regjeringen opprinnelig foreslo og som Støre-regjeringen heldigvis fulgte opp. Regjeringen har selv snakket varmt om forslaget og framhevet denne satsingen som en del av regjeringens politikk om arbeidsinkludering. Problemet er at dette prosjektet nettopp ble avlyst etter budsjettenigheten med SV. 118 mill. kr, som skulle settes av til at unge uføre skulle få prøve seg i jobb på egne premisser, er nå kuttet til 0. Jeg registrerer også at representanter fra regjeringspartiene i salen i dag har en slags nonchalant holdning til hele spørsmålet og prosjektet, for det var liksom ikke så viktig likevel. likevel. Vi må bruke folkene vi har, og vi må innrette dette budsjettet mer mot arbeid og inkludering i arbeidslivet. Det å ha en jobb å gå til er det beste tiltaket for å motvirke fattigdom. Det sender også et signal til den enkelte om at vi har bruk for deg, og at du ikke er glemt. er glemt. Det sies at lediggang er roten til alt ondt, og det bør være en rettesnor for denne komiteens arbeid de kommende årene. [16:54:17]: Det er fort gjort å la seg overvelde av store tall og økende utgifter på vårt budsjettområde. Pensjoner, uføretrygd, sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger er alle store poster i budsjettet og helt avgjørende ytelser for dem som er mottakere.

Økonomisk sosialhjelp er imidlertid ikke på vårt budsjett. Det er kommunenes ansvar, men er likevel en vesentlig del av det sikkerhetsnettet vi skal ha i vår velferdsstat. Det er lett å se seg blind på tall og ordninger, men bak alt dette finner vi folk – folk som av ulike grunner har bruk for velferdsstaten. Det kan være Tonje som er uføretrygdet og sliter med å få endene til å møtes når kostnadene på det aller mest nødvendige øker mye, mye mer enn inntekten hennes. Noen ganger må hun henvende seg til Nav og be om økonomisk sosialhjelp, andre ganger må hun få en pose mat fra en matutdeling i nærheten. Trygve sliter med å få seg jobb. Han er 20 år og faller utenfor systemet, som man gjerne sier. Skal han bli ufør, eller skal han få muligheten til å delta og være inkludert i samfunnet? Det betyr noe hvordan vi – velferdsstaten – møter alle de menneskene som på ett eller flere tidspunkt i livet har bruk for ulike tjenester eller økonomisk hjelp. Den menneskelige kontakten kan være avgjørende for suksess eller fiasko. Tid og mulighet for jobbtrening, tilretteleggelse og oppfølging er viktige faktorer som kan bidra til suksess. Vi i Senterpartiet er opptatt av at vi har et Nav som er tilgjengelig og åpent, og som gir mulighet nettopp for denne personlige og individuelle oppfølgingen. I Hurdalsplattformen har Senterparti–Arbeiderparti-regjeringen klare ambisjoner om å styrke bemanningen i Nav, bygge tillit til de ansattes kompetanse og delegere mer ansvar til førstelinjen, for å nevne noe. Vår tillitsreform handler nettopp om å sørge for å gi bedre mulighet for oppfølging. I likhet med min kollega vil jeg nevne ungdomsgarantien. Her øker vi bevilgningen til Nav og prioriterer innsats i førstelinjen: fast kontaktperson, samarbeid på tvers av sektorer, helse, utdanning og arbeidsliv. Det er viktige elementer her. Jeg registrerer at Høyre i sitt alternative statsbudsjett kutter 225 mill. kr i finansieringen til arbeids- og velferdsetaten. Hva er det? Jo, det er vel sikkert folk i førstelinjen. Konsekvensene ville blitt færre folk i førstelinjen og færre mennesker til å veilede og bistå dem som trenger hjelp inn i arbeidslivet. Vi kan også snakke om varig tilrettelagte arbeidsplasser, og vi kunne godt sagt at vi ønsker oss flere plasser, men vi følger en plan, og vi har en årlig opptrapping. Jeg er glad for at budsjettforliket innebærer det. Det snakkes mye om dyrtid. Flere enn før sliter med å få pengene til å strekke til, og vi blir utfordret på om minsteytelsene er høye nok. Det er ingen tvil om at økte priser rammer dem som har minst, aller mest. For eksempel økte kostnadene i SIFOs referansebudsjett med om lag 10 pst. fra februar 2022 til februar 2023. Det er ve sentlig mer enn den ordinære lønns- og prisjusteringen. Regjeringens viktigste tiltak er den økonomiske politikken – å få kontroll over pris- og renteutviklingen – men vi må også se på minsteytelsene. mange nå søker hjelp hos frivillige, er ikke det hovedbeinet i velferdsstaten vår. Hovedbeinet skal være de offentlige ytelsene. Derfor er jeg veldig glad for at et godt budsjett har blitt enda bedre gjennom samarbeidet med SV. Dermed øker minsteytelsene for uføre, vi øker minsteytelsene for AAP, og ikke minst: i revidert nasjonalbudsjett øker de veiledende satsene for sosialhjelp. Jeg er veldig glad for at vi i løpet av det kommende året skal vurdere et viktig spørsmål som er diskutert mange ganger, muligheten til å ha arbeid og inntekt utenom f.eks. uføretrygd. Det har regjeringen lovet å komme tilbake til, og vi ser fram til å jobbe videre med det. [16:59:28]: Alle som kan og vil må få bruke sine fantastiske evner i arbeidslivet. Samfunnet trenger kompetansen. Høyre foreslår derfor en jobbpakke på om lag en halv milliard kroner. Den tiden vi nå inne i, med knapphet på arbeidskraft, Derfor foreslår vi 500 nye tiltaksplasser til bl.a. arbeidstrening, lønnstilskudd, kompetanseheving og jobbstøtte for folk som står utenfor. Derfor går vi ikke med på regjeringens store kutt i frilanstolker for døve, døvblinde og hørselshemmede, og derfor foreslår vi økt støtte til funksjonsassistanse, slik at de som vil i jobb, får den praktiske hjelpen som trengs for å mestre arbeidshverdagen. Når vi vet at det årlige behovet er minst 900 nye varig tilrettelagte jobber – VTA – hvert eneste år, år, må vi ta det på alvor. Derfor foreslår vi i Høyres jobbpakke 1 000 nye av disse. Mange av disse VTA-jobbene vil, som i de senere årene, bli i det ordinære arbeidslivet. Vi ønsker jo at alle som kan, skal få bidra der, på mest mulig vanlige vilkår. Men ikke alle er klar for det. Mange har fortsatt behov for en plass i skjermet bedrift. Som ASVL og en tydelig Høyre-ordfører i Fredrikstad har understreket for oss: Køene er fortsatt lange. Vi understreker derfor fra Høyres side at økningen i VTA-plasser i større grad må skje i skjermede virksomheter. Høyre vil alltid være opptatt av at det skal lønne seg å jobbe. Derfor foreslår vi i budsjettet en ny avkortningsmodell for uføretrygdede. Praktisk talt Praktisk talt betyr det at uføre som forsøker seg i jobb, vil sitte igjen med mer av inntekten. Når tusenvis av unge og eldre står uten jobb, er det vår oppgave å hjelpe til for å la dem få bidra i arbeidslivet. Når vi vet hvordan arbeid skaper fellesskap og mestring, og når vi som samfunn trenger kompetansen, kan det ikke være tvil

gjør stor skade på fellesskapet og sårbare arbeidstakere. De kriminelle har ofte store nettverk og er vanskelig å avdekke og ta. Arbeidstilsynet og a-krimsentrene må henge med. De må derfor få bruke alle ressursene sine på å slå ned på de som systematisk undergraver verdens beste arbeidsliv. I kampen mot arbeidslivskriminaliteten har vi ikke ett minutt eller en eneste krone å kaste bort. Derfor er det helt ubegripelig at regjeringen bruker så ufattelig mye ressurser på å springe etter de seriøse bedriftene våre. Det er godt kjent at regjeringens innleieinnstramninger var dårlig utredet. Det har allerede fått store konsekvenser for næringslivet og jobber i hele landet, ikke minst i Rogaland. Tusenvis av fast ansatte i seriøse bedrifter har allerede mistet jobben, og samtidig har millioner rent ut fra Arbeidstilsynet, tappet vekk fra den viktige kampen mot den faktiske arbeidslivskriminaliteten. Høyres budsjett viser at man er opptatt av at Arbeidstilsynet skal få bruke tiden og ressursene på tiltak som faktisk har effekt. Derfor omprioriterer vi hva de skal bruke tiden på – og slenger friske midler på toppen.

Vi er glade for at regjeringen nå følger opp vedtak i Stortinget, selv om man i sin tid stemte imot å øke taket på hvor store gebyrer Arbeidstilsynet kan gi. gi. Vi kan ikke ha det sånn at det kan lønne seg å la være å betale de ansatte lønn eller gi blanke i HMS. Det må få konsekvenser når det avdekkes brudd. Med det ønsker jeg salen en god debatt videre

Arbeiderpartiet vil det beste for folk, også for dem som mottar uføretrygd. Noen forsøker å skape myter og usikkerhet rundt begrepet «arbeidslinja» og hva dette innebærer. innebærer. Sykdom og uførhet rammer ulikt, og personer som ikke kan arbeide hele eller deler av en stilling, skal selvfølgelig motta uføretrygd. Fra 2012 og fram til 2021 var inntektsutviklingen til dem som mottok uføretrygd, lavere enn i befolkningen for øvrig. Dette vises gjennom statistikk fra SSB. Regjeringen vil ha et samfunn med et sterkt sikkerhetsnett med velferdstjenester for dem som trenger det, permanent eller i faser av livet. Derfor er vi fornøyd med at vi gjennom budsjettforliket har funnet muligheter for å kunne øke uføretrygden med 6 000 kr fra 1. juli 2024. Dette kommer i tillegg til årlige justeringer av grunnbe løpet samt at vi også øker minstesatsen for arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad. Økningen i satsene for uføretrygd skal ikke bety avkorting i bostøtte. For å kompensere for dette økes bostøtten med 23 mill. kr i 2024, slik at mottakerne ikke får redusert sin bostøtte selv om trygdesatsene øker. imidlertid viktig å understreke at arbeid alltid vil være en bedre løsning enn uføretrygd, både for den enkelte og for samfunnet. Uføretrygd vil aldri kunne erstatte verdien av lønnet arbeid. Arbeiderpartiet vil at folk som kan arbeide, skal ha en jobb å gå til. Også de som bare kan arbeide delvis, bør få bidra med det de kan. Dette er fordi vi vet at arbeid, i tillegg til fast inntekt, også bidrar til sosiale møteplasser, trivsel og mestring, noe som i seg selv er helsebringende. Jeg vil også si litt om ungdomsgarantien. Ungdomsgarantien skal sikre tidlig innsats, tett individuelt tilpasset oppfølging og nødvendig hjelp opp mot andre relevante instanser, bl.a. utdanningssektoren og helsetjenesten. Målgruppen er personer under 30 år, og målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid. I en tid hvor arbeidskraft er mangelvare, er alle bidrag, små eller store, viktige. Mange uføre ønsker å komme i arbeid, men finner det vanskelig å finne inngangsdøren. Hvordan vi hjelper uføre inn i jobb, vil bli gjennomgått i stortingsmeldingen om arbeidsmarkedspolitikk som blir lagt fram før sommeren neste år. Velferdsstaten skal virke hver dag, året rundt. Det er flest hverdager.

nødvendig. Ansatte i Nav har imidlertid erfaring for at slike økte bevilgninger ikke kommer førstelinja i de lokale Nav-kontorene til gode. Det er fordi de økonomiske overskridelsene på utvikling av IKT-programmene P3, sykepenger, og P4, bl.a. arbeidsavklaringspenger, er store. I tillegg kommer at Finansdepartementet har forutsatt store arbeidskostinnsparinger i budsjettet, noe som er uteblitt. Det blir altså dobbelt feil. I tillegg kommer økte driftskostnader, lisenser, oppgraderinger og nødvendig vedlikehold og kontroll av store IKT-program. Derfor blir bevilgningsøkningen brukt sentralt i Nav. Dette er prioriteringer som nå må fram i lyset. Utviklingsinvesteringer kan ikke gå på bekostning av daglig, godt utført arbeid. Det skaper oppgitthet hos folk flest og mange klager. Når ungdom prioriteres og førstelinja ikke styrkes økonomisk, blir det dårligere oppfølging og kvalitet på den ordinære arbeidsintegreringen. Regjeringa ønsket å iverksette et avgrenset forslag med arbeidsorientert uføretrygd for uføre under 30 år. Som en konsekvens av budsjettavtalen med SV er det videre arbeidet med dette forsøket stanset, og det innebærer en innsparing på 118 mill. kr. En sentral del av forslaget om arbeidsorientert uføretrygd – slik det ble presentert i NOU 2021:2, Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – er å åpne for trygdejustert lønn. Det er nettopp det som er poenget. Det skulle bli mer lønnsomt å ansette uføretrygdete ungdommer fordi det ble en billigere tariff for deres arbeid. Det har vært betydelig skepsis og usikkerhet til forslaget ut fra både store administrative kostnader, avgrensningsproblemer og ikke minst at vi i praksis ville fått to ulike tariffer for utført arbeid. Vi kunne fått et a-lag og et b-lag i norsk arbeidsliv. Senterpartiet i Stortinget er fornøyd med at forslaget nå blir avsluttet. Vi må imidlertid øke oppmerksomheten mot størrelsen av fribeløpet i uføretrygden, altså hva en kan tjene uten at uføretrygden reduseres. I dag er beløpet 0,4 G, etter å ha blitt redusert fra 1 G ved stortingsvedtak 12. desember 2011, med virkning fra 1. Dette skal regjeringa gjøre en jobb med og i henhold til merknadene fra flertallet komme tilbake til i statsbudsjettet for 2025. Det er meget viktig for å stimulere til at uføretrygdete kan delta med en større arbeidsinnsats kombinert med den situasjonen en står oppi. Torbjørn

Men gjeld det å springa av stad som ein hjort, å dukke i elva, å klatre i berget … Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an. Om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg somlar og rotar, sit aldri i fred og får aldri ferdig ei lekse. Men gjeld det å lokke ei mor til å le, ein hund til å danse, ein blom til å vekse Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an. Om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg greier mest aldri å fange ein ball, eg spring nok, men stega er tunge. Men gjeld det å stelle ein hest i ein stall, ein sjuk i ei seng og ein ørliten unge … Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an. Om nokon vil seie dei trur at eg kan!» Når vi no ser at vi har 100 000 unge som er utanfor både utdanning og arbeidsliv,

Dette er menneske som er ressursar – ikkje ei byrde, ikkje folk som burde vere på noko b-lag eller utanforskap, men folk som har evner, vilje og moglegheiter berre vi slepp dei inn i arbeidslivet vårt, berre vi gjev dei moglegheita til å delta. Sjølv om vi har rekordmange i arbeidslivet i Noreg no, er 100 000 utanfor 100 000 for mange. Det gjer at eg er utruleg glad for og stolt over at vi har fått til ein ungdomsgaranti og putta ein milliard inn i mange tiltak for å hjelpe fleire med å kome seg over kneika og inn i arbeidslivet,

få den utdanninga og det påfyllet dei manglar på cv-en, få den hjelpa dei treng til å kome seg inn i arbeidslivet – eg trur knapt det finst ein viktigare ting som noka regjering kan gjere. Det er nettopp det. For oss er dette arbeidet langt frå over. Vi er berre så vidt i gang. Arbeidarpartiet og vår regjering skal hjelpe fleire unge inn i arbeidslivet.

Utfordringen er å finne ut på hvilken måte vi som land skal sørge for at det lønner seg å jobbe. Jeg har bodd i to ulike land som gjør dette på to ulike måter. Det ene landet jeg bodde i, etter videregående, var USA. Der lønner det seg å jobbe. Ja, det lønner seg faktisk å jobbe så mye at folk må ha både tro og tre jobber fordi det ikke finnes noe alternativ. Har man ingen velferdsstat eller noe sikkerhetsnett, skal jeg love at det lønner seg å jobbe. Men det er fordi alternativet er så dramatisk dårlig. jeg bodd i et annet land, som jeg bor i i dag, som heter Norge, hvor det også lønner seg å jobbe, men hvor vi har innrettet det på den helt motsatte måten – hvor det lønner seg å jobbe fordi de laveste lønningene også skal være gode. Det Det er vidt forskjellige samfunn og vidt forskjellige måter å tenke på. Her på huset har vi flinke folk som serverer oss mat i stortingsrestauranten. Vi har flinke folk som sørger for at kontorene våre er rene, og som pusser opp stortingsbygget. Innenfor disse tre bransjene – renhold, bygg og servering – er det mange flinke folk i Norge som ikke jobber her på huset, men som gjør en tilsvarende viktig jobb på andre arbeidsplasser, og som opplevde synkende reallønn lenge før det ble snakk om økte kostnader og dyrtid i Norge.

som er opptatt av at det skal lønne seg å jobbe: De har en tidligere kjent partileder som heter Siv Jensen, som hevdet at den norske modellen står i veien for det norske folk. Det aller viktigste momentet i den norske modellen, er at de laveste lønningene også er gode så enkelt, så viktig og så definerende for det landet vi lever i i dag. Da kan vi knytte en kommentar til Stokkebø, som helt riktig sa at de kriminelle i arbeidslivet er vanskelige å ta. Ja, det er riktig, så derfor må vi sørge for at det blir færrest mulig av dem, på samme måte som denne regjeringen gjør når vi strammer kraftig inn på innleie av uorganisert arbeidskraft og rydder opp i taxibransjen, der skatteetaten har sagt at det har blitt mye mer arbeidslivskriminalitet. La oss gjøre det på den norske måten.

(FrP) [17:17:46]: Først vil jeg gi en takk til representanten og poeten Torbjørn Vereide. Det gjorde godt med et lite dikt på slutten av dagen. Og som Sandtrøen sier: Ja, arbeid skal alltid lønne seg, og så mange som mulig må delta i arbeidslivet for at det norske velferdssamfunnet skal bestå. Fremskrittspartiet vil at arbeidslivet skal være trygt og fleksibelt med plass til alle. For et par uker siden takket jeg av en helsearbeider som skulle bli pensjonist. Hun ville gjerne jobbe noen vakter framover, men avkortingen gjorde at det ikke var særlig realistisk. Stadig står flere utenfor arbeidslivet, og antall eldre vil vokse kraftig i årene framover. For å sikre vår velferdsmodell for framtiden mener Fremskrittspartiet at alle bør bidra etter evne. Virkemidlene må innrettes på en måte som gjør at arbeid alltid lønner seg. Det er helt avgjørende at de arbeids- og velferdspolitiske virkemidlene innrettes på en slik måte at arbeid alltid skal lønne seg, og at den enkelte får utnyttet sin reelle arbeidsevne til gagn for seg selv og samfunnet. Økt tilgang på arbeidskraft kan sikres gjennom lavere sykefravær og ved å få ungdom, flere med nedsatt funksjonsevne og flere seniorer ut i arbeid, og flere i heltid framfor deltid. En liten bedrift på Sørlandet hadde 77 personer utleid i fullt arbeid. Det var bl.a. for å bidra ved konjunktursvingninger i ulike bedrifter som naturlig hadde det. Disse 77 står nå uten jobb i bedriften. Fremskrittspartiet ønsker også flere varig tilrettelagte arbeidsplasser. Vi ser at behovet for VTA-plasser er enormt, og etterspørselen etter nye plasser øker. Det at åtte av ti personer med utviklingshemming i alderen 18 til 25 må stå helt uten jobb, er ikke godt nok. Mange av disse ønsker å være i jobb, men får ikke mulighet. Det må være et mål at alle som ønsker, skal kunne få arbeid. Fremskrittspartiet ønsker å styrke ordningen, og vi foreslår derfor å bevilge 73 mill. kr til 500 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser i 2024. For mange er veien inn til arbeidslivet ekstra lang. Det kan være at de må ha særskilt tilrettelegging på jobb eller trenger litt ekstra oppfølging. Derfor kan veien med VTA være viktig for deres tilgang til arbeid. Det ansvaret må staten ta. Det å kunne tilby personer med nedsatt funksjonsevne en VTA-plass, en jobb å gå til framfor andre aktivitetstilbud, vet vi vil ha store samfunnsøkonomiske gevinster.

eller som SV har ønsket. Tvert imot ble det møtt med stor skepsis hos oss, i store deler av det organiserte arbeidslivet og i fagbevegelsen, bl.a. også hos dem som organiserer mange av de ansatte i Nav selv. For selve ideen om å gi lønn og mindre lønn ut fra dårlig helse, er det noe farlig med, som ikke passer i norsk arbeidsliv, som ikke passer i norsk velferd. Derfor er det like greit ikke å gå videre med det heller. heller. Videre må jeg bare si at det er et eller annet snodig med høyresidens rørende omsorg for uføre og uføres mulighet til å jobbe ved siden av sin uføretrygd med sin restarbeidsevne, all den tid det er de partiene som sto for å

Det har blitt snakket mye om størrelsen på folketrygden totalt i denne debatten og frykten for færre yrkesaktive bak hver pensjonist osv. Det er kjente toner. Jeg vil bare minne om

Det er ikke sånn at vi står i en dramatisk situasjon hvor Norge kommer til å gå tom for penger. Nei, og vi kommer heller ikke til å gå tom for arbeidskraft, for samtidig med at privat rikdom ifølge alle anslag kommer til å øke framover, kommer også produktiviteten til å fortsette å øke, altså hvor mye vi skaper per time arbeid lagt ned.

[17:24:28]: Da Nav ble etablert, skulle det bli bedre for folk med helserelaterte ytelser. Sånn har det ikke blitt. Vi må få til bedre møter når fagfolk møter medmennesker som trenger bistand for å få et anstendig liv. Det må etableres tillit. Derfor vil jeg slå et slag her fra talerstolen for denne utredningen, Raskt og riktig. Det er en grundig gjennomgang av NHO omkring Navs funksjonsmåte når det gjelder anke- og klagesaksbehandlingen. Det er mange gode forslag i den utredningen. Nav er en komplisert organisasjon, og som en liten julehilsen vil jeg anbefale flere å lese den offentlige utredningen, for hele pilaren i velferdssamfunnet er å få et Nav som fungerer etter sin intensjon, ikke minst for de helserelaterte ytelsene. Presidenten

le- der): Vi opplever krevende og urolige tider globalt, men jeg mener vi må erkjenne at dette er den nye normalen. Vi kommer trolig ikke tilbake til den situasjonen vi hadde for få år siden. Uro, store, uventede endringer og langt mindre forutsigbarhet må vi forberede oss på mer av framover. Geopolitikken blir et helt vesentlig omdreiningspunkt også i 2024, og polariseringen både internt i enkelte land og mellom land er tydelig. Kampen mellom liberale og autoritære krefter tiltar. Det forpliktende internasjonale samarbeidet, som er Norges viktigste utenrikspolitiske interesse, utfordres fra mange hold. I det året vi går inn i, og som vi behandler budsjettet for i dag, skal det avholdes totalt 70 valg for 4,2 milliarder mennesker verden over. Noen av dem som kanskje er mest interessante sett med norske øyne, er bl.a. valget til EU-parlamentet i juni, fordi samarbeidet med EU er avgjørende viktig for Norge. Det andre er presidentvalget i USA i november. Så er det også et slags valg i Russland 17. mars, der president Putin vil benytte muligheten til å konsolidere sin stilling og oppslutningen om den brutale krigen mot Ukraina.

men det er dessverre ikke de eneste krigene, konfliktene og krisene som pågår i verden. Det gir enorme sivile lidelser, humanitære kriser og flyktningstrømmer av et enormt omfang. Alt dette legger seg på toppen av allerede eksisterende kriser og forsterker dem. Det er en av årsakene til at Høyre i budsjettet omprioriterer midler til mer humanitær støtte og til FN-organisasjoner. For noen få dager siden var president Zelenskyj i Norge og her i Stortinget og holdt tale, faktisk for andre gang. Norge bidrar godt, både militært, økonomisk og politisk, til å støtte Ukraina. Vi har en nokså unik tverrpolitisk enighet, og vi har gjort støtten femårig. Vi må selvfølgelig vurdere om støtten framover også må økes når behovene i Ukraina øker, for Russland viser ingen tegn til å stanse de brutale angrepene. angrepene. Zelenskyj kom til Norge på en reise mellom USA og andre land i Europa, og det er ikke til å ta feil av budskapet. Det er et begynnende stemningsskifte mange steder, som vi også må ta inn over oss. Vi må bruke anledningen til å holde både støtten og oppmerksomheten om krigen i Ukraina oppe. Akkurat mens vi sitter her, står veldig standhaftige demonstranter på utsiden og har den daglige markeringen til støtte for Ukraina. Den skjer kl. 17 hver eneste dag og er imponerende, mener jeg. Så veldig kort også om forsvarsbudsjettet, som representanten Elvenes kommer videre inn på: Vi har ønsket å øke forsvarsbudsjettet med 1,7 mrd. kr ut over regjeringas forslag. Poenget med det er særlig å knytte det opp mot mer personell, forsering av anskaffelse av luftvern, mer beredskap og forsyningssikkerhet, mer utdanning og det å beholde personell. Dette er langtidsplanuavhengige spørsmål som man kan begynne på, også før rammene for langtidsplanen er lagt. er lagt. Vi legger også inn 400 mill. kr i støtte til økt produksjonskapasitet hos Nammo, som selvfølgelig er etterspurt av både oss og våre allierte, men det er også en klar forventning om at Norge skal bidra til økt produksjon. Jeg vil også komme inn på den situasjonen som nå utspiller seg i Rødehavet, og som er en direkte konsekvens av krigen i Midtøsten. Det er nå stadige angrep fra Houthi-militsen i Jemen mot vestlige skip, i første omgang de som har adresse eller destinasjon Israel, men det virker nå som dette dette utvides nær sagt dag for dag. Norge er en maritim nasjon med en av verdens største handelsflåter. Vi er helt avhengig av sikkerhet til sjøs og trygghet. Det er svært mange norske skip i området til enhver tid. Jeg syns det er positivt at regjeringa nå nettopp, for noen minutter siden, signaliserte at vi vil bidra med inntil ti stabsoffiserer i Combined Maritime Forces i Rødehavet, med den erfaringen vi har fra både Adenbukta og Rødehavet fra tidligere. en litt nærmere utredning fra utenriksministeren i hans innlegg om hvordan han nå vurderer situasjonen og ikke minst sikkerheten for norske og internasjonale interesser i området.

[17:32:48]: For fem dager si- den sto president Zelenskyj i denne salen og fortalte oss om den forferdelige krigen i Ukraina og de enorme lidelsene som hans folk går gjennom. Det var som du kunne høre et sukk i salen da han minnet oss på at han var her på krigens 658. dag. I dag er det den 663. dagen. Vi må aldri venne oss til at det er krig i Europa. Det viktigste i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk for 2024 vil være å fortsette å støtte Ukrainas kamp for frihet og demokrati – militært, humanitært, sivilt og politisk. Nansen-programmet er vårt hovedredskap for det, og jeg er enig i det komitélederen sa. Det at vi tverrpolitisk har klart å samle oss om dette flerårige programmet, er ingen selvfølge når vi ser på landene rundt oss. Det håper jeg vi fortsetter med så lenge ukrainerne har behov for det, for Ukrainas kamp er også vår kamp. I dag hadde vi julelunsj, og der sang vi om håpet rundt barnet som ble født i Betlehem. Jeg tror mange av oss da tenkte på hva slags håp det er for barna som i dag blir født i Palestina. Vil de overleve sin første uke, sitt første år? Hva slags liv ligger foran dem? Vi er i den mest alvorlige situasjonen i Midtøsten i moderne historie. Nær 20 000 mennesker er drept på Gazastripen, og over 1 000 ble drept i det brutale terrorangrepet 7. oktober. Lidelsene i Gaza er knapt til å fatte. Det er ikke mulig å se for seg hvordan det er å leve innesperret i verdens mest befolkede område samtidig som bombene hagler. Dette kan ikke fortsette, og jeg er veldig glad for at Norge har vært den tydeligste stemmen i Europa. Vi ser hvordan andre land nå kommer etter i kravet om å få på plass en våpenhvile, om at bombene må stanses, at gislene må frigis, og at hjelpen må komme fram. Så vil det være tid for politiske forhandlinger, og det var veldig bra at de arabiske utenriksministerne var her i Oslo i helgen, sammen med de nordiske utenriksministerne. Vi lever i en verden hvor det brenner veldig mange steder samtidig. I Iran møtes demonstranter med arrestasjoner og drap, i Afghanistan er Taliban tilbake ved makten, i Sudan utspiller det seg en humanitær katastrofe – og listen kunne dessverre vært så utrolig mye lenger. Derfor er jeg veldig glad for at dette budsjettet prioriterer bistand og utvikling. Norge skal være et land å regne med, og vi skal ha oppmerksomhet også der tv-kameraene ikke når fram. Vi skal være et land som stiller opp med penger, og vi skal være et land som står opp som kjemper kamper som andre land ikke tør eller vil kjempe, om det er innenfor likestilling og kvinners rett til å bestemme over egen kropp, eller om det er arbeidet mot sosial ulikhet. 16–19 2023 Jeg mener at de som er opptatt av utviklingspolitikk, bør lese budsjettene til Høyre og Fremskrittspartiet. Begge partier foreslår kutt i milliardklassen, og spesielt Fremskrittspartiet gjør enorme kutt – kutt til FN, Afrika, Midtøsten, sivilsamfunn verden over – så det viser at det er tydelige forskjeller mellom partiene, også i utviklingspolitikken. Når vi diskuterer utenrikspolitikk for tiden, er det veldig mange dårlige nyheter, og vi ser at internasjonalt samarbeid er under press. Derfor var det en veldig god nyhet at verden klarte å bli enig på klimatoppmøtet i Dubai. Klimakrisen er og forblir den aller største utfordringen i vår tid. Norge har overoppfylt sitt løfte om klimafinansiering, og i starten av møtet i Dubai ble det annonsert at Norge skal bidra med 270 mill. kr til et fond for tap og skade til de fattigste landene. I budsjettforliket kom det også en ekstra milliard til bevaring av regnskog. Dette er bra for verden, men det er også veldig bra for Norge, for i klimakampen lykkes vi bare dersom alle andre også lykkes.

Tigray, Colombia eller andre steder på kloden som trenger vår solidaritet. De som er ute og demonstrerer, skal vite at den innsatsen de legger ned, betyr noe. Helt til slutt vil jeg avslutte med å takke, gjennom våre tre ministere, alle dem som står på for Norge i utlandet – de som er våre utsendte diplomater, de som er ute med det norske flagget

[17:38:02]: Årets budsjett understreker den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. Volodymyr Zelenskyj var klar i sin tale da han sto foran Stortinget: Ukraina skal kjempe for sin frihet, og de skal ta tilbake sitt land steg for steg. Som et angrep på normer og regler som er grunnleggende for sameksistens, sikkerhet og velstand i Europa, angår krigen også oss. Det er i dette sikkerhetspolitiske landskapet det er særlig viktig at vi jobber godt sammen med våre partnere og allierte. I 1949 sto det klart at Norge trengte organisert samarbeid med andre stater for å sikre sin uavhengighet. Siden den tid har Norge basert seg på et forpliktende alliansesamarbeid i NATO og på forsterkninger fra allierte i krise og krig. I budsjettforslaget foreslår regjeringen en styrking av kapasiteten til alliert mottak, i nord på Andøya, i Bodø og ved Blåtind skytefelt, med til sammen om lag 510 mill. kr. I tillegg videreføres en særskilt styrking utover langtidsplanens forutsetninger 90 mill. kr til overvåking og etterretning for å øke evnen til situasjonsforståelse og nasjonal kontroll i våre nærområder. Det er alvor i Europa nå. Agreement, SDCA, er også et godt eksempel på hvordan videreutvikling av et alliert nærvær i stor grad handler om å ivareta norske interesser. Avtalen bekrefter at USA fremdeles forplikter seg til å bidra til norsk sikkerhet. SDCA-avtalen endrer ikke norsk base- og atompolitikk, anløpsregler eller norske begrensninger på lagring av visse våpentyper på norsk territorium. territorium. Årets forsvarsbudsjett viser at regjeringen tar grep for å bygge opp en organisasjon som over tid har blitt rustet ned. Dette er et arbeid som er helt avgjørende i utformingen av en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Men allerede nå viser budsjettprofilen for 2024 en markant satsing på personell, utdanning og nødvendig EBA, som skal styrke en organisasjon som skal vokse, og det så raskt som mulig. Blant annet fortsetter regjeringen personellopptrappingen og setter av ekstra midler for å øke inntaket ytterligere på Forsvarets skoler i 2024. Dette er helt avgjørende for å bygge en organisasjon som skal styrke vår operative evne. Gjennom bevilgningene i nysalderingen forskutterer regjeringen viktige investeringer og dekker inn økte utgifter samt en generell økning på 900 mill. kr for å opprettholde forsvarsevnen og ambisjonene i inneværende langtidsplan og fram mot en ny langtidsplan. Samtidig ruster vi opp den norske totalberedskapen gjennom store kontrakter til forsvarsindustrien. Forsvarsmateriell og Nammo har så langt signert til sammen fem avtaler knyttet til leveranse av artilleriammunisjon, tre leveransekontrakter og to intensjonsavtaler, slik at Nammo skal kunne anskaffe råvarer til egen produksjon i et presset marked. marked. Regjeringens beslutning om å delta i ASAP, Act in Support of Ammunition Production, og i EDIRPA, European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Procurement Act, er viktige bidrag for å utvide produksjonskapasiteten i Europa og redusere kostnadene ved NATO-relevante fellesanskaffelser. Dette kommer selvfølgelig også norsk forsvarsindustri til gode, der markedet for forsvarsmateriell har eksplodert. eksplodert. Jeg registrerer Høyres kritikk og påstand om at den reelle økningen kun er på 1,5 mrd. kr. Her vil jeg understreke at den reelle økningen av forsvarsbudsjettet er på 10,9 mrd. kr, og innebærer, som det også blir sagt, betydelig støtte til Ukraina

og foregår i stor grad i sanntid, med evne til å omsette beslutninger raskt og effektivt. Dette gir selvfølgelig Forsvaret en betydelig kompetanseheving på mange nivå og ikke minst fagområder. I tillegg bevilges nødvendig valutajustering av investeringsprosjekt og økt forsvarsevne. Av dette er 2,7 mrd. kr opptrapping i tråd med langtidsplanen og 1,5 mrd. kr styrking utover langtidsplanen. Det er viktig i en tid da Europa er i krig, at vi klarer å stå sammen. Dette budsjettet skal også være en inngang til en ny langtidsplan, som ble bygd litt etter den samme modellen som vi gjorde det ved Nansen-programmet.

Norsk utenrikstjenestes fremste oppgave er å ivareta nasjonale interesser og nasjonal handlingsfrihet. Norges rolle som global fredsmekler reflekterer ikke dette. Det er krig på vårt kontinent, en krig hvor et av våre naboland er aggressoren, og alt vårt fokus må være på å hjelpe Ukraina. Apokalyptisk utvikling i verden: Alt provoserer, alt polariserer. Norge forsøker å spille en rolle som er større enn den vi bør spille, og som er større enn vi er kvalifisert til. Vi skjuler oss bak illusjonen om at alle ønsker Norges ekspertise, men våre økonomiske ressurser er nok det som lokker mest. Det er ikke slik at akkurat våre diplomater eller vår politiske ledelse er unikt kvalifisert til å løse verdens konflikter. Vi har et oppblåst selvbilde. De siste ukene har regjeringen skiftet fokus. Nå er det Israels krig mot Hamas som gjelder – ikke med et mål om å fjerne terrorgruppen, men med et rop om våpenhvile, som om det skulle løse noe som helst. Ideen ser ut til å være våpenhvile og etter hvert forhandlinger med alle parter som det påstås har interesser i konflikten – også Hamas. Det er jo ikke noe alternativ ikke å snakke sammen, som det heter. Hamas er imidlertid ingen forhandlingspart på noe stadium i krigen, ei heller etter krigen. etter krigen. Man må ikke snakke med alle for å skape fred. Det er ingen farbar vei å samtale med noen som er ideologisk og religiøst overbevist om at motparten representerer et land som ikke har eksistensberettigelse. For Israel og palestinere flest må sikkerhet komme først. Da må Hamas fjernes og terrororganisasjonens infrastruktur ødelegges. Deretter må Israel forlate Gaza, og det må etableres en styringsdyktig palestinsk regjering som ønsker å gjøre egne innbyggeres liv bedre. Rop om våpenhvile er meningsløs populisme og vil ikke gjøre situasjonen på Gaza eller i Israel bedre. Det vil kun tilfredsstille radikale miljøer i Europa, og Norges antiisraelske aktivisme er den verste, både blant demonstranter, politikere og statsråder i den rød-grønne regjeringen. terrorangrepet mot USA i 2001: All sympati var for USA i flere år. Ta så terrorangrepet mot Israel: Sympatien varte i fire–fem dager og snudde så til fordel for palestinerne, som selv hadde valgt å la Hamas styre sine liv. Noen snakker om bakteppet, om okkupasjon, noe som er en dulgt antydning om at Israel ikke kunne forvente noe annet. Man glemmer raskt at også Al Qaida hadde den samme motivasjonen. For dem var bakteppet at USA er et gudløst og imperialistisk land som rammer fattige og i særlig grad muslimer. I dag er også terroren mot USA glemt, og fokuset er nå rettet mot å hjelpe fundamentalistene i Taliban. Utviklingsministeren hevder det er noe vi må gjøre på grunn av lidelsene, men for hver krone vi sprøyter inn, legitimerer vi Talibans styre samtidig som kvinner får det stadig verre. Taliban hevder imidlertid selv at det er noe de ikke selv velger å gjøre. De trenger våpen til undertrykking av egne borgere. Når vi, etter 20 år, ikke evnet å bringe demokrati til Afghanistan, og så lenge Taliban ikke ønsker å hjelpe egen befolkning, gjør det vondt verre å sprøyte penger inn i landet. Manglende enighet i EU om støtte til Ukraina viser at EU ikke er den vidundermedisinen som enkelte partier hevder. Det underlige er at mens Norge har evne til å reagere raskt for å gi bistand til Ukrainas forsvarskrig, drukner EU i krangler og byråkrati. insisterer EU-25 på at det må være enighet dem imellom for å hjelpe Ukraina? Hvorfor ikke bruke nasjonale midler individuelt, slik Norge gjør? Fremskrittspartiet mener vi skal prioritere hjelp i våre nærområder. Vi ønsker derfor flyktninger fra Ukraina velkommen. Men vi ser det som naturlig at Norge avvikler ordningen med kvoteflyktninger fra FN, ikke minst kvoteflyktninger som reiser på ferie til landet de flyktet fra. kutter 8 mrd. kr i et meningsløst stort bistandsbudsjett, et budsjett som bidrar til at stadig flere mennesker blir avhengig av bistand globalt. Gratis penger, uansett hvor mye, vil ikke skape økonomisk uavhengighet. Derimot får vi mer fattigdom, mer sult, mer korrupsjon og flere flyktninger. Bistand har blitt til innenrikspolitikk, hvor partiene viser sin globale barmhjertighet ved å vise til størrelsen på partiets bistandsbudsjett. Fremskrittspartiet bruker bistand på områder hvor resultatene kan måles. Vi ønsker å styrke kampen mot marin forsøpling. Vi øker budsjettet for nødhjelp og mener Norge bør være rause når land rammes av naturkatastrofer. Vi styrker næringsutvikling, landbruk og handel, hvor vi ønsker å stimulere til utvikling og investering med privat kapital.

er tydelig på at dersom man eksempelvis kjemper for gjenbruk av klær i Norge, begrenser man eksportmulighetene for de landene som produserer klær. Ønsker man å beskytte sitt eget landbruk, vil det ramme bønder i utviklingsland. Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet nylig Riksrevisjonens rapport om hjelpen til Syria. Det var totalslakt. Saksordføreren hevdet at jeg ikke kunne ha lest mange rapporter fra Riksrevisjonen dersom dette var min konklusjon. Det sier vel mye om hvor lite kontroll vi har over bistandsmidlene. Slike rapporter burde for øvrig ha vært behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen, slik at vi kunne se at det vi bevilger, ikke virker etter intensjonen. 2024 blir et mellomår for Forsvaret, men det blir også det året da vi danner grunnlaget for fremtidens forsvar. Det er uansett ingen grunn til å benytte kreativ bokføring. Det er helt åpenbart at militær assistanse til Ukraina ikke bør bokføres som økt norsk kampkraft og forsvarsevne, og enda mindre at man bør la det gå inn i regnskapet for å nå NATOs minimumsmål på 2 pst. La det gjøres helt klart at donasjoner av norske våpen til Ukraina ikke gjør Norges forsvarsevne bedre. Det gjør norsk forsvarsevne dårligere. Ei heller er det slik, som forsvarsministeren uttalte i en tidligere debatt med meg på TV 2, at et sterkt ukrainsk forsvar er i Norges interesse, og at bokføring over det norske forsvarsbudsjettet derfor er legitimt. Det er en underlig måte å drive politikk på. Like lite som at Norge kan bokføre NATOs alliertes forsvarsbudsjett på vårt forsvarsbudsjett, kan vi gjøre det med Ukraina. At At Norge på et senere tidspunkt vil anskaffe bedre våpen enn vi har donert bort, vil jo bli belastet på fremtidige budsjetter, og dermed har man budsjettert det samme utstyret to ganger. Det er kreativ bokføring. Det vil i nær fremtid bli anskaffet flere større forsvarssystemer. Disse vil trekke ressurser og personell, men også tid. Fremskrittspartiet mener det ikke er noen grunn til å vente på en beslutning om å anskaffe luftvern eller maritime fartøy. Her burde det nedsettes prosjektgrupper umiddelbart. ønsker at det skal etableres et forskningsfond som er styrt av Forsvarets forskningsinstitutt. Dette er i tråd med FFIs ønsker og ville være et godt utgangspunkt for å samle forskning på forsvarsteknologi, med kompetanse fra forsvarsindustrien. Det vil gjøre Norges bidrag til og mulighetene for felles utviklings- og anskaffelsesprosjekter i Europa større. ønsker videre å legge til rette for at Nammo får de nødvendige investeringsmidlene bedriften trenger. Systemet som er etablert i Europa for økt produksjonskapasitet, hvor man etter en søknadsprosess

ser frem til et videre samarbeid med regjeringen og de øvrige partiene for å utarbeide neste langtidsplan for Forsvaret. Ambisjonen må være at det legges frem et felles dokument som alle stiller seg bak, og ikke slik statsministeren antydet, at det blir regjeringens dokument, og at vi andre skal bidra til å gjøre det bedre, uten at vi selv skal bli en del av prosessen når det legges frem. Vi vil legge det frem sammen, slik at vi har et felles dokument. Da må vi lytte til hverandre, og vi har alle ting å bidra med. til regjeringen alene; det er også vår langtidsplan. Videre er det viktig at neste langtidsplan ser lenger frem enn fire år. Det vil være naturlig at planen strekker seg 10–20 år frem i tid, slik forsvarskommisjonen anbefaler. utgangspunkt er at det er Forsvarets behov som må styre størrelsen på fremtidige budsjetter. Det er imidlertid ingen grunn til å bruke mer penger enn det Forsvaret selv evner å omsette til økt kampkraft og forsvarsevne, og tempoet må være deretter. Det er også naturlig at enkelte større systemer finansieres utenfor det ordinære forsvarsbudsjettet. Det gir ingen mening å bruke halve budsjettet på anskaffelser dersom man ikke har penger til å drifte dem. Eksempelvis er levetidskostnadene for F-35 beregnet til nær 350 mrd. kr over 30 år. Det betyr nesten fem forsvarsbudsjetter av dagens størrelse. Legger man det til parallelle anskaffelser av ubåter, helikopter, luftvern, stridsvogner og ulike maritime fartøyer i de årlige forsvarsbudsjettene, vil dette sannsynligvis beløpe seg til årlige budsjetter på mer enn 200 mrd. kr. Derfor vil det være klokere å trekke ut noen anskaffelser og bruke forsvarsbudsjettet til det det er tiltenkt: å drifte Forsvaret.

Fiskaa (SV) [17:53:26]: Krig i Europa, aukan- de spenning og stormaktsrivalisering gjer det viktigare å investera i internasjonalt samarbeid og internasjonal solidaritet, det gjer det viktigare å prioritera rett i forsvarspolitikken. SV vil ha eit sterkt nasjonalt forsvar, eit forsvar som handhevar suvereniteten vår på landjorda, på havet og i lufta, og som medverkar både til å tryggja norsk politisk handlingsrom, til god forvalting av naturresursar og til låg spenning i nærområda våre. Skal me få til det, må me satsa på folka i Forsvaret. Forsvaret må ha nok soldatar og befal, med rett kompe I dag har Forsvaret utfordringar med å halda på dyktige fagfolk. For at tilsette skal bli verande i Forsvaret, er det avgjerande at pensjonsvilkåra blir styrkte, samtidig som me unngår privatisering og unødvendig sentralisering og flytting av funksjonar. SVs alternative budsjett for 2024 føreslår fleire soldatar og befal i Heimevernet og fleire årsverk i Forsvaret. SV vil også kalla inn ein større del av dei vernepliktige til førstegongsteneste.

Eit eksempel på godt arbeid for å behalda personell i Forsvaret er Midt-Troms Karrieresenter. Å behalda personell er særleg viktig i Nord-Noreg, som er i ferd med å få eit pendlarforsvar. SV føreslo difor å oppretthalda støtta til karrieresenteret. Me er glade for at dette også er ein del av budsjettforliket med regjeringa. SV føreslår meir pengar til flystasjonen på Andøya og Luftforsvarets skulesenter på Kjevik. For at Forsvaret framleis skal kunna ha aktivitet på Andøya, trengst det militært vakthald og sikring med teknisk støttepersonell og støttefunksjonar. No hastar det verkeleg med å avklara for dei tilsette at dei har arbeid der framover.

ytterlegare svekking av fagmiljøet og i praksis setja mange fly på bakken. SV meiner difor at skulesenteret må bli verande på Kjevik. Kjevik. Den ekstreme fattigdomen aukar, og meir enn 50 utviklingsland står i ei djup gjeldskrise. Dei humanitære behova har auka dramatisk det siste året. Likevel kuttar mange rike land støtta til det globale sør. Difor er det ekstra viktig at Noreg, som har store inntekter frå sal av olje og gass, opprettheld minst 1 pst. av nasjonalinntekta til internasjonal solidaritet. For det første vil pengane koma godt med. For det andre vil det vera eit viktig signal til resten av verda om at solidaritet og samarbeid ikkje berre er tomme ord. I SV sitt alternative statsbudsjett vidarefører me den ekstra oljepengebruken på 5 mrd. kr som Stortinget vedtok i år,

Krigen mot Gaza skaper enorme humanitære behov, og Noreg bør ta ei leiarrolle i ein global dugnad der. Sosiale bevegelsar spelar ei avgjerande rolle i arbeidet for utjamning og demokrati. Når demokratiet er på vikande front mange plassar i verda og folkeretten og menneskerettane står under sterkt press, er støtte til sivilsamfunn ei god investering. I SV sitt alternative statsbudsjett styrkjer me støtta til sivilsamfunn med heile 1 500 mill. kr. Det er på høg tid at Noreg går i spissen for å kjempa mot global ulikskap. Det bør gjerast gjennom målretta arbeid mot skatteparadis og ved å redusera skadeleg og illegitim statsgjeld. Ved at utviklingsland får behalda ein større del av verdiskapinga sjølv, vil dei bli mindre avhengige av bistand.

demokrati, menneskerettar, suverenitet og folkerett – både her heime og internasjonalt. [17:58:36]: Vi må dessverre kon- statere at verden ikke ble et tryggere eller mer humant sted i 2023 enn den var i 2022. Russlands ulovlige og brutale okkupasjon av Ukraina fortsetter, og den ukrainske motstanden mot russisk imperialisme trenger Norges hjelp kanskje mer enn noen gang. Mot slutten av året var vi vitne til et grufullt angrep mot sivile israelere, og nå en israelsk utbombing, utpining og fordrivelse av sivile på Gazastripen som savner sidestykke. Lenger nede i nyhetsbildet finner vi en rekke andre dødelige konflikter, i land som Myanmar, Sudan og Etiopia, og en verden hvor autoritære regimer fester grepet og respekten for menneskerettigheter og folkeretten svinner hen. I en mer voldelig og autoritær verden, hvor stormaktenes kniving blir stadig mer direkte, bør et lite land som Norge bruke alle midler vi har, til prinsipielt å forsvare folkeretten og til å avhjelpe nød. nød. De humanitære behovene først: FNs kontor for koordinering av humanitær bistand, OCHA, har kartlagt 364 millioner mennesker med behov for nødhjelp og har konkrete planer for å bistå 250 millioner av dem. For å få til det mangler det 41 mrd. dollar. Det er altså et mye større gap mellom behov og midler enn det FN registrerte i fjor. Derfor vil Rødt bevilge 1,5 mrd. kr mer til global nødhjelp enn det regjeringen la opp til i sitt budsjettforslag. I tillegg vil vi øke kjernestøtten til FNs matvareprogram med 1 mrd. kr. I prosessen rundt fjorårets ettårige støtteprogram til land i sør fikk vi heldigvis grundig etablert at bistand som går ut av landet, ikke driver opp renter og priser her hjemme i Norge. Det, pluss de store inntektene fra norsk olje og gass, taler for at vi investerer dem i å avhjelpe nød og konflikter globalt. Når det gjelder mer langvarige behov, vil Rødt umiddelbart sette av ytterligere 200 mill. kr til gjenoppbygging av Gazastripen

Det vil derfor trenges et forlik på Stortinget om et flerårig program for gjenoppbygging etter modell av Stortingets arbeid med Nansen-programmet for Ukraina, som Rødt, Miljøpartiet De Grønne og SV har lagt fram forslag om, og som behandles over nyttår. nyttår. Langvarig vil også arbeidet bli med å gjenreise Norges forsvarsevne. Gjennom 1990-tallet og 2000-tallet var den rådende tanken at en bakkeinvasjon fra Russland ikke var realistisk og ikke skulle være dimensjonerende for Forsvaret. I stedet skulle vi satse på mobile styrker, spesialsoldater og bombefly, som vi brukte langt utenfor vårt eget hjemmeområde. Resultatet ser vi i forsvarskommisjonens rapport: Norge har i dag et lite og grunt forsvar. Bemanningen er på et minimum, og dybden er minimal. Skal vi klare å forsvare vår egen suverenitet, bevare freden i nord og sette premisser for den militære aktiviteten på vårt territorium, kommer vi ikke utenom en kraftig oppgradering av den nasjonale forsvarsevnen. Rødts øverste prioritet er økt bemanning, økt bruk av reservister og et kraftig utvidet luftvern. Derfor vil vi bevilge én milliard ekstra til å opprette en moderne reservistordning i forsvarsgrenene, og vil vi bevilge 1,5 mrd. kr til luftvern, som monner. Utover økningen regjeringen legger opp til, vil Rødt ha 600 flere årsverk i Forsvaret. I tillegg ønsker Rødt at Stortinget bevilger pengene som trengs til 5 000 flere soldater i Heimevernet.

[18:03:18]: Venstre vil alltid kjempe for mer forpliktende internasjonalt samarbeid, både fordi global solidaritet er et liberalt ansvar, og også fordi det tjener våre egne interesser. Samarbeid på tvers av landegrenser krever at vi stiller opp når behovene er store, og det er det ingen tvil om at de er nå. Verden står i mange kriser samtidig. Ukraina kjemper fortsatt tappert mot et aggressivt og autoritært Russland, mens krigen i Gaza medfører enorme sivile lidelser som skaper global avmakt. De globale krisene og deres påvirkning på verdensøkonomien har medført tre tapte år for global utvikling siden 2020. Det er i dag 700 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom, og verdenssamfunnet ligger ikke an til å nå målet om å eliminere ekstrem fattigdom innen 2030. Demokrati er også i tilbakegang. Nivået på demokrati som den gjennomsnittlige verdensborger levde under i 2022, var tilbake på 1986-nivå. For første gang på to tiår hadde verden i 2022 flere autokratier enn demokratier. Derfor har det aldri vært viktigere for Venstre å prioritere nettopp global solidaritet. Det innebærer bl.a. at Norge må oppfylle 1-prosentmålet for bistand. I vårt alternative budsjett har vi økt bistandsbudsjettet med over 3 mrd. Mens krigen i Ukraina rammer verdens fattige, tjener Norge på høye energipriser. Vi har et særegent ansvar for å dele noe av vår store velferd med dem som har minst. Hvis vestlige land senker våre ambisjoner for en global utvikling som fremmer velstand, menneskerettigheter og demokrati, vil land som Kina og Russland utnytte vakuumet som følger. Jeg syns det er skuffende at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti tenker annerledes og legger opp til et budsjett som bryter med 1-prosentmålet akkurat i år. Å gi flere barn skolegang er Venstres største prioritering i vårt budsjettforslag på bistandsfeltet. Samtidig prioriterer vi å øke den humanitære bistanden og klimabistanden, gi mer støtte til Palestina og fremme sivilsamfunn, menneskerettigheter og seksuell og reproduktiv helse. helse. Det har vel sjelden heller opplevdes som at bistandsbudsjettet og det som skjer i verden, har like stor direkte relevans for forsvarsbudsjettet. Det er en ustabil sikkerhetssituasjon i verden, og det påvirker oss direkte. Dette er bakteppet når Venstre foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 3,14 mrd. kr. Av det er totalt 2,5 mrd. kr innrettet mot å avhjelpe Ukrainas forsvarskamp direkte eller indirekte. Nå når krigen i Ukraina går inn i sitt tredje år, er det dessverre økt usikkerhet om hvorvidt vestlige land greier å dekke Ukrainas militære behov. Det er ingen tvil om at forsvarsindustriell produksjonskapasitet er en flaskehals det haster å utbedre. Det nytter ikke å planlegge for milliardanskaffelser til Ukraina eller oppfylling av egne lagre for stridsavgjørende ammunisjon om ikke forsvarsindustrien er rigget for å kunne produsere tilsvarende. Derfor har vi i vårt alternative budsjett foreslått å bevilge 1,1 mrd. kr i investeringsstøtte til Nammo. Det trengs en resolutt satsing i stor størrelsesorden på å øke europeisk industriell kapasitet, og Nammo spiller en nøkkelrolle i europeisk produksjon. produksjon. Vi lever i en tid der vi må stå opp for friheten. Krigen i Ukraina er et vannskille som har vist oss at frihet, demokrati og selvråderett ikke kan tas for gitt, det må forsvares. Skal Norge være med på å ta Europa og NATO framover i møte med autoritære stater med territorielle ambisjoner, må Norge gjøre sitt for å bidra til sikkerheten i alliansen og nasjonalt. Vårt forsvar er ikke tilpasset den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten vi lever i. Forsvarskommisjonens rapport, FFIs forsvarsanalyse og Forsvarssjefens fagmilitære råd slår alle utvetydig fast at Norges forsvar har store mangler som krever satsing og utbedring. I tillegg til Ukraina og forsvarsindustrien foreslår Venstre en satsing på personell og på tiltak som utdanning, bokvalitet og andre insentiver som gjør at vi klarer å rekruttere og beholde de viktige folkene våre i Forsvaret. I tillegg er det viktig å øke trenings- og aktivitetsnivået i Heimevernet, slik at vi trener tilnærmet hele styrken, ikke bare deler av den, og å sikre at HV-personellet utrustes med det materiellet og den bekledningen de trenger. Jeg vil på det aller sterkeste understreke viktigheten av økt støtte til Ukrainas krigføring. Vi må legge til grunn at Europa framover trenger å ta en større andel av den økonomiske byrden for å sikre Ukraina seier – ikke fordi de fortjener hjelp, men fordi de kjemper en kamp på vegne av oss alle.

[18:08:31]: Jeg tar ordet for å ta opp et løst forslag som Miljøpartiet De Grønne har fremmet i dag, og som jeg håper vi får flertall for. Det var sterkt å høre president Zelenskyj tale til Stortinget forrige onsdag. Han er på reise fordi Ukraina trenger vår støtte. Putin satser på at verden skal glemme krigen og ikke bry seg om å stå opp for vår felles frihet og våre Derfor er det tid for å øke bevilgningene til Nansen-programmet, slik også Venstre har tatt til orde for. I en situasjon der den økonomiske støtten fra USA og EU er under press, er Norges bidrag viktigere enn noensinne. Miljøpartiet De Grønne har flere ganger foreslått å etablere et solidaritetsfond finansiert av ekstrainntektene Norge har fått av ekstraordinært dyr olje og gass som følge av Putins energikrig. Fondet skulle dekke støtte til Ukraina under krigen, gjenoppbygging den dagen krigen tar slutt, støtte til Europas omlegging vekk fra fossil energi og støtte til utviklingsland som sliter med ringvirkningene av krigen, som høye kornpriser. var glade for at flere av disse prinsippene ble kopiert i regjeringens forslag til Nansen-programmet, selv om beløpet på 75 mrd. kr over fem år ikke er så veldig stort sammenlignet med de 2 000 mrd. kr som Norge har tjent ekstra i løpet av to år, eller sammenlignet med behovet i Ukraina nå og i framtiden. Frankrike og Latvias presidenter, EU-kommisjonen, norske økonomer, industrikjempe Johan H. Andresen og næringslivstopp Kristin Skogen Lund er blant dem som har ment at Norge bør dele en stor del av disse ekstrainntektene. opprinnelige forslag viser at Norge har mulighet for å bidra mer i en skjebnetid for Europa. Støtten til Ukraina er ikke garantert, nå som flere land vurderer å gi mindre midler. Ungarn har forsøkt å blokkere over 500 mrd. kr fra EU. At Norge øker sin støtte, vil være med på å legge press på øvrige land om å opprettholde engasjementet for Ukraina. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne å øke bevilgningene til Nansen-programmet med 25 mrd. kr til bruk i 2023 og 2024, og håper at Stortinget, i lys av den svært alvorlige situasjonen i Ukraina, vil bli med på å øke rammene for Nansen-programmet. Dette er fortsatt bare en brøkdel av hva Ukraina trenger, Norge som har tjent så mye penger på grunn av denne krigen, kan bidra ytterligere med å gå foran og vise at vi ønsker å øke rammene nå, fordi Ukraina trenger det, og fordi situasjonen har endret seg. Derfor håper jeg også at regjeringen vil ta initiativ overfor Stortinget til å øke rammene for Nansen-programmet. Vi ser jo at det Norge har gjort – og det har også flere medlemmer av regjeringen og Stortinget sagt fra denne talerstolen – har en effekt på andre. At vi har et flerårig program, har inspirert andre til også å få det, og det er enda viktigere nå enn før. Som generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg har sagt: Norge betaler for krigen i Ukraina med kroner og øre, mens ukrainerne betaler med sitt liv. Og med det tar jeg opp Miljøpartiet

God advent, pre- sident, om vi kan si det, sånn som situasjonen er rundt oss i verden akkurat nå. Advent – ja, det er virkelig mange som venter på fred i disse dager, i Gaza og i Ukraina, men også på mange andre steder vi ikke hører så mye om i nyhetsfeeden vår. I Kongo anslås det at så mange som 6 millioner er drept på vel 20 år. I deler av landet ser vi nå at situasjonen forverres igjen, det siste året. Det er 5 millioner på flukt. Hadde det vært Norge vi snakket om, ville vi altså vært utslettet, fordrevet og tømt to ganger. I Sudan, der situasjonen er katastrofal, er det 7 millioner på flukt siden krigen brøt ut i april.

Det skjer altså samtidig som store deler av verden opplever økonomiske kriser og klimakriser og der uro, konflikt og krig forsterker og forverrer situasjonen. Ni av ti land i verden har altså opplevd tilbakegang i det en kan kalle menneskelig utvikling det siste året. Mer enn 100 millioner mennesker er på flukt. Og igjen: Klimakrisen frarøver livsgrunnlaget til stadig flere mennesker. Vi har også hørt nye tall knyttet til sultkrisen – at den vokser dramatisk. Det er virkeligheten. Tross alt dette har altså regjeringen og SV valgt å ikke nå bistandsmålet på 1 Det kan ikke ses på en annen måte enn at bistand og humanitær hjelp har blitt en salderingspost for å få resten av budsjettet til å gå opp. Det mangler i alle fall over 2 mrd. kr – mangler. Dette er et valg. Når regjeringen og SV nok en gang går bort fra det målet, gjør de det i strid med tidligere stortingsvedtak og i strid med sin egen regjeringserklæring. Det er uforståelig i en tid som denne. Jeg må si jeg er særlig skuffet over at SV som regjeringens budsjettpartner har valgt å ikke prioritere dette i sine budsjettforhandlinger. Vi har ofte stått sammen med SV i den kampen, men her svikter de. Ikke så mye som bitte litt utestemme og kaos har det vært. Vi hørte også Støre tidligere i ettermiddag være glad for at ingen slamret med dørene. Det kan være behagelig, men det er noen som blir rammet av at det ikke blir prioritert. blir prioritert. Allerede før budsjettforhandlingene varslet SVs leder i Vårt Land at de ikke ville redde bistanden i forhandlingene. Nå vet vi resultatet. Bistandsmålet røk, og SV ville ikke ta ansvar. Folkeparti er skadelig og arrogant i møte med mange av dem som ikke får tilgang til utdanning, der vi kunne ha bidratt og hjulpet. Det er altså de prioriteringene vi ville gjort, men som SV ikke valgte. Jeg minner om at Kristelig Folkeparti vant fram i åtte år som budsjettpartner og i regjering. Her gir Sosialistisk Venstreparti opp etter bare to år. bare to år. I vårt alternative statsbudsjett foreslår vi en økning av bistandsbudsjettet på 8 049,9 mill. kr, sammenlignet med regjeringens forslag. Det innebærer at andelen som går til internasjonal solidaritet, økes til nesten 1,1 pst. – fordi det trengs, og fordi vi kan også uten at det fører til økt oljepengebruk. Vi har prioritert. Norsk bistand utgjør en forskjell. Humanitære bidrag har reddet liv, reduserer lidelse og bidrar virkelig der det trengs mest. I februar i år ble derfor et bredt flertall av partiene på Stortinget enige om 5 mrd. kr til en ekstrabevilgning til utviklingsland i sør som er særlig rammet av Ukraina-krigens globale ringvirkninger. Det var bred enighet om at sørpakken ikke var inflasjonsdrivende for norsk økonomi, noe både finansministeren og statsministeren etter hvert bekreftet.

Vi retter altså først opp kuttene til utdanning, legger inn igjen satsingen til sårbare grupper, ikkesmittsomme sykdommer og global mental helse, og får rom til å prioritere sivilsamfunn, forsterke og tydeliggjøre den fattigdomsreduserende profilen på budsjettet m.m. – og så sørpakken som en naturlig konsekvens av pandemien.

I forrige uke besøkte president Zelenskyj Norge, som kjent. Han var her i salen og holdt en tale til en samstemt forsamling. Vi møtte ham til middag rett i etterkant, og han ga veldig tydelig uttrykk for at det å besøke et land hvor støtten er stor, unison og langsiktig, varmet veldig. Jeg tror det varmet spesielt mye på akkurat den dagen fordi han var mellom en

Nå vet vi at det siste gikk bedre enn han fryktet. Det første lar vente på seg, og det er fortsatt uklart rundt videre amerikansk støtte. At vi både allerede har denne brede, unisone støtten til Nansen-programmet over fem år og var i stand til å framskynde noen av utbetalingene, slik at man kunne fylle på i en veldig krevende situasjon, er svært til å uttrykke hvor viktig det er, sett fra utenriksministerens ståsted, at det er så bred støtte til dette i denne salen, og at alt tyder på at det er varig. Dette er i vår egeninteresse. Det er solidaritet med det ukrainske folk og den politiske ledelsen i Ukraina, men det er også i vår egeninteresse at Ukraina lykkes i å overleve som selvstendig og fri nasjon, for på den måten står man også opp for grunnleggende prinsipper i utenrikspolitikken. Den støtten er sivil, militær, langsiktig, strategisk, og den blir til i nær dialog med dem som er valgt til å styre Ukraina. Litt senere i forrige uke hadde vi besøk av et knippe sentrale arabiske og muslimske utenriksministre som har invitert seg selv til en rundtur til USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland, og som nå også besøkte Norden og – på mitt initiativ – Benelux-landene. Det de arbeider med, er nettopp tanker om en mulig plan for veien videre fra den tragiske situasjonen vi er i akkurat nå – først, selvfølgelig, gjennom en slutt på kamphandlingene, men etter hvert om hvordan man kan reetablere troen på en palestinsk stat og styrke de slik at man marginaliserer Hamas internt på palestinsk side og etter hvert igjen kan få en situasjon hvor en israelsk og en palestinsk partner kan snakke sammen om veien framover. Representanten Tybring-Gjedde mente at dette kanskje ikke var i norsk egeninteresse. Det mener jeg at det er, ikke fordi vi skal kunne ha møter i Oslo og andre steder i verden, men fordi denne konflikten kan ramme oss på måter vi kanskje ikke først overskuer. En direkte forlengelse av den konflikten vi nå ser, er nettopp det som utløste dag annonserte at vi takker ja til spørsmålet om å styrke vår deltakelse i det som heter Combined Maritime Forces i Rødehavet. Som kjent er Rødehavet sett sørfra og oppover innseilingen til Adenbukta og til bl.a. Israel, men også opp til Suezkanalen. Det er en helt sentral del av det internasjonale transportsystemet. Det at det er stadig flere angrep der, er et alvorlig problem for verden, og det er til enhver tid et førtitalls norskkontrollerte skip inne i dette området som nå er utsatt for en alvorlig trussel. Det er helt rimelig at vi bistår militært. Det er også helt rimelig at vi bistår i å se på om vi kan bidra til å løse den bakenforliggende konflikten som dette faktisk er en del av. Dette er i god norsk utenrikspolitisk interesse. Det er det også å bidra til globale fellesgoder.

understreket betydningen av å bevege seg vekk fra fossile brensler og få til en energiomstilling for å holde verden under 1,5-gradersmålet. For å få til det trengs det både støtte, innovasjon og omstilling i våre land, men også støtte til at andre land lykkes med sin omstilling. Det var helt nødvendig at de rike landene bekreftet sin interesse for å bidra til klimatilpasning og klimaomstilling i for at vi skulle komme dit, og løse et globalt fellesgode. Dette er helt sentrale problemstillinger i verden som berører Norge direkte. Derfor er jeg glad for at Norge kan ha en aktiv utenrikspolitikk og midler til å finansiere det.

Jeg vil plukke opp igjen tråden når det gjelder norske bidrag til å håndtere den situasjonen som nå er i Rødehavet. Som utenriksministeren helt riktig sa, er det rimelig at vi bistår militært, og stabsoffiserene representerer en viktig kapasitet fra norsk side. Samtidig er det vel ikke usannsynlig at kravene kommer til å bli større også fra våre allierte, som USA, om at vi også bidrar med direkte militære kapasiteter. Dette er fordi vi merker at når norskregistrerte eller norskeide skip nå de siste dagene har vært under angrep, er det typisk amerikanske militære fartøy som kommer for å eskortere eller kommer til unnsetning. Dette vil sannsynligvis være situasjonen i lang tid framover. Så mitt spørsmål er om regjeringa også har til vurdering andre militære kapasiteter, som f.eks. fregatter eller andre fartøy, som kan bistå de amerikanske styrkene og andre som er i området og hjelper våre fartøy. Nå er vi så heldige at forsvarsministeren sitter i salen og sikkert også vil kunne bidra. Akkurat nå har vi vurdert å trappe opp vår innsats med stabsoffiserer, men vi vil ikke utelukke noe med hensyn til hva som vil skje i framtiden. Det er også alltid et syn på hvilke kapasiteter man har tilgjengelig, hvilke som er etterspurt, og hva det er behov for akkurat nå. Men jeg har lyst til å påpeke at det er en forskjell på det vi har gjort i mange år – som er å bekjempe alminnelig piratvirksomhet, som krever én type innsats – og det som skjer nå, som er mer koblet til den storpolitiske situasjonen i regionen. Nå er det også andre regionale aktører som står bak det som som bidrar til eskaleringen. Derfor vil jeg understreke igjen at det her selvfølgelig kreves et militært beskyttelsestiltak – en styrke. Men det er også viktig å forstå den politiske konteksten dette inngår i, og her tror jeg det er et godt samspill mellom Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet om hvordan vi kalibrerer dette totalt sett. Det er godt å høre at det iallfall ikke utelukkes. Jeg vil nok også oppfordre regjeringa til å vurdere det ganske nøye i relativt raskt tempo, fordi situasjonen ser ut til å eskalere. Det kommer stadig flere angrep, og de kommer mer tilfeldig enn de gjorde i begynnelsen. Det betyr også at muligheten til å beskytte seg er dårligere for det store antallet norske skip som ferdes i området. Det er flere store selskaper og rederier som nå har avsluttet sin ferdsel i området, det er dypt alvorlig hvis skipstrafikken ikke kan gå i disse leiene. Et annet spørsmål er knyttet til de nyhetene som kom fra EU de siste dagene. Det er mange positive nyheter, inkludert at Norge skal kunne delta i helsesamarbeidet. Da forventer jeg også at regjeringa har en god og tydelig plan for hvordan man skal forhandle med EU, sånn at vi kommer raskt inn. Den andre saken er at Moldova og Ukraina får åpnet medlemskapsforhandlinger. Det er mye man kan spørre om der, men etter at komiteen var i Moldova, er mitt spørsmål om Norge har planer om å bistå Moldova med kapasitetsbygging, sånn at de kan få en god søknadsprosess. Utenriksminister Espen Sakene nr. 16–19 2023 Moldova, og det å bidra med kompetansebygging har vi gjort i andre sammenhenger. Norge har jo betydelig kompetanse i å søke EUmedlemskap, for vi har gjort det to ganger, som er dobbelt så mange ganger som de fleste medlemsland har. kan man absolutt se på om er relevant. Det er klart at en del av den erfaringen vi har som EØS-land, kan være relevant i den sammenhengen, uten at vi har konkrete planer om akkurat det nå. Men vi støtter varmt opp om arbeidet som Moldova nå skal gjøre, og vi er glade for at EU tok den beslutningen. Jeg er også glad for at representanten Eriksen Søreide tok opp spørsmålet om helseunionen. Vi er veldig glade for å ha kommet dit. Det har vært et langsiktig norsk arbeid for å komme dit at vi blir invitert inn i forhandlinger, og vårt ønske er å komme med så godt og effektivt og raskt som mulig. Dette henger igjen sammen med at vi klarte å lande 15 måneder lange, krevende forhandlinger om EØS-midlene. Så alt henger som kjent sammen med alt. Christian Uten- riksministeren bekreftet egentlig det jeg sa på talerstolen, nemlig at det er vår interesse når norske skip blir angrepet i Rødehavet. Da bør vi engasjere oss, og det var det som var begrunnelsen for at vi skulle engasjere oss – at det var norske skip, ikke at det var andre typer skip, men norske skip. Mitt spørsmål er: Det var litt uklart fra utenriksministeren på talerstolen. Han snakket om at det visstnok – har jeg Det var noe man diskuterte da de arabiske sjeikene var her, og dette er noe som vi er forkjempere for. Hvis man får våpenhvile, betyr det status quo

ikke av Hamas, men av de palestinske selvstyremyndighetene, som for tiden er dominert av Fatah, PLO og grupper som altså er på et helt annet sted, og som på mange måter er den absolutte opposisjonen til Hamas internt på palestinsk side. Hamas internt på palestinsk side. Alt det Hamas står for, og terrorangrepene, tar vi på det aller skarpeste avstand fra. Det har vi fordømt så hardt vi bare kan. Men de er jo et produkt av manglende framgang i selve arbeidet med en tostatsløsning. Den dype frustrasjonen som har utviklet seg, har gjort at andre grupper har sluppet til. Det er en ganske bred oppfatning blant dem som kjenner regionen godt, ikke minst mine kolleger i nabolandene, om at får man til en troverdig prosess mot en tostatsløsning, legitime palestinske myndigheter, vil oppslutningen om grupper som Hamas,

Det jeg er ute etter, er: Dersom man ønsker en våpenhvile, slutter man å skyte på hverandre. Det er det ene. Da stopper man å skyte. Da blir det status quo. Da hjelper det ikke å begrunne det med at det er mange som ønsker å marginalisere Hamas for de er jo der, i den tilstanden de er i når våpenhvilen skjer, og de vil fortsette å være der. Uansett hva man skulle mene om Hamas der og da, vil det være slik at de er i stand til å utøve aktiviteter mot Israel. Israels sikkerhet blir svekket. Eller har utenriksministeren en annen plan når våpenhvilen skal være der? at han ikke har en plan, så det jeg sier, er korrekt, eller har han noe i ermet som sier at når det blir våpenhvile, skal Hamas forsvinne, slutte å eksistere eller bli borte på et eller annet vis? Eller vil Hamas være til stede dersom man slutter å kjempe mot Hamas i dag? Espen Barth Eide [18:30:25]: Jeg opplever at utenriksministeren nettopp bekreftet at man forsøker å få til en plan som ingen har ferdig i dag, men som nettopp går ut på at man skal komme til den tilstanden som våre allierte i USA, som EU, som arabiske land, som veldig mange i Israel og som de palestinske selvstyremyndighetene ønsker seg, nemlig at vi får et arbeid for at det blir en palestinsk stat som ikke er styrt av Hamas, men av de legitime selvstyremyndighetene, som for tiden bare kontrollerer Vestbredden og knapt nok det fordi det er store mengder bosettervold og alvorlige overgrep som skjer også der, og at disse myndighetene styrkes og settes i stand til å være den palestinske parten til en israelsk prosess. Det er ingen som tror at en våpenhvile alene løser dette. Det vet vi faktisk, for det er jo det som pleier å skje – når det blir

Da president Zelenskyj besøkte Stortinget i forrige uke, var det mange som omtalte dette som en skjebneuke for Ukraina, både på grunn av forhandlingene i

Ukraina. Bistanden til Ukraina er nå på det laveste nivået siden krigen brøt ut. De er i en situasjon der de må rasjonere på f.eks. granater, og behovet for støtte er stort. støtte er stort. Da presidenten ble spurt om hva Norge kan gjøre for å utløse mer støtte i andre deler av verden, var han veldig tydelig på at det viktigste er penger. Det er også derfor vi foreslår økt støtte til Ukraina i dag. Mitt spørsmål til utenriksministeren er: Hva tenker utenriksministeren at Norges rolle med tanke på å utløse mer støtte fra bl.a. USA og EU kan være? Utenriksminister Espen Barth Eide [18:32:50]: For det første mener jeg at det at vi er langsiktige og konsistente og har utviklet Nansen-programmet, nå har begynt å inspirere andre land. Blant annet har Danmark nylig lansert noe som ligner veldig mye på vårt Nansenprogram. Det ønsker vi varmt velkommen. Det tror vi er inspirert av oss. oss. Dette er noe vi tar opp i alle fora. Vi diskuterer det i NATO, vi diskuterer det med EU, og vi understreker der betydningen av omfattende og langsiktig støtte og ikke minst at det også produseres nok militært materiell. Det er riktig at penger er viktig, men man må også kunne kjøpe noe for pengene. Mens Russland er omstilt til en krigsøkonomi, er det fortsatt slik at den vestlige ammunisjonsproduksjonskapasiteten og annen våpenproduksjonskapasitet er trappet opp tilstrekkelig, så selv om man bevilger penger, tar det tid å lage. Derfor tas det også grep nå for å samordne større anskaffelser og for å bygge mer parallelle produksjonslinjer, for akkurat nå er nettopp det å etterfylle det utstyret Ukraina allerede har fått, det mest akutte behovet Ukraina har.

Vi er glade for flere av initiativene som Norge har tatt, men denne situasjonen har ført til at det trengs betydelig støtte til humanitær hjelp og oppbygging. Vi har i vårt alternative budsjett bl.a. økt regionbevilgningen til Midtøsten med 250 mill. kr sammenlignet med det som ligger der i utgangspunktet, og styrket de humanitære bidragene med 2,5 mrd. kr. Spørsmålet mitt til utenriksministeren er: Ville det ikke vært naturlig å forlenge og videreføre sør-pakken vi vet at det er så store behov, når vi vet at så mange av de humanitære organisasjonene er underfinansiert? Slik kunne man også vært med på å oppfylle både Hurdalsplattformen og de enorme behovene som er der. Jeg lurer på hva som er argumentasjonen for at det ikke blir videreført. Vi har til og med fått bekreftet at det ikke vil påvirke inflasjonen, altså økonomien her hjemme. Utenriksminister Espen Barth Eide [18:35:08]: Når det gjelder Midtøsten spesielt, har vi i flere omganger de siste ukene økt den humanitære innsatsen, og vi har veldig nær dialog med de humanitære organisasjonene om hvordan midler kan kanaliseres

nære partnere med hvordan mer penger kan tilføres raskt, både til humanitær innsats i Gaza, som er et akutt behov, det er vi helt enig i, og også for å opprettholde effektiviteten i de palestinske selvstyremyndighetene, slik at de ikke blir borte på veien. Det er noe av det viktigste vi gjør der. Ellers er jeg en sterk tilhenger av bistand. Vi har et klart mål om at vi på sikt skal ha minst 1 pst. til bistand. Utfordringen i Norge er at BNP ofte utvikler seg litt annerledes enn man hadde tenkt. Bistandsministeren

Skal vi sikre Norges trygghet, må vi nå bruke mer ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Regjeringen har forpliktet Norge på NATOs 2-prosentmål, og ligger før skjema til nå dette i 2026. Forsvarsbudsjettet for neste år har en tydelig profil. Vi har helt siden krigen i Ukraina brøt ut, prioritert å øke vår forsvarsevne på kort sikt, samtidig som vi forbereder Forsvaret på vekst videre framover. Disse prioriteringene fortsetter til neste år. Det er ubalanser mellom materiellinvesteringer, tilgjengelig bygningsmasse og personell og kompetanse i gjeldende langtidsplan. Her ble det tatt for stor risiko fra forrige regjering. Det er derfor en hovedprioritet for regjeringen særlig å styrke innsatsen rettet mot folkene i Forsvaret.

Jeg gjør oppmerksom på at Forsvaret, etter at budsjettet ble lagt fram, har justert sitt forslag til hvordan utdanningskapasiteten skal utvikles til neste år, og jeg sendte før helga et brev til komiteen om det.

Oppussing av kaserner og kvarter, som har pågått siden 2022, kommer nå tusenvis av soldater og ansatte til gode, og vi øker samtidig investeringene til boliger og kvarter. Blant andre viktige satsinger i budsjettet for neste år vil jeg trekke fram økte ressurser til forsyningsberedskap og større vekt på tilrettelegging for alliert mottak og forsterkning. Dessuten satser regjeringen betydelig på en militær romsatsing på Andøya. Romdomenet blir svært viktig framover, og vi legger nå et godt grunnlag for en videre satsing på dette i Forsvaret, samtidig som vi også posisjonerer Norge mot allierte og partnere. partnere. Jeg vil også kort kommentere nysalderingen og innstillingen fra komiteen. Det har vært betydelige og uforutsette merutgifter i 2023-budsjettet. Dette er særlig knyttet til pensjonsutgifter, drivstoff og konsekvensene av en svekket krone. For å håndtere dette er det gjort noen mindre tilpasninger av aktivitetsnivået i Forsvaret, og omprioriteringer med utgangspunkt i ledig likviditet i investeringsbudsjettet. Men dette er ikke nok, og regjeringen har ønsket å skjerme Forsvaret for tiltak med større konsekvenser. Derfor er Forsvaret prioritert i nysalderingen med en betydelig rammeøkning i tillegg. Regjeringen legger også fram seks materiellinvesteringsprosjekter for godkjenning. Jeg har registrert at flertallet i komiteen har kritiske merknader til framleggingen av disse prosjektene for godkjenning i nysalderingen. Det stiller jeg meg noe undrende til. Bortsett fra ett prosjekt er de knyttet til gjenanskaffelser av materiell som er donert til Ukraina. Regjeringen ønsker gjenanskaffelser av donert materiell så raskt som mulig, og nysalderingen var første anledning til å gå til Stortinget etter at beslutningen om donasjoner var fattet. Prosjektet for utvikling av nytt sjømålsmissil er viktig for vår framtidige evne til å bekjempe sjømål på lange avstander, og er sentralt i utviklingen av det stadig bedre forsvarssamarbeidet med Tyskland. Siden dette er et prosjekt med høy risiko, legger regjeringen opp til en trinnvis godkjenningsprosess i Stortinget. I denne omgangen handler det om godkjenning av designfasen av prosjektet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med videre utviklingsfaser etter denne innledende designfasen. designfasen. Etter at nysalderingen ble lagt fram for Stortinget, har regjeringen konkludert med ytterligere luftverndonasjoner til Ukraina. Det er behov for gjenanskaffelser og bestillinger fra industrien, og det ønsker vi å gjøre så raskt som mulig. Det ble for krevende å få lagt fram en sak om dette for Stortinget nå før jul, og jeg tar derfor sikte på å komme tilbake med en egen sak om dette på nyåret. Avslutningsvis vil jeg i justis- og beredskapsministerens fravær bemerke den brede politiske enigheten om hovedlinjene i svalbardpolitikken. En samlet komité understreker i innstillingen at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast, og at forvaltningen av Svalbard skal være forutsigbar og bære preg av kontinuitet. Regjeringen vil legge fram en ny melding til Stortinget om Svalbard til våren.

Selv når hele ordren blir inngått, vil det bare utløse 75 mill. kr til nyinvestering i Nammo, som er langt mindre enn det Nammo faktisk trenger for å kunne møte den økte etterspørselen etter ammunisjon. Høyre har vært lydhøre overfor Nammos behov, og vi avsetter i vårt eget budsjett 400 mill. kr i kapitaltilskudd til Nammo for å øke produksjonskapasiteten raskt. Det er som kjent et skrikende behov for ammunisjon, både i Ukraina og blant allierte. Mitt spørsmål er: Hvorfor vil ikke regjeringen bidra med et kapitaltilskudd til Nammo, slik Nammo har bedt om? [18:42:11]: Referansen til kontraktsinngåelsen med Nammo gir meg en anledning til å utdype litt rundt kompleksiteten når det gjelder å få opp produksjonskapasiteten. Det er slik at vi har inngått kontrakt med Nammo for alt vi per dags dato kan inngå kontrakt med dem om. om. Nammo er, i tillegg til sin egen produksjon, avhengig av en rekke underleverandører. En artillerigranat består av mange deler; den trenger også drivladninger, brannrør og tennpatroner. Med utgangspunkt i en situasjon hvor det har vært vanskelig for Nammo å innhente tilbud fra underleverandører knyttet til delene av artillerigranaten for en hel leveranse, har det så langt ikke vært mulig å inngå kontrakter for denne leveransen.

til økt produksjon i Patria, som er en del av Nammo, hvorfor er det da så vanskelig for den norske stat – som faktisk er majoritetseier – å kunne gjøre det samme, når vi ser at minoritetseieren, den finske stat, gjør det overfor Patria?

I tillegg har vi i samarbeid med Danmark og Sverige inngått en ytterligere kontrakt for en annen type artilleriammunisjon med Nammo, noe som har gjort at de etablerer en ny produksjonskapasitet i artilleriammunisjon. Jeg kan ikke gå inn på konkrete tall, men i sum legger dette et grunnlag for en flerdobling av produksjonskapasiteten for artilleriammunisjon på Nammo Raufoss.

og regjeringen gjøre som Høyre har gjort i sitt alternative budsjett? Statsråd Bjørn Arild Gram [18:45:07]: Det er man- ge ulike måter å bidra til økt produksjonskapasitet i forsvarsindustrien på, og noe som er gjennomgående er ikke uten unntak, men gjennomgående – som vi nå ser i land i Europa, er at man først og fremst bidrar med langsiktighet, forutsigbarhet, store kontrakter og samarbeid mellom land. akkurat den strategien vi har fulgt, og som har utløst investeringer i økt produksjonskapasitet i Nammo. Det siste initiativet er knyttet til EU-programmet ASAP, hvor det nå, etter at søknadsfristen er gått ut, ut, er klart at det er en rekke prosjekter fra norsk forsvarsindustri – bl.a. på Nammo – som vi har sagt at vi stiller opp med betydelig finansiering for, rundt 1 mrd. kr. i tillegg til egeninnsats fra bedriftene og finansiell støtte fra EU, og til sammen – med god uttelling – kan det legge grunnlag for milliardinvesteringer i norsk forsvarsindustri. Norge donerer forsvarsmateriell til Ukraina. Dette er både materiell som er operativt i det norske Forsvaret i dag, og en del materiell som skal fases ut. I forsvarsbudsjettet hevdes det at det som skal fases ut eller bli donert bort,

er det allerede budsjettert inn, eller får vi enda en runde med budsjett på det samme man hevder man budsjetterer nå? Er spørsmålet oppfattet av statsråden?

En del av donasjonene krever klargjøring bl.a. fra Forsvarets verksteder, så det legger jo beslag på noe kapasitet på vedlikeholdstiltak som kunne ha På den andre siden mener jeg det styrker Forsvaret fordi vi henter verdifull erfaring fra alle de treningsmisjonene vi gjennomfører.

[18:48:48]: Det ligger ikke i budsjettet nå, det ligger i budsjettet det året det betales for gjenanskaffelsen. Det regnes mot verdien i Nansen-programmet.

pengemessig bevilgning nå, men en verdi av en donasjon som må bevilges for gjenanskaffing det året gjenanskaffelsen skjer. [18:49:43]: Jeg vil tilbake til sporet fra representanten Elvenes. Som også utenriksministeren sa, er et av Norges viktigste bidrag i Ukraina å bidra til økt produksjon av ammunisjon, helt spesifikt ved Nammo på Raufoss. En av årsakene til russisk framgang i Ukraina nå er at Ukraina har måttet rasjonere med artillerigranater, som gjør at de ikke får den kampkraften de trenger. Jeg registrerer at regjeringen bl.a. har tatt en beslutning om å melde oss inn i det europeiske programmet ASAP. I militær terminologi betyr vel det «as soon as possible», så vi får håpe det er en rask linje mot målet, så vidt jeg har forstått – at det ikke står noen ny produksjonslinje på Raufoss klar for å produsere mer artillerigranater. Spørsmålet mitt er det samme som representanten Elvenes’: Hvorfor kan vi ikke gi direkte investeringsstøtte til Nammo, i stedet for å gå omveien gjennom f.eks. europeiske programmer for å få opp denne produksjonen? [18:50:45]: Som jeg sa, er det mange måter å understøtte økt produksjonskapasitet på. Man kan bruke eierrollen sin, man kan bruke kunderollen sin, og man kan samarbeide med andre for å få til bedre løsninger. Vi har i hvert fall gjort flere tiltak knyttet til to av de rollene. det vil være fornuftig i større grad å se på koordinerte initiativ mellom land. Vi ser nå nærmere på hvordan vi skal få til en koordinering mellom de nordiske land. For å ta Nammo konkret er det en bedrift med anlegg i mange

Det er veldig viktig at dette henger sammen, slik at vi i sum kan få en produksjonskapasitet som øker mest mulig innenfor de rammene det vil være naturlig at vi i Norge og Norden har. Er det da sånn at for- svarsministeren sier at det å sette av penger i budsjettet til direkte investeringsstøtte eller kapitaltilgang til Nammo ikke er en mer effektiv vei for å få økt produksjonen på Raufoss? Statsråd vans- kelig for meg å gjøre en avveining mellom de ulike me todene. Formålet må være å få økt produksjonskapasiteten, og gjennom de tiltakene vi allerede har gjort, har vi lagt grunnlaget for at produksjonskapasiteten

ordning som er skissert fra Finland. Det vi skal være klar over, er at dette er bedrifter som har private eiere. Vi må passe på at vi gjør ting på at det skjer under forutsetning av likebehandling, og at vi har ordninger som kan stå seg. Vi har god dialog med bedriftene om dette. Vi har gjort en rekke tiltak for å øke produksjonskapasiteten, og vi har mer på gang nå gjennom det sporet vi har i samarbeid med EU.

ser på oss, også endret seg. Den støtten og velviljen som Norge og Vesten tidligere var vant til, er det nå lenger og lenger imellom. Det er mer fragmentering, det er mer polarisering og, ikke minst, de normative verdiene i internasjonal politikk, hva som omtales som moralsk, rett og galt, er annerledes. Dette er noe Norge taper på. Det er en trend som bør bekymre oss, for Norge har lenge kunnet nyte godt av at det er enighet om spillereglene. I stedet ser vi nå at de geopolitiske rammevilkårene er i endring. Det er mange utviklingsland som f.eks. stusser over hvorfor de skal støtte Ukrainas side i krigen mot Russland, de stiller spørsmål om Vestens reaksjoner på Gaza osv. Da pandemien kom, følte mange av disse landene seg sviktet av vår del av verden. Dette er land i Afrika, i Asia og i Latin-Amerika som ser stormaktsspillet som nå pågår, som en mulighet til å shoppe rundt. Da er det viktig å understreke at det er i Norges interesse å bidra til velfungerende internasjonalt samarbeid, dialog og respekt for folkeretten. Utviklingspolitikken kan og skal bidra til nettopp det. Samtidig som dette skjer, opplever vi altså en verden som blir fattigere og farligere. Gapet mellom bistandsmidler og etterspurte midler blir større hver eneste dag, og vi ser store tilbakeslag. Fremst blant dem er bl.a. antall mennesker i verden som sulter. Drøyt 800 millioner mennesker er nå utsatt for sult. Samtidig som de humanitære krisene øker i omfang, må vi også jobbe mer forebyggende. Derfor har regjeringen valgt å prioritere en utviklingspolitikk som vi vet virker på matsikkerhetsfeltet,

Regjeringen har også lansert en ny garantiordning på 5 mrd. kr for å bygge ut fornybar energi i utviklingsland. På den måten viser Norge vilje til innovasjon og til å utløse mer privat kapital for å få mer utvikling ut av offentlige bistandskroner. Vi ser i verden i dag at mat brukes som våpen. Mat har trådt inn på internasjonale arenaer. Det var tema på World Economic Forum i Davos, på sikkerhetskonferansen i München og på COP-forhandlingene i Dubai. Nå setter Brasil kampen mot sult på G20s dagsorden, og det snakkes om hvilke konsekvenser det vil ha dersom land ikke lykkes i å brødfø egen befolkning. Den dagen folk sulter, går demokrati og samfunnsstruktur i oppløsning. Det ser vi gang på gang. Jeg vil fortsette Norges satsing på en utviklingspolitikk som konsentrerer seg om et klimatilpasset, moderne og bærekraftig landbruk, som gir land mulighet til å oppnå matsuverenitet. Jeg vil satse videre på en utviklingspolitikk som legger til rette for at utviklingsland får tilgang til fornybar energi og investeringer i klimasmart teknologi. Regjeringen forener innsatsen for utvikling og klimapolitikk. Beskjeden jeg får fra utviklingsland, er klokkeklar: Det globale sør ønsker å se at vi leverer løsninger som kan hjelpe dem i å møte utfordringene som klimaendringene byr på. Derfor er jeg utrolig glad for at COPforhandlingene resulterte i et nytt fond for tap og skade, hvor Norge bidrar med 270 mill. kr. Hvis vi ikke møter utviklingslandenes utfordringer, kan vi heller ikke regne med deres støtte i den pågående globale tautrekkingen. tautrekkingen. Norsk bistand er rettighetsbasert, den er verdibasert, enten vi investerer i matsikkerhet, i energi, i helsesystemer, i kvinners rettigheter eller i styresettspørsmål. Norsk bistand er ikke veldedighet. Målet er samfunnsendring og varige forbedringer av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Jeg tenkte jeg skulle følge opp det som handler om det som er til rest på regjeringen og statsrådens budsjett når det nærmer seg nyttår. Den boken er antakeligvis lukket nå, men da er det en del millioner og milliarder igjen. Det er ikke mange

[18:59:11]: Det er interessant at representanten fra Høyre bringer opp nettopp dette spørsmålet, for jeg la merke til i Høyres alternative budsjett at de valgte å kutte investeringer i matsikkerhet og klimatilpasset landbruk med en halv milliard kroner, med den begrunnelse at disse pengene ble disponert sent på året. Det beror på en misforståelse å trekke den type slutning. Det er, særlig på et område som nå er under oppbygging, etterspørsel etter disse midlene, og embetsverket bruker mye krefter på å kvalitetssikre både søknader og ulike kanaler som kan forvalte denne bistanden. Det betyr at noe av det ikke utbetales før på slutten av året. Ingjerd

klimasatsing og lokale verdikjeder, men ganske mange, særlig kvinner, har sagt: Jeg kan lære når jeg er sulten også. Jeg skjønner at regjeringen satser på matsikkerhet og en rekke viktige ting som vi også er enige i, men utdanning er viktig for Høyre. jeg gjentar fortsatt: Hva er planen for disse midlene som var igjen? Skal de utelukkende ikke gå til utdanning? Skal de bare være til matsikkerhet, klimasatsing eller til lokale verdikjeder, som statsråden var inne på?

Jeg må ydmykt erkjenne at jeg er usikker på nøyaktig hvilke midler representanten viser til. Midlene på inneværende års budsjett vil naturligvis forvaltes i tråd med de retningslinjene og budsjettene som er vedtatt i Stortinget, at de allokeres mot slutten av året. Hvis representanten viser til humanitære midler, er det tvert imot ganske vanlig at vi holder av en pott til slutten av året, nettopp fordi de humanitære behovene er så store, og vi må sørge for å kunne bidra der hvor det er mest akutt. gjelder utviklingsbistand, vil utbetalingene til utdanningsbistand være omtrent 2,3 mrd. kr i 2023, og det planlegges for omtrent samme nivå i 2024. en betydelig allokering av midler til utdanning, hvor regjeringen ønsker å prioritere bl.a. tilrettelegging av utdanning under krise og konflikt.

noe om både lokale verdikjeder, klimasatsing og ikke minst matsikkerhet. Men igjen sier statsråden at det ikke er uvanlig at man kan allokere midler på slutten av et år. Men mitt spørsmål er: Hva er strategien bak allokeringen, og hvor går disse midlene? Norsk bistand allokeres til enhver tid der hvor vi vet at vi har gode institusjoner og kanaler for å forvalte bistanden, og der vi vet vi får mest mulig utvikling for hver krone. Jeg vil også si at jeg opplever det noe unødvendig, kanskje, å diskutere hvilken sektor som har mest behov eller er viktigst i utviklingsbistanden. Tvert imot tror jeg det er stor enighet i denne sal om at sektorene henger sammen og må understøtte hverandre, enten det handler om utdanning, helse, matsikkerhet eller styresett. Alle er nødvendige for å sikre mest mulig effekt ut av norsk bistand. Det er kanskje ikke så lett å få oversikt når man snubler i midler og tar den ene milliarden her og den andre milliarden der, og når man har så mye penger at man ikke vet hvordan man skal bruke dem – tidlig på året eller sent på året – eller hva man skal bruke dem til. Det skjønner jeg veldig godt, for det er så mye penger der at man ikke får oversikten. Det er for så vidt greit nok. Ellers var det veldig mange honnørord og floskler som ble presentert av statsråden. Det var klimatilpasset, og det var bærekraftig, og det var ikke måte på hvor mange fine ord man brukte om denne bistanden. Men ministeren snakket også om at folk sulter.

av ulike produkter som produseres i disse landene. Det samme gjelder gjenbruk av f.eks. klær, som det nå er veldig populært å bruke om igjen og om igjen. Det går også ut over næringsaktivitet i de landene som kun er i stand til å produsere den typen varer. Er det konsekvent politikk? [19:05:03]: Her var det mye å ta tak i. La meg starte med klima og sult. Hvis representanten hadde tatt seg bryet med å lytte til hva utviklingslandene sa under klimaforhandlingene for to uker siden, ville han hørt at de har insistert på å få matsikkerhet og klima opp på dagsorden i klimaforhandlingene, fordi klimaforandringene gjør at folk sulter. Derfor ønsker man bistand til å investere i landbruk og klimasmart teknologi for å forebygge sult. Når det gjelder import og eksport det representanten kaller proteksjonisme, vil jeg minne om at de fattigste landene i verden i dag har fri eksport til Norge. Til tross for det er det uhyre lite som eksporteres til Norge, og hvorfor det? Jo, fordi disse landene ikke er i stand til å eksportere, aller minst landbruksvarer. Faktum er at de i stadig økende grad importerer dyre matvarer fra andre deler av verden, på bekostning av egen produksjon.

som får bistand fra Norge, og da er det veldig uklokt at denne regjeringen argumenterer for at gjenbruk er bra på grunn av klima. Ønsker man produksjon av de tingene man kan produsere i de landene vi gir bistand til, eller ønsker man å peke på klimaet i Norge for å gjenbruke ting som kan produseres i de landene? Det er et enkelt spørsmål å svare på. Eller mener man at man skal gjøre to ting på én gang? Det er altså ikke mulig i dette spørsmålet. Ønsker man vekst og handel i de landene som får bistand, til Norge, så kan vi ikke bruke de samme tingene om igjen og om igjen. Da kan de ikke produsere det, for de er ikke i stand til å produsere andre ting. Statsråd [19:07:18]: Representanten sa dette var et enkelt spørs- mål å svare på. Jeg må innrømme at jeg ikke helt oppfattet spørsmålet, men jeg kan si at vi selvfølgelig ønsker å legge til rette for mest mulig produksjon i disse landene. Det er nettopp det som er innretningen på på norsk bistand, men vi ønsker at både Norge og utviklingsland skal legge til rette for sirkulærøkonomi og hensiktsmessig gjenbruk. Vi ønsker også å investere i at at utviklingsland i størst mulig grad kan produsere egne varer, men dette er et langt lerret å bleke. Derfor Derfor må vi tenke mange ting samtidig. Vi må tenke produksjonslinjer, vi må tenke logistikk, vi må tenke fornybar energi. I det hele tatt må vi gjøre utviklingsland i stand til å over en del trinn på utviklingsstigen som har ført deler av den vestlige verden ut i et uføre, og som vi ønsker at utviklingsland skal få slippe.

Venstre mener at en av de mest negative effektene av at vi ikke greier å nå bistandsprosenten, er f.eks. de store kuttene som vi nå ser i utdanningsbistanden. I en tid der veldig mange barn har mistet skolegang over flere år på grunn av pandemi, der skoletilbud ikke er blitt gjenåpnet, og der vi ser at dette ikke satses nok på, kutter altså Norge ca. 20 pst. av utdanningsbistanden. Mitt spørsmål til statsråden er todelt: Hva er de direkte konsekvensene av et sånt kutt, og hva fører det til av satsing fra andre land når Norge ikke lenger tar den lederrollen som vi har pleid å ta?

høyt volum på bistanden, som vi fortsatt har, men vi må diskutere mer hvordan vi innretter bistanden, og ikke minst hvordan vi klarer å utløse annen kapital, privat kapital, fordi bistand alene kommer aldri til å hjelpe oss til å nå bærekraftsmålene. Når det gjelder utdanningsbistand, er

vi ser at man trenger et krafttak for å sørge for at barn i krise og konflikt fortsatt får tilgang til utdanning, og vi har investert i mange innovative organisasjoner på dette området. Dag-Inge Ulstein

(KrF) [19:10:58]: Jeg vil fortsette litt på dette med utdanning, som vi vet er en utrolig viktig nøkkel for å redusere fattigdom. Det er en klar sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst

knyttet til utdanningsbistanden. Den er altså mer enn halvert siden 2021 i faktiske tall, dette som ofte er ryggraden i utviklingsarbeidet. Så har vi hørt det sagt tidligere at dette har vært tenkt som et hvileskjær, og at vi skal opp igjen på det samme nivået. Jeg må likevel spørre, for vi har hørt

vi ser at etter pandemien har det vært krevende å få barn tilbake til skolebenken. Men det er altså en tilbakegang på nesten alle bærekraftsmålene. Det er kun 15 pst. av bærekraftsmålene som går i riktig retning. Faktum i saken er at Norge ikke kan satse på alt. Vi kan ikke lede an på alle sektorer. Da vil jeg gjerne returnere spørsmålet: Når representanten sier at vi svikter på utdanning, hvilke andre sektorer er det vi skal prioritere ned og kutte

[19:13:14]: Det ser ikke ut til at verden blir noe tryggere sted å være i 2024. Statsbudsjettet for neste år søker å påvirke den globale samfunnsutviklingen i riktig retning. retning. Norge er en middels stor, åpen økonomi og en del av Europa. Det er et faktum det ikke bare er umulig å ikke forholde seg til, men det er også uklokt. EØS-avtalen gir oss tilgang til EUs indre marked. Det er viktig når nesten 70 pst. av norsk eksport går til EU-land. Når over 610 000 mennesker her hjemme jobber med eksport i en eller annen form, er det avgjørende at vi er aktive fra norsk side for å sikre norske interesser og norsk konkurransekraft. At vi gjennom enigheten med EU om en ny periode EØS-midler viderefører og styrker arbeidet innen områder som grønn omstilling og innovasjon, rettferdig omstilling, lokal utvikling og sosial dialog, bidrar til å styrke de bilaterale forholdene mellom oss og mottakerlandene. EØS-midlene til sosial og økonomisk utjevning er samlet i to ordninger den ene finansiert av Norge alene, «Norway Grants», og den andre, «EEA Grants», med bidrag fra Island og Liechtenstein også. Fra norsk side får vil gjennom dette gode allierte i arbeidet for å fremme et grønt, inkluderende og konkurransedyktig Europa som også hensyntar norske interesser. Metaller og mineraler er avgjørende for å kunne gjennomføre det grønne digitale skiftet. Norge er en stor produsent og eksportør av kritiske mineraler. Vi har en betydelig industriell produksjon og eksport av grafitt, aluminium, silisium og kobolt, for å nevne noen få. Regjeringens mineralstrategi skisserer fem områder som skal sikre at norsk gruveindustri blir mer sirkulær, at nye mineralprosjekter gjennomføres raskere, og at internasjonale partnerskap styrkes. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen er opptatt av at norsk industri og andre aktører skal sikres adgang og likebehandling i de grønne markedene og omstillingene i Europa. Arbeidet med å fylle Grønn allianse med konkret samarbeid og innhold blir viktig for at Norge skal kunne ta markedsandeler. Europakommisjonens positive signaler om å starte forhandlingene om helseberedskap med Norge og øvrige EFTA-land er som et gledelig juletelegram å regne nå før jul. En avtale vil trygge befolkningen når en ny pandemi kommer. Det trengs. Støtte Støtte til Ukrainas frihetskamp er nødvendig for Europas og Norges sikkerhet. Russlands ulovlige krig i Ukraina forrykker sikkerhetspolitikken i Europa. EU og EUs medlemsland har så langt bidratt til å støtte Ukraina i størrelsesordenen 76 milliarder euro. Deres foreslåtte støttepakke, «Ukraine Facility», legger opp til 50 nye milliarder euro for perioden 2024 til 2027. At EU ikke klarte å lande en enighet om støttepakken sist uke og dermed må sette det på dagsordenen igjen over nyttår, er selvfølgelig ikke bra, men jeg er trygg på at EU-landene vil finne ut av det på nyåret. Terrorbombing og målrettede overgrep mot den ukrainske sivilbefolkningen har ført til umenneskelige lidelser. Moskva fører en utslettelseskrig med uttalt hensikt å fjerne Ukraina som selvstendig stat og nasjon. Brutaliteten er et bevisst bevisst forsøk på å knekke Ukrainas utholdenhet, vilje og kampmoral, men hittil ser det ut til at russernes bestialske framferd har hatt motsatt effekt. Det ukrainske folk har vist en heltemodig forsvarsvilje. Måtte vinteren stå på deres side! Norges støtte til Ukraina handler om å vise solidaritet med Ukraina, men det er også i vår egen interesse at Ukraina klarer å forsvare sitt land og sitt folk. Norges støtte til Ukrainas legitime frihetskamp er langsiktig og forutsigbar gjennom Nansen-programmet. Arbeiderpartiet er følgelig forberedt på at krigen vil kunne vare lenge, vi vil støtte den ukrainske forsvarskampen så lenge det er behov for det. Erna

er enige om. Jeg er nok litt mer forbauset over at statsråden er forbauset. For med salderingen fra denne regjeringen er det to departementer som fremstår med veldig spesielle forslag til nysaldering, og begge er på beredskapsområdet. Det ene er Justisdepartementets store – veldig store – overskridelser på politibudsjettet, som har skjedd i en periode hvor man burde hatt bedre kontroll. Det andre er kostnadsrammene knyttet til bestillingsfullmakter som man legger inn fra Forsvarsdepartementets side: en samlet kostnadsram me for prosjekter på nesten 20 mrd. kr

Så skjønner jeg at det kan være krise og vanskelige tider, men en del av disse prosjektene burde det vært mulig å ha gjennomarbeidet på en bedre måte. For eksempel: Det at vi lager nye Naval Strike Missiles, er jo ikke et helt nytt prosjekt. Det er en god innovasjonsutvikling, men det er også betydelig risiko knyttet til alle disse spørsmålene. Derfor har jeg lyst til å si at regjeringen påtar seg høy risiko

Derfor er det viktig at vi bygger opp under samarbeidet internasjonalt, at vi sørger for at vi har en tydelig strategi og en tydelig politikk – både for tilknytningen til og styrkingen av FN, og at vi sørger for at FN-organer fungerer, at vi sørger for at vi er tett tilknyttet EU, og at EU faktisk fungerer, og ikke minst at vår viktigste sikkerhetsgaranti, NATO, fungerer på en god måte. Alle de tre tingene er viktige. regjeringen, at vi er med i de ikke-formelle organisasjonene som eksisterer. Norge har nok en gang blitt invitert som gjesteland i G20, ikke så lenge etter forrige gang vi var der. Det er en betydelig og viktig arena, ikke minst i en tid der det er sånn at G20, G7 og andre organisasjoner kanskje lettere kan få til samarbeid enn det vi faktisk klarer å få til gjennom FN-organer – i organisasjoner der vi formelt ikke har makt, men der vi kan bidra betydelig til forpliktelsene. Derfor er min utfordring til regjeringen

og hvilken måte vi kan grunngi det på, også som en viktig del. Jeg tror at det å jobbe internasjonalt er ekstremt viktig, også for å ta vare på norske interesser. 16–19 1705 land som bekjemper ethvert forsøk på å tro at nasjonale bestemmelser hindrer at den internasjonale verden slår innover oss. Vi er et lite land med en åpen økonomi. Alt som skjer i verden, påvirker oss sterkt. Derfor er det viktig å være med på og forsøke å påvirke rammebetingelser, endringer og politikk internasjonalt, og det har regjeringen min fulle støtte til å fortsette å jobbe med.

men at vi samtidig bidrar til at verden følger den positive trenden, istedenfor den negative trenden, som vi er inne i nå.

[19:23:53]: Det har ikke man- glet på elendighetsbeskrivelser knyttet til utviklingen i året vi snart legger bak oss. Det er jeg helt enig i. 2023 er på så mange vis året som var så bratt. La meg bare Ukraina har gått dårligere enn det jeg tror mange av oss håpet på, i alle fall den motoffensiven som var varslet i vår. Vi opplever at vår egen verdensdel, Europa, taper internasjonal konkurransekraft. Det er viktig, for det betyr også at de liberale demokratiene i verden svekkes, både ute og her hjemme. Ikke minst ser vi det i form av mange av de valgresultatene som nå dukker opp rundt om i Europa. Utviklingsministeren nevnte økende sult. Det er helt korrekt. For første gang på aldri så lenge går den pilen i feil retning. Det mener jeg understreker at uten økonomisk vekst og utvikling er det helt umulig å nå noen av bærekraftsmålene til FN. er internasjonalt som det er her hjemme – økt inflasjon og prisstigning rammer alltid dem som har minst fra før. Vi opplever også økt spenning i Taiwanstredet, mellom Kina og Taiwan. Vi opplever dessverre manglende handlekraft fra EU og USA når det gjelder som mest. Så får vi håpe at det ordner seg i løpet av noen måneder. Det er på nytt massevis av terror og krig i Midtøsten, og viktigst er selvsagt konflikten, eller krigen, i Og vi opplever sterkere kiving og forstyrrelse av de internasjonale verdikjedene. Nå sist er det Jemen det gjelder. Det er raketter og angrep på internasjonal handel og skipsfart i et område som er helt avgjørende for den globale handelen og dermed for den globale velstanden.

Det er heller ingenting å si på engasjementet, verken i denne salen eller i samfunnet for øvrig, hva gjelder krigen på Gaza. Det er få konflikter vi engasjerer oss så intenst i som akkurat den. jeg mener vi trenger mer oppmerksomhet rundt. For det første trenger vi, også i Norge, å snakke mer om hvordan vi forbedrer vår egen konkurransekraft og øker vår egen verdiskaping. Det er viktig som en del av den grunnleggende samfunnskontrakten i ethvert samfunn. Jeg tror ikke det er mulig med et liberalt demokrati uten at man innfrir det. For det andre er det helt avgjørende for at vi skal klare å eksportere vår samfunnsmodell til resten av verden. Uten at vi lykkes med dette, kan vi heller ikke forvente at andre går om bord, og nå ser vi dessverre at det er flere mennesker som lever i ufrie samfunn enn på veldig, veldig lenge. Jeg mener også at vi burde ha brukt noe mer tid på Iran. De har en finger med i det meste av det som skjer rundt oss, og som vi engasjerer oss imot. De sender våpen til Russland, som brukes i Ukraina. De gjør så godt de kan for å skaffe seg selv atomvåpen. De støtter opp under Hamas – på en måte som gjorde det mulig for dem å angripe Israel. De støtter Hizbollah, som truer den nordlige grensen til Israel, og som dermed truer hele stabiliteten i regionen. Det er de som sikrer Houthimilitsen i Jemen kapasiteter som gjør at de kan angripe internasjonal skipsfart, de støtter opprørsgrupper både i Syria og i Irak på en måte som definitivt ikke er bra. I tillegg er det et repressivt regime som undertrykker egen befolkning, senest demonstrert gjennom fredspristildelingen nå i vår. Jeg er veldig glad for regjeringens deltakelse i å sikre sikkerhet rundt det som nå skjer i Rødehavet. Der må vi gjerne trå til mer, og jeg sikker på at man følger årsakene tett.

repressivt, svært undertrykkende, religiøst fanatisk regime i Iran som ikke blir tilstrekkelig korrigert – ikke av Norge, ikke av resten av verden.

[19:29:10]: I lys av den forver- rede sikkerhetssituasjonen er forsvarssjefen, forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen alle tydelige på at det er behov for en omfattende satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap de neste tiår. Jeg tror det er klokt av oss å lytte til disse rådene. rådene. Det er nå ett år igjen av gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren. Inneværende plan har styrket Forsvarets operative evne, men den la til grunn en altfor høy risiko i gjennomføringen. Anskaffelser er forsinket, utbygginger er blitt dyrere, etterslep på bygg og anlegg er stort, og det er utfordringer med å beholde og tilføre riktig personell og kompetanse. Man satset på at ting skulle gå enklere og at ting var billigere enn det de viste seg å være. Konsekvensene er at vår forsvarsevne ikke er slik den burde være. Siden Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen tiltrådte har vi økt bevilgningene til Forsvaret. Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett for 2024 med en nominell økning på 15 mrd. kr sammenlignet med saldert budsjett for 2023. Det er en økning utover det som var planlagt i inneværende langtidsplan. For 2024 prioriteres særlig flere folk i Forsvaret, styrking av beredskapslagre, styrking av Heimevernet, alliert mottak og situasjonsforståelse i nord. Det kommer 200 flere årsverk i Forsvaret, det blir flere utdanningsplasser, og det blir en økt satsing på bolig, kaserner og kvarter. Investeringer i materiell fortsetter og går til bl.a. F-35-kampfly, nye ubåter, overvåkingsfly, maritime helikoptre, artilleriammunisjon, luftvern og viktige IT-anskaffelser. Det aller viktigste med budsjettet for 2024 er at det danner et viktig grunnlag og en forutsetning for en videre oppbygging av Forsvaret i årene som kommer. kommer. NATO-medlemskapet er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, og nå også med et samlet Norden i NATO, som åpner nye muligheter. Arbeiderparti– Senterparti-regjeringen har lagt fram en forpliktende plan overfor NATO, hvor Norge innen 2026 skal bruke minst 2 pst. av BNP på forsvar. Dette er første gang en norsk regjering faktisk forplikter seg til 2-prosentmålet. Den forrige regjeringen hadde sju år på seg, men gjorde det ikke. Norge vil støtte den ukrainske forsvarskampen så lenge det er behov for det. I en tid der vedtak lar vente på seg i både EU og USA, er Nansen-programmet av stor betydning. Jeg vil understreke at Norges bidrag til Ukraina også er med på å styrke det norske forsvaret. Våre egne styrker får verdifull trening og erfaringsoverføring i samarbeid med de ukrainske styrkene. Vi erstatter materiell som blir donert, med nytt og mer moderne materiell. Det viktigste av alt er at Nansen-programmet er et vesentlig bidrag for å styrke vår sikkerhet ved at det forhindrer at makt gir rett. Det skal ikke være sånn at den sterkestes rett gjelder, og at ulovlige angrepskriger lønner seg. Et slikt utfall vil kunne få svært alvorlige konsekvenser både i Europa og andre steder i verden. verden. Krigen i Ukraina har medført sterk internasjonal etterspørsel etter våpen og ammunisjon. Regjeringen har forsert anskaffelse av artilleriammunisjon for å gi Nammo forutsigbarhet for å gjøre investeringer i egen produksjonskapasitet of Ammunition Production. Dette er viktig for å utvide produksjonskapasiteten i Europa, og det trengs. Det vil også være noe norsk forsvarsindustri vil kunne dra nytte av. nytte av. Langtidsplanen for Forsvaret er det viktigste verktøyet vi stortingspolitikere har for å løse sikkerhetsut fordringene. Den neste langtidsplanen blir Norges viktigste forsvarsplan siden etterkrigstiden. Jeg ser fram til et godt samarbeid med alle i denne prosessen. I krevende tider er det viktig at vi i forsvars- og sikkerhetspolitikken finner sammen, til det beste for landet.

(H) [19:34:20]: Høyre har le- vert et ansvarlig alternativt budsjettforslag som tydeliggjør at vi er et parti som evner å gjøre reelle prioriteringer. Når vi gjør reelle prioriteringer, skal vi bruke mer penger på noe, men vi må også mindre penger på noe annet. Vi prioriterer å styrke Forsvaret. Statens viktigste oppgave er å gi innbyggerne trygghet og sikkerhet. På bistandsfeltet har vi også gjort noen tydelige prioriteringer. President Zelenskyj sto i denne sal for under en uke siden og klargjorde med all mulig tyngde hvilke krefter som er rettet inn mot å nedkjempe demokrati og frihet. Høyre er stolte over å ha medvirket til enigheten om Nansen-programmet. Det er på sin plass at Ukraina nå er største mottakerland av bilateral norsk bistand. I skyggen av krigene i Ukraina og Gaza foregår det fortsatt flere langvarige og i større eller mindre grad glemte konflikter, hvor barn, kvinner og menn mister livet, blir fordrevet fra sine hjem og blir kastet ut i sult. Antallet mennesker i verden som trenger humanitær bistand, økte fra 274 millioner i fjor til 363 millioner i år. Høyre prioriterer derfor en økning av bevilgningen til nødhjelp og humanitær bistand med 100 mill. kr. Vi prioriterer også å øke den fleksible kjernestøtten til Verdens matvareprogram med 100 mill. kr. Det kan f.eks. gi mat til 280 000 mennesker i to måneder. Høyres engasjement for utdanning for verdens fattige tør være kjent. Utdanning er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for styrket realisering av alle menneskerettigheter og en bærekraftig utvikling.

De som ikke får skolegang, er betydelig mer utsatt for dårlig helse og får mindre innflytelse over beslutninger som angår dem selv. Situasjonen er verst for jenter. Regjeringen skriver i sitt budsjettforslag at forekomsten av uønskede graviditeter og barneekteskap har økt etter covid-19-pandemien. Det er foruroligende at Støre-regjeringen har kuttet støtten til utdanning til under halvparten av det nivået den var på under Solberg-regjeringen. Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2024 å øke støtten med 100 mill. kr. 1707 Krigene jeg har nevnt tidligere, utfordrer det multilaterale systemet som har tjent Norge godt i flere år. Norge bør fortsette å være en tydelig og konstruktiv støttespiller for FN. I vårt alternative budsjett foreslår Høyre å øke bevilgningen til FNs stedlige koordinatorer med 30 mill. kr. Å øke kjernestøtten til dem vil gi et styrket og mer samstemt FN, og det vil øke kapasiteten deres til å dele informasjon og bygge tillit til FNs arbeid. Innenfor FN-systemet prioriterer vi å øke støtten til UNICEF med 50 mill. kr. Det bidrar til å opprettholde vaksinasjonsgrad, utdanning, ernæring og beskyttelse av verdens mest sårbare barn.

helse – bedre i stand til å bekjempe kjønnsbasert vold og skadelige skikker som kjønnslemlestelse, barneekteskap, tidlig ekteskap og tvangsekteskap. Jeg er klar over at det er blitt rettet kritikk mot noen av de kuttene Høyre har foreslått. Da har jeg lyst til å gjenta det jeg startet med å si, nemlig at Høyre tar på alvor at skal vi gjøre mer av noe, må vi gjøre mindre av noe annet. Vi mener det er riktig at Norge skal være en stor bidragsyter innen den globale utviklingspolitikken, men vi er mer opptatt av gode resultater av bistanden enn at den for enhver pris skal nå Det er velkjent at det ofte foretas store bistandsutbetalinger mot slutten av året nettopp for å nå dette prosentmålet. Derfor har vi foreslått at de største kuttene skal være på poster hvor bevilgningene

[19:39:28]: Det bør være et uan- gripelig utgangspunkt å legge regjeringens egen faktaboks til grunn når man skal legge regjeringens forsvarsbudsjett under lupen i Stortinget: i Stortinget: «Det settes av 2,7 milliarder kroner i tråd med LTP-opptrappingen og 1,5 milliarder kroner til ytterligere styrkinger utover LTP.» LTP.» Dette gir et langt mer nyansert og riktig inntrykk av hva den reelle styrkingen i forsvarsbudsjettet er, enn de 15 milliarder kronene som regjeringen har kommunisert. La det være sagt: At Norge bidrar med 7,5 mrd. kr til Ukraina er sikkerhetspolitisk viktig og helt korrekt, men å ta dette til inntekt for en styrking av vårt eget nasjonale forsvarsbudsjett er misvisende. Regjeringen spente forventningens bue høyt foran framleggelsen av statsbudsjettet og har før, under og etter framleggelsen oversolgt budsjettet. Jeg tør minne om at det er nødvendig at regjeringen kommuniserer de faktiske forholdene i forsvarsbudsjettet på en mer nyan sert måte til befolkningen, særlig sett i lys av at vi befinner oss i en situasjon vi er avhengige av økt forståelse og økt aksept for økte forsvarsbevilgninger i befolkningen. Høyre vil øke forsvarsbudsjettet med 1,3 mrd. kr utover regjeringens forslag. I tillegg kommer et kapitalinnskudd til Nammo på 400 mill. kr for økt produksjonskapasitet. beholde personell i Forsvaret er helt avgjørende for at Forsvaret skal kunne gjennomføre de foreliggende planer for styrking av Forsvaret og de planene som måtte komme. Høyre avsetter 590 mill. kr til diverse personelltiltak: økt bemanning i Sjøforsvaret for å øke antall seilingsdøgn, utvide utdanningskapasiteten på krigsskolene og befalsskolene og andre stimulerende tiltak for å få flere over på T60-ordningen fra T35-ordningen. Videre ønsker Høyre å øke beredskapslagrene for ammunisjon, reservedeler og drivstoff gjennom økte bevilgninger for å øke Forsvarets utholdenhet. Høyre vil også forsere anskaffelsen av luftvern med en 0,5 mrd. kr for bedre å kunne beskytte både militære mål og sivile mål. Felles for alle disse anskaffelsene er at de er grundig utredet og fagmilitært anbefalt allerede. allerede. Det er en samlet komité som påpeker alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er også en samlet komité som påpeker nødvendigheten av en kraftig styrking av forsvarsevnen og vedvarende styrking av forsvarsbudsjettene over tid. Dette er et entydig signal til regjeringen fra Stortinget som regjeringen må ta inn over seg nå når den nye langtidsplanen skal legges fram. Vi ser ikke et annet Russland, vi ser det sanne Russland, og det er ingen grunn til å forvente at denne naboen vil forandre sin oppførsel overfor sine naboer. Vi vet hvilken nabo vi har – en uforutsigbar og farlig nabo. Vår forsvarspolitikk og vår sikkerhetspolitikk kan ikke innrettes ut fra om det blåser varmt eller kaldt fra øst.

regjeringen i statsbudsjettet i 2023. Selv om regjeringen forsøker å kompensere dette ved å føre en del av kuttene tilbake, er man ikke tilbake på det nivået dette budsjettet lå på før kuttene ble gjennomført. I den situasjonen vi nå står i, er vi helt avhengige av en forsvarsindustri som kan levere, og som også har innovativ kraft til å kunne utvikle nye produkter.

Få debatter på Stortinget har et så stort geografisk spenn som når utenriks- og forsvarskomiteen diskuterer statsbudsjettet. Stedsnavn som Dubai, USA, Russland, Jemen, Gaza og Brasil farer gjennom salen, men denne debatten handler også litt om steder som Jåtta, Madla og Kjevik. Mens andre i debatten har vært opptatt av presidenter, generaler og statsministre, har jeg lyst til å si noen ord om renholderne som jobber på disse tre basene. Under Høyre og Erna Solberg ble renholderne i Forsvaret privatisert bort. Tenk det, folk som vasker på norske militære anlegg, skulle ikke lenger få jobbe i Forsvaret. I forrige uke fikk de lov til å komme tilbake til sin gamle arbeidsgiver. De siste årene har vi hørt historier fra renholdere i Forsvaret over hele landet. De har fortalt om vanskelige arbeidsvilkår, en kamp mot klokka og umenneskelig arbeidspress. Såkalt effektivisering betydde også i praksis dårligere pensjoner for renholderne. for renholderne. Det går gjerne ut over noen når det skal spares penger med høyresidens honnørord om fleksibilitet og effektivisering. Jeg vil gratulere alle renholderne som forrige mandag fikk ny arbeidsgiver. Godt renhold for alle ansatte og soldater bidrar til både trivsel og hygiene – og derfor også til forsvarsevnen vår. Kanskje vil også tryggere arbeidsvilkår og trygge pensjoner bidra til en litt bedre julehøytid for helt vanlige kvinner og menn rundt om i Norge, som igjen kan være en stolt del av det norske forsvaret. Alle teller eller ingen teller, sier detektiven Harry Bosch. Det gjelder også i norsk arbeidsliv. Kampen for et trygt arbeidsliv er ikke over før alle har trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen sin. Jeg registrerer at Solberg allerede har varslet at hun vil reversere Arbeiderpartiets forbud mot innleie om Høyre kommer til makten etter valget. Da må vi regne med at mer privatisering og midlertidighet vil tvinge seg fram. Jeg vet ikke hva renholderne kommer til å stemme ved neste stortingsvalg, men jeg tror at selv Harry Bosch hadde vært skeptisk til Høyres visjoner om et mer utrygt arbeidsliv.

Jeg er glad for at en arbeiderpartiregjering har vært krystallklar på at vi trenger våpenhvile i Gaza nå. Vi har jobbet aktivt, og som eneste nordiske land stemte Norge i november for resolusjonen i FNs generalforsamling som krevde våpenhvile for å sikre humanitære forsyninger. Senere har mange land fulgt etter, også våre nordiske naboer, og i forrige uke stemte 153 land for våpenhvile. Det er bra, men ikke nok, for bombingen pågår fortsatt. Sivile, og særlig barn, rammes på en uakseptabel måte, med dramatiske konsekvenser. Blodbadet kan ikke fortsette. Arbeiderpartiet ønsker at Norge skal bidra med å stable en politisk prosess på bena igjen i Midtøsten, for den brutale krigen i Gaza har gjort det klart at det ikke finnes noe alternativ til fredsprosess og tostatsløsning. Vi kan ikke tolerere nye tiår med okkupasjon, krig og uløst konflikt. Vårt mål er å bidra til etableringen av en levedyktig palestinsk stat. Vår posisjon er en tydelig støtte til palestinere som ikke har gitt opp håpet om en politisk løsning på konflikten. Det å støtte samlende krefter, krefter som ønsker fred, frihet og folkestyre i Midtøsten, trengs mer enn noen gang. Enkelte forsøker å framstille dette som at vi er bakpå eller utydelige når det gjelder vår støtte til Palestina, men det er å snu det hele på hodet. Vi i Arbeiderpartiet har jobbet målrettet med dette over flere tiår, og knapt noe politisk parti i Europa står nærmere den palestinske saken enn oss. Fredagens utenriksministermøte i Oslo er et av flere tydelige eksempler på det. På dagsordenen for møtet sto bl.a. behovet for å styrke den palestinske selvstyremyndigheten og for å fornye det internasjonale samarbeidet for en tostatsløsning. I den forbindelse vil jeg også trekke fram at Norge har økt støtten til Palestina med nærmere 800 mill. kr etter krigsutbruddet. I tillegg til å styrke den palestinske selvstyremyndighetens evne til å tilby befolkningen grunnleggende tjenester, bidrar den norske støtten i stor grad til å finansiere de enorme behovene for nødhjelp som har oppstått på grunn av krigen. Til sammen vil Norge bidra med 1,75 mrd. kr til Palestina i 2023, og vår støtte vil være betydelig i 2024. Det skulle bare mangle, vil noen si, men dette ville altså aldri skjedd uten en rød-grønn regjering.

Det internasjonale bildet er ustabilt og urolig. Jeg er usikker på om vi er i en helt ny situasjon. Det har bestandig vært kriser og vanskelige situasjoner som krever politiske prosesser og forhandlinger, skrolle nedover NTB i dag, så ser man at det har vært væpnede grupper som har prøvd å komme seg fra Syria og inn til Jordan, det er en milits i Sudan, og det er den vanskelige situasjonen i Rødehavet. Den store forskjellen er kanskje at noen av konfliktene har kommet så mye nærmere oss, gjennom at vi har en konflikt i Europa og en fastlåst situasjon mellom Ukraina og Russland, og også fordi konflikten i Midtøsten rammer sivile i så sterk grad som det den nå gjør.

det samme gjør de tusener av sivile i Gaza som dør som følge av konflikten mellom Israel og Hamas. Det betyr også et større engasjement, noe som på mange måter er bra. Regjeringen har synliggjort sine prioriteringer, og i utviklingsbudsjettet prioriterer regjeringen og Senterpartiet lokal matsikkerhet og matproduksjon. Vi omprioriterer. Det er neppe noe annet område der man kan kombinere kamp mot sult, muligheten for lokal produksjon og lokale arbeidsplasser, bærekraft og stabilitet i et land, bedre enn området som angår matproduksjon og matsikkerhet. Høyre foreslår å kutte denne bevilgningen med 0,5 mrd. kr. Det er en reell prioritering som regjeringen og Senterpartiet er uenig i. Det som overrasker, er imidlertid Høyres argumentasjon, for i stedet for å erkjenne i innstillingen at dette er en prioritering, prøver de å legge seg på en slags revisorargumentasjon.

Hvorfor prøve å gjemme seg bak en budsjetteknisk argumentasjon som heller ikke stemmer? Det framstår veldig rart. Derfor er jeg glad for at representanten Schou nå sier at det er en reell prioritering, for det er det det er. De velger i likhet med oss å prioritere noen ting opp, og de velger å prioritere noen ting ned. Et annet paradoks i debatten er at Høyre mener at de forserer investeringer i Forsvaret, men de er altså kritiske til at regjeringen gjør akkurat det samme: forserer investeringer i nysalderingen. Det framstår som merkverdig, for det er nettopp en raskest mulig gjenanskaffelse alle er opptatt av. Det er heller ikke noe nytt, Høyre har sjøl gjort det, i nysalderingen i 2016 med P8. Det var noen linjer i nysalderingen og ikke noe mer enn det, så det er rart at de legger seg på en slik argumentasjon i denne debatten omkring å forsere gjenanskaffelser til Forsvaret som er høyst nødvendige. (A) [19:53:42]: Vi lever i et trygt og godt land her i Norge. Her leker barna i gatene, og forventningsfullt kan de glede seg til julegaver og juleaktiviteter. Mange steder i verden er hverdagen for barn konflikter, terror, krig, sult, barnearbeid og grov utnyttelse. De vil måtte betale prisen for dette i store deler av sitt liv. liv. Norge har fordømt Israels blokade på Gazastripa og Hamas’ brutale terrorangrep mot sivile i Israel. Voldshandlingene må stanses og gisler løslates. Sivilbefolkningen må få tilgang til livsnødvendig hjelp. Barna på Gazastripa, i Ukraina eller andre steder i verden skal ikke måtte leve i frykt og redsel blant død og fordervelse. Som representanten Gunaratnam sa, arbeider Norge aktivt for å oppnå en fredsavtale. Det diskuteres igjen i FN i dag, har jeg lest. jeg lest. Likestilling, menneskerettigheter og demokratiutvikling opplever nå store tilbakeslag. Jeg er glad for at Norges regjering fronter disse verdiene med sterk og myndig stemme hvor enn de opptrer. parlamentarikerforsamling, under ledelse av Siv Mossleth, er aktiv. Jeg vil også nevne Aleksander Stokkebøs gode arbeid blant de yngre parlamentarikerne, og i mitt verv som spesialrapportør for Sør-Kaukasus har jeg møtt politiske ledere og kolleger i Aserbajdsjan, Georgia og Armenia. Alle land i regionen har flyktninger og internt fordrevne. Over 100 000 flyktet fra Karabakh til Armenia etter krigen om landområdet – 80 pst. av dem barn og unge, sier Redd Barna. Norge bidrar med humanitær bistand til Armenia i den utfordrende situasjon det er for dette lille landet. Karabakh er nå Aserbajdsjans territorium, og det forhandles om fredsavtale. Landene er blitt enige om flere punkter. punkter. Det er en historisk milepæl at de to landenes regjeringer nå ser framover sammen, men de beveger seg på en tynn, tynn mulighetslinje politisk. Vi må støtte opp om deres gode intensjoner. De har tatt viktige skritt mot en fredelig løsning. Det er altså håp. I disse dager skriver vi julekort og ønsker hverandre godt nytt år. Det er vel et ønske som sjeldent har vært mer aktuelt. Gjennom politisk hardt arbeid og sammen med de mange som hver dag jobber ute for fred og menneskerettigheter, mot sult og utnyttelse og for likestilling, skal vi lykkes. Takk til disse. Freden skal komme, det er ingen andre svar på dagens situasjon.

Dette er ein grunnpilar for Arbeidarparti–Senterparti-regjeringa sin utanrikspolitikk på likestillingsområdet. Mens likestillinga går framover her til lands på grunn av stort politisk trykk frå regjeringa vår,

Seksuell og kjønnsbasert vald aukar, spesielt i område prega av konflikt. Mødreog spedbarnsdødelegheit, uønskte graviditetar og farlege abortar aukar. aukar. Det gjer meg ganske uvel å seie dette, men framleis blir ei av fem jenter i verda utsett for barneekteskap.

til organisasjonane som arbeider for å styrkje rettane, og det skal vi fortsetje med. SRHR-arbeidet handlar òg om det større bildet – om korleis framtida vår skal sjå ut, til å planleggje når og korleis ein vil starte ein familie, og kunnskap om og tilgjengelegheit av prevensjon. Jenter og kvinner sin kamp i heile verda er òg min og din kamp. Difor er likestillingskampen i utanrikspolitikken særleg viktig for oss i Arbeidarpartiet. Eg vil spesielt nemne kvinneorganisasjonar og menneskerettsforkjemparar, som er viktige samarbeidspartnarar for å fremje rettane til kvinner rundt om i verda. einaste dag gjer dei det dei kan for å tryggje jenter og kvinner. Difor satsar denne regjeringa på desse organisasjonane, som gjer eit livsviktig arbeid rundt om. Vårt mål er ei likestilt verd. Med hardt arbeid og klare politiske prioriteringar trur eg det er mogleg.

[19:59:47]: Da Zelenskyj tal- te til Stortinget, viste han takknemlighet for Norges støtte, som gir både forutsigbarhet og nødvendig økonomisk kapital, slik at Ukraina kan kjempe på bakken. Vi står fjellstøtt og blir sett på som et foregangsland for måten vi har besluttet og organisert vår støtte til Ukraina på, og spesielt for vår evne til å tenke langsiktig og forutsigbart. Det skal vi i denne salen være særdeles stolte av. Den praktiske gjennomføringen av denne politikken hviler på skuldrene til herværende ministere, en jobb jeg synes de gjør på en særdeles god måte. Vårt bidrag er helt nødvendig for ukrainerne, men jeg vil også understreke hvilke gevinster det gir oss her hjemme og til vår forsvarsevne, noe som har vært belyst tidligere i debatten. Jeg er dypt uenig med representanten Tybring-Gjedde, som særdeles upresist påstår det motsatte. Støtten til Ukraina er organisert mer eller mindre som en ren militær operasjon – en operasjon som inneholder logistikk, ganske avansert logistikk, som gjennom de over 600 dagene krigen har vart, har vært en logistikk som startet med å gi personlig utstyr og bekledning, til at man nå skal donere F16 med alt som kreves av utdanning og trening. Det er materiell som er donert. Det er penger som puttes inn i fond. Det er koordinering mellom forsvarsindustri både her i Norge og internasjonalt, koordinering mellom allierte. Det er utdanning og trening, både på lavt nivå for den enkelte soldat, i hvordan man skal lære og trene opp stabsoffiserer, og i hvordan et avansert system skal fungere. Det er koordinering internt i NATO. Det er koordinering i forsvarsindustrien. Det er rammefaktorer som endres fra dag til dag. Erfaringslæring gjennom en sånn operasjon er særdeles viktig. Jeg vil si at det våre styrker lærer og erfarer gjennom dette arbeidet, hører hjemme i et budsjett som vi skal behandle som et forsvarsbudsjett. Dette er viktig, dette er krevende, og jeg synes det er viktig å komme fram til, helt konkret, at i framtiden vil støtten til Ukraina bli enda mer komplisert enn i dag og kreve enda mer. Vi har sett resultater av det allerede i dag.

(A) [20:03:08]: Debatten om bud- sjettet for Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet er alltid viktig. Den sier noe om hvem vi er som nasjon, og hvordan vi forholder oss til resten av verden. det bakteppet vi har i dag, er det lenge siden det har vært viktigere enn det er akkurat nå, at vi evner å ha to tanker i hodet samtidig: at vi gjør mer her hjemme for å redusere forskjeller, kutte klimagassutslipp og sikre velferden for dem som sliter mest i dyrtiden, samtidig som vi styrker eget forsvar, støtter opp om Ukrainas kamp for selvstendighet og ikke minst viser internasjonal solidaritet gjennom bistand og utvikling i de fattigste landene i verden. Derfor er det viktig å se hva regjeringen gjør i bistandsbudsjettet vi debatterer. Budsjettet svarer bra på behovene både i Ukraina og i utviklingsland. Budsjettet stimulerer til mer investering i utviklingsland, spesielt for å bidra til å løse klimakrisen. Dessuten moderniseres bistanden for å øke effekten av norsk bistand, særlig rettet inn mot de avgjørende bærekraftsmålene. Da er det skuffende å lese særlig partiet Høyres respons på dette. I Høyres alternative budsjett kuttes nemlig over 1,3 mrd. kr i bistanden for neste år. I FNs siste rapport for menneskelig utvikling blir det tydelig at arbeidet for å nå bærekraftsmålene er satt kraftig tilbake de siste årene. Pandemien og den påfølgende invasjonskrigen i Ukraina har hatt store negative konsekvenser for milliarder av mennesker. I kombinasjon med omveltende klima- og miljøforandringer har dette ført til økt fattigdom, tiltakende polarisering og uro verden rundt. For 2024 mener altså Høyre at de som har minst, fortjener 1,3 mrd. kr mindre enn det som regjeringen har foreslått. Det er særlig to av kuttene som framstår spesielt korttenkte. Høyre kutter nemlig i regionbevilgningen til Afrika med 500 mill. kr. Om Høyre hadde fått det som de ville, ville dette kuttet alene hatt store konsekvenser for utviklingsstøtten til noen av verdens aller fattigste land. Store deler av Afrikas Horn er i en klima- og matkrise etter flere år med tørke og økning i priser på mat, gjødsel og såkorn. Sikkerhet og stabilitet forblir en utfordring på store deler av kontinentet. nr. 16–19 1711 Sudan, og land som Mali, Sør-Sudan og Etiopia er sårbare for en ny konflikt. Uroen i DR Kongo preger regionen. Covid-19 påvirker fortsatt livet i mange land, og kolera- og ebolautbrudd rammer med ujevne mellomrom. Støtten som Høyre foreslår å redusere med en halv milliard, skal bidra til å forebygge slike kriser og avhjelpe konsekvensene av dem. Det er mildt sagt en underlig prioritering. Men det slutter ikke der. Høyre vil også kutte 500 mill. kr i støtten til matvaresikkerhet, og det i en tid hvor stadig flere sulter i verden. Det er alvorlig, og det er svært dårlig politikk. president Jeg er stolt over Stortin- gets tverrpolitiske støtte til Ukraina gjennom Nansenprogrammet. Fra Venstres ståsted har det hele tiden vært klart at det er Ukrainas behov som må ligge til grunn for den støtten Norge gir, og at Nansen-programmet må være et gulv og ikke et tak for norsk støtte. Vi kan heller ikke la Nansen-programmet bli en hvilepute som gjør at vi ikke hele tiden leter etter nye løsninger for hvordan og når Norge best mulig kan støtte Ukrainas frihetskamp. Når behovene i Ukraina øker, og når støtten fra andre steder uteblir, mener Venstre at det er riktig å ta grep som kan bidra til en kraftfull europeisk mobilisering for Ukraina. Vi har akkurat vært gjennom det som er blitt kalt en historisk skjebneuke for Ukraina, som til og med inkluderte et besøk fra Zelenskyj i denne sal. Jeg tror ikke jeg er den eneste som har opplevd det som både stort og rørende. Men når skjebneuken er over, vet vi at det ikke er så mange problemer som er løst. I EU klarte Orbán å blokkere den planlagte støttepakken til Ukraina på 50 mrd. euro – til stor russisk jubel. Dette kom uken etter at Kongressen i USA blokkerte den neste amerikanske støttepakken til Ukraina. Dette skjer etter at nivået på bistand til Ukraina nådde et nytt bunnivå i perioden august til oktober 2023. Det var nesten 90 pst. lavere enn i samme periode året før. Vi har fortsatt håp om amerikansk støtte, men denne usikkerheten er i seg selv farlig. Selv om vi fortsatt kan håpe det, kan vi ikke regne med at det blir mindre usikkerhet og polarisering over Ukraina-støtte i USA framover. Støtten fra europeiske land er en del av debatten i USA. Dersom Europa tar større ansvar, øker vi sannsynligheten for at Biden får gjennomslag for sin støttepakke i Kongressen. Derfor mener vi at vi trenger en ny kraftfull europeisk mobilisering for Ukraina, og Norge har mulighet til å lede vei. Jens Stoltenberg bønnfalte i går Europa om fortsatt støtte til Ukraina. Vi må slå fast at vi ikke aksepterer at denne krigen blir en normaltilstand. Ukraina må vinne over Russland, og det er vårt ansvar å sette dem i stand til det. Derfor foreslår Venstre at Norge bevilger 9 mrd. kr mer til sivil og militær støtte til Ukraina i forbindelse med nysalderingen av forsvars- og utenriksbudsjettene. Dette er penger som må brukes før nyttår. Vi foreslår derfor at pengene på forsvarsbudsjettet bevilges til det britiskledede fondet, som regjeringen tidligere har uttrykt at de er fornøyd med, mens vi foreslår at pengene på bistandsbudsjettet bevilges til Verdensbanken, som vi også forstår er en svært effektiv mekanisme for å støtte drift av den ukrainske staten. Dette gjør vi rent teknisk ved å hente mer penger fra oljefondet nå i nysalderingen. Så vil vi kunne skru ned oljepengebruken tilsvarende i revidert nasjonalbudsjett, siden Venstre verken har brukt eksportfinansieringspengene i vårt alternative budsjett eller støttet de mange utgiftsøkningene som regjeringen har tenkt å bruke dem på.

(H) [20:09:38]: Denne de- batten pågår samtidig som Russlands krig i Ukraina pågår for full styrke, samtidig som iranske militser og terrororganisasjoner herjer rundt omkring i Midtøsten, og samtidig som vi ser en krig pågå i Gaza. Russlands meningsløse invasjon av Ukraina har vært det klareste beviset på verdien av tilstrekkelig trent og riktig utstyrt personell – eller soldater, om man vil. Forsvaret er helt avhengig av dem. For å sitere Ukrainas president i hans tale her i denne salen: Vi var ikke mange, men vi var nok. Vi var ikke mange, men vi var nok til å endre situasjonen. Vi var ikke mange, men vi hadde nok mot. Denne talen påminner oss også om at personellet er den viktigste ressursen til ethvert forsvar. Det norske forsvaret er intet unntak. For å bygge opp mot hos personellet i Forsvaret og soldater og offiserer kreves det riktig rekruttering, god trening og tilstrekkelig øving – for å kunne bygge opp den tilstrekkelige kapasiteten man trenger. Det er alle de kvinner og menn som er på vakt for å sikre oss og ivareta sikkerhetspolitiske mål og interesser, som er det avgjørende for oss. Soldater vil over tid erverve verdifull erfaring som gjør dem enda mer potente og verdifulle i sin innsats for å ivareta vår felles sikkerhet. Derfor blir også Høyres prioriteringer av Forsvarets personell i vårt alternative budsjett helt sentralt. Slik representanten Hårek Elvenes påpekte, styrker vi rekrutteringen og utdanningen av personellet, samtidig som vi setter av mer penger til å beholde personell i forsvarsgrenene over lengre tid. Uten godt trent og motivert personell vil ingen mengde toppmoderne utstyr være til stor hjelp. For å sitere Napoleon: En soldat vil kjempe lenge og hardt for en medalje. Jeg vil også legge til at en soldat vil kjempe lenge og hardt for verdier man har tro på.

Iran har forsynt Russland med våpentyper som har vært helt avgjørende og sentrale i Russlands meningsløse og brutale krig mot Ukrainas sivilbefolkning – droner, missiler og mer til. Iran har også vært på plass på bakken i de russiskokkuperte, ukrainske områdene. Det rapporteres at den iranske revolusjonsgarden har mistet mer enn ti såkalte rådgivere. rådgivere. Om vi ikke bryr oss om friheten til iranske kvinner og menn i Iran og deres grunnleggende menneskerettigheter, la oss bry oss om Irans bidrag til Russlands krig her i Europa og i Ukraina. La oss ta et endelig oppgjør med det iranske prestestyret – en gang for alle. Helt til slutt vil jeg takke alle soldater og offiserer som er på vakt i julen for å sikre oss. Takk til dere og til deres familier, som gir avkall på tid i denne høytiden også. Takk! [20:12:50]: Norge har nå spilt en rolle – tror vi – i Midtøsten-konflikten siden 1993, og sikkert tidligere Det har ikke blitt fred der. Det har ikke blitt enighet om noe som helst. Allikevel fortsetter vi, og vi tror også nå at vi skal spille en rolle fremover. Jeg er litt usikker på om det er for de blå øynes skyld eller hva det skyldes, men det er iallfall tydeligvis noe unik kompetanse i Norge, en kompetanse som ikke finnes hos andre diplomater i andre land eller i politiske lederskap i andre land. Det synes jeg er litt underlig. Det det har ført til, er at det har blitt et mer radikalisert Norge, et mer radikalisert organisasjonsliv i Norge, og et mer radikalisert Medie-Norge. Det er resultatet av den innsatsen vi har gjort. Våpenhvile i Gaza nå er ikke noe alternativ. Det er ikke noe alternativ, for hvis det blir våpenhvile nå som jeg også sa i min replikk – vil vi ha status quo. En våpenhvile vil ikke lede til noen fred. En våpenhvile vil være en tilstand som gjør at Israel ikke blir kvitt Hamas, verden blir ikke kvitt Hamas, da vil krigen fortsette på et eller annet vis. Hvis ikke Israels sikkerhet er ivaretatt, blir det ikke noen fred. Man kan vedta våpenhvile så mye man vil, men det er ikke noe Israel kan akseptere. Det ville ikke Norge gjort heller, men vi forventer at Israel skal gjøre det. Jeg synes det er ganske underlig at man opptrer på den måten, at Norge leder an i en sånn prosess

Det er mulig utenriksministeren er uenig i det. Han har tatt ordet etter meg, så det blir interessant å høre hva han har å si. Når det gjelder det å sammenligne med Russland og si at ved boikott av Russland skal man også boikotte Israel, er det å stille dette fullstendig på hodet. man altså et fredelig Israel som blir invadert av Hamas, et terrorangrep foregår, og et fredelig Ukraina som blir invadert av Russland, og så skal man likestille Russland og Israel, hvor den ene har angrepet og den andre har forsvart seg mot et angrep.

Nå kan vi roe oss ned lite grann i denne salen og også i Europa, slik at vi forstår Israels situasjon, og at vi støtter Israel i deres kamp for sikkerhet og fred. [20:16:04]: Debatten om for- svarsbudsjettet har ikke vært preget av de harde frontene. Det går jo en lang linje i norsk politikk det er relativt bred enighet i forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Denne enigheten er det særdeles viktig å ta vare på slik som Europa ser ut i disse tider. Det er også positivt at regjeringen har kommet Høyre i møte og startet samtaler om den nye langtidsplanen, med tanke på å få til et bredt forlik i Stortinget. Stortinget. Jeg merket meg representanten Foshaugs innlegg av to årsaker. Han påpekte den betydelige overlappingen og det betydelige sammenfallet det er i rådene som kommer fra forsvarskommisjonen og det fagmilitære rådet. Det andre jeg merket meg, var at regjeringen nå hadde lagt fram en plan for å nå 2-prosentmålet. Vel, det var litt fornøyelig at den planen kom tre dager før forsvarskommisjonen la fram sin rapport. Det kan hevdes å være et prokuratorgrep å legge inn de kostnadene som går med til Ukraina-støtten. Det jeg tok ordet for, at en forutsetning for den langtidsplanen vi nå er inne i, er at det skal anskaffes nye helikoptre til både spesialstyrkene og Hæren.

Ministeren uttalte at han har en ambisjon om at de helikoptrene skal være tilbake på Bardufoss i 2025, men sier i samme åndedrag at spørsmålet om nye helikoptre til spesialstyrkene skal avgjøres i den nye langtidsplanen.

og så ha overført Bell-helikoptrene til Bardufoss i 2025? Så mine to spørsmål til ministeren er: Kan ministeren redegjøre for begrunnelsen for å levetidsforlenge disse Bell-helikoptrene, som allerede er tilårskomne maskiner,

Vi befinner oss i en helt ny geopolitisk situasjon. Det er mange ting vi kunne tatt opp nå, men jeg vil konsentrere meg om det jeg mener er det mest akutte i denne budsjettdiskusjonen, altså når det

Fra Venstres side har vi foreslått 2,5 mrd. kr inn i neste års budsjett, men også 9 mrd. kr i nysalderingen, som representanten Melby orienterte om tidligere. For Nansen-programmet er bra, er det bred støtte for, men det må være som et gulv, og vi må nå se om det er mulig å øke dette. Det var imponerende hvordan Ukraina klarte å stå opp mot Russlands angrep i februar 2022. De sto opp og tok denne konflikten, de klarte også å vinne tilbake områder. Men det er en kjensgjerning at offensiven fra i sommer ikke har gitt de resultatene som mange hadde forventet. Nå står denne frontlinjen og balanserer, og det er behov for å øke støtten.

at land ellers i Europa øker sin støtte. Tyskland har økt sin støtte betydelig, også Belgia, Nederland og Danmark. Nå er det på tide at Norge også øker sin.

Vi vet ikke hvordan det vil gå. Vi vet ikke hvor stor usikkerhet som blir skapt etterpå, ikke bare i støtten til Ukraina, men i støtten inn til NATO, og i støtten til NATO. Det vil si at nå har vi ett år på oss til å forsterke støtten til Ukraina, men også ett år for Europa til å måtte ta en mye større rolle og forberede oss på en veldig usikker framtid. Og støtten til Ukraina må holdes inntil det er Putin som vakler.

om Nansen-programmet rett over nyttår, hvor det blir god anledning til å snakke om veien videre. Vi har altså nettopp framskyndet en viktig del av betalingene, som jeg sa i mitt innlegg, nettopp fordi det har buttet litt med – i hvert fall i nær tid – både amerikanske og EUs overføringer. Jeg tok egentlig ordet for å kvittere ut en positiv invitasjon, som jeg støtter, fra representanten Erna Solberg og takker for gratulasjonene med Jeg mener, som Solberg også sa, det er riktig og bra for Norge å ta en slik mulighet, og jeg vil egentlig kvittere ut positivt at jeg gjerne kommer til Stortinget på egnet måte med prioriteringer og strategi jeg tror det er lurt at vi har den diskusjonen i denne forsamlingen. Så langt kan jeg si at Brasil har satt på dagsordenen spørsmål som vi synes er svært interessante i et globalt perspektiv, f.eks. ulikhet og fordeling; reform av internasjonale institusjoner, ikke minst finansinstitusjonene, som er en viktig pågående debatt; internasjonale skattespørsmål, matsikkerhet og bekjempelse av sult; grønn omstilling i oppfølgingen av klimatoppmøtet, hvor G20 kan spille en svært viktig rolle fordi over 80 pst. av verdens utslipp kommer fra G20-landene

i LatinAmerika og andre steder. Det brasilianske formannskapet har sagt at de ønsker å bruke G20-perioden sin til å invitere til en konstruktiv, global debatt i en situasjon hvor både de og vi opplever en tiltakende polarisering rundt spørsmål om både Ukraina og Gaza. Det ønsker vi også velkommen, så jeg kommer til å finne en god anledning til å komme tilbake til Stortinget og si mer om hva vi tenker – og inviterer til kommentarer til det. Statsråd Bjørn Arild Gram [20:24:57]: Jeg tegnet [20:24:57]: Jeg tegnet meg for å kommentere et par innlegg fra Høyre-representanter i salen. Det første var representanten Elvenes’ påstand om at regjeringen oversolgte forsvarsbudsjettet. Til det er det å si at vi har presentert budsjettet på nøyaktig samme vis som Solberg-regjeringen gjorde. Jeg har gått igjennom de pressemeldingene og nyhetssakene som Forsvarsdepartementet har lagt ut de siste åtte årene før regjeringsskiftet,

når det gjelder Naval Strike Missile, er det nettopp for å ta ned risikoen at vi har lagt fram dette forslaget. Det er et prosjekt til potensielt mange milliarder kroner. Nå har vi da lagt fram en begrenset bevilgning for en designfase. Som jeg sa i innlegget mitt, vil jeg komme tilbake til Stortinget i neste etappe, nettopp for å ha best mulig kontroll på risikoen. Jeg var også noe undrende, for det er ikke

det finnes flere eksempler. Jeg skjønner godt at Stortinget ønsker best mulig informasjon om prosjekter, og det må vi ta til oss. Men det er ikke grunn til å være verken forbauset eller undrende over at vi har lagt fram disse sakene i nysalderingen.

[20:28:19]: Jeg vil takke Stortinget for en veldig god de- batt, og jeg tror det er enighet blant de aller fleste partier i salen om at det å bygge og investere i allianser i globalt samarbeid er viktig for et lite land som Norge, sikre respekt for folkeretten, at stormaktene ikke kan manipulere geopolitikken, er i norsk interesse. Nettopp derfor mener jeg at utviklingspolitikken er et ekstra bein å fremme norske interesser, som komplementerer sikkerhetspolitikken og utenrikspolitikken. Vi er altså ikke tjent med at Russland f.eks. vinner fram med sitt narrativ, som de selger offensivt, bl.a. på det afrikanske kontinent, om at det er vestlige lands feil og vestlige sanksjoners feil at matusikkerheten i afrikanske land øker – bare for å gi ett eksempel. Derfor er utviklingspolitikken også viktig for norske interesser. Og denne salen skal være stolt av bidragene i en situasjon der mange andre givere trekker seg tilbake eller reduserer sin internasjonale innsats. Det legges merke til at Norge er standhaftig i sin politikk. Noen ønsker om debatten vår i 2024 er for det første: Volum på utviklingsbudsjettene er selvfølgelig viktig, 52 mrd. kr er uendelig mye penger å drive bistand på for. Jeg ønsker meg en enda mer offensiv og innovativ debatt om hvordan vi kan bruke pengene optimalt. mer debatt om hvordan vi kan bruke offentlige budsjetter smartere til også å utløse privat kapital, for vi kommer aldri til å nå bærekraftsmålene med offentlig bistand alene, men vi kan jobbe innovativt ved å mobilisere andre givere. For det tredje: Bistand er samfunnsendring, og det er i vår egen interesse at utviklingsland investerer i grønn omstilling. Det er god utviklingspolitikk og god klimapolitikk. Det har vært tilløp til ideer i salen i dag, bl.a. Tybring-Gjeddes advarsler om at gjenbruk av klær står i veien for for utvikling i fattige land. Jeg tror neppe det er Fretex som hindrer oss i å nå bærekraftsmålene. Tvert imot har vi mange virkemidler og verktøy i verktøykassen som vi skal bruke offensivt, og som vi kan være stolt av.

for å samle Stortinget i den viktige prosessen framover og fram til en ny langtidsplan blir vedtatt, og jeg både håper og tror vi skal få et bredest mulig flertall for den kommende langtidsplanen. til 2-prosentmålet: Jeg vet ikke om det er et behov for representanten Elvenes å mistenkeliggjøre denne regjeringen når det gjelder tidspunktet. Jeg vet i hvert fall at forrige regjering hadde sju år på seg uten å klare det.

den forrige regjeringen la frem en langtidsplan der man ville nådd 2-prosentmålet etter det gjennomsnittlige BNP-målet som da var lagt til grunn, i 2027, altså ett år etter det regjeringen i dag har lagt frem. Det var altså uten at vi hadde regnet inn en krig og en stor Nansen-pakke i det. Jeg har lyst til å si at jeg mest bare er glad for at vi klarer å nå det, hvis det gir oss forsvarsevne. Det er det grunnleggende. Når vi skal jobbe med spørsmål om hvorfor vi har et 2-prosentmål, er det fordi det skal gi oss forsvarsevne, evne til å ha militær kapasitet til å kunne begrense mulighetene for krigføring mot Norge. Det er derfor forsvarsevnen som kommer ut av prosenten, kommer til å være aller viktigst, La meg si at det er et bærekraftsmål som bringer sammen flere bærekraftsmål, noe vi vet veldig godt fra alt arbeidet til FN i bærekraftssammenheng, og det er utdanning.

som en egen proposisjon, men i salderingen. Ja, de er viktige, men å sammenligne det med P-8-innkjøpet vårt, som kom fordi vi hadde en eksepsjonelt god deal som gjorde at vi kunne komme inn på et tidspunkt i en tidslinje i en amerikansk produksjon som allerede var satt i gang, og som hadde hastverk over seg – det er vi ikke i nærheten av i disse sakene. Derfor hadde det fortjent å være i en bedre sammenheng enn det det var. Det var et eksepsjonelt tilfelle den gangen som dreide seg om hvilken avtale vi hadde fått, og som dreide seg om at vi skulle komme inn i en produksjonslinje. Hvis ikke hadde det tatt mange flere år før vi hadde hatt P-8-fly. Det var det som var hastverket i 2016. Det hastverket ligger ikke i de forslagene som foreligger i dag. Da bør man ikke utnytte eksepsjonelle virkemidler til å skape seg en ny forretningsorden, som jeg opplever at regjeringen nå gjør.

om at Bell-helikoptrene skal være overført til Bardufoss i løpet av 2025, fast? Dette hviler på to forutsetninger: Spesialstyrkene må da ha fått sine nye helikopter, og Bellhelikoptrene må være oppgradert.

Denne debatten har vist oss at vi prioriterer ulikt i utviklingspolitikken, og jeg har respekt for at det prioriteres ulikt. Høyre prioriterer utdanning og velger å nedprioritere matsikkerhet, landprogrammene for Afrika og Asia, helse, osv. Vi prioriterer annerledes. Det er en ren opp- og nedprioritering avhengig av de ulike partiene. Det synes jeg er en skvær debatt, men det er disse budsjettekniske fintene som Høyre har i innstillingen som var mitt poeng i mitt innlegg. Til materiellprosjektene som nå foreslås i nysalderingen:

Diskusjonen her går ikke på om budsjettet framstilles med reelle eller nominelle tall, men det er hvordan man omtaler økningen. Å si at forsvarsbudsjettet øker med 15 mrd. kr, når halvparten av det er støtten til Ukraina, store deler av det er valutakompensasjon, som vår regjering innførte, og som jo ikke styrker forsvarsbudsjettet, men hindrer at kjøpekraft tapes, er ikke en riktig måte å framstille det på, mener jeg. Det har vært mye snakk om nysalderingen og P-8. Det er også et interessant eksempel, for den store forskjellen er egentlig dette: Det ene er at flertallet i merknadene i nysalderingen ikke er imot prosjektene som presenteres, snarere tvert imot. Vi støtter dem, og det står det eksplisitt i merknaden. Eksemplet med P-8 er interessant av flere årsaker, for forskjellen er at P-8 var grundig omtalt i langtidsplanen for forsvarssektoren, som ble lagt fram før nysalderingen, og det betyr at Stortinget tok stilling til det i en helhetlig ramme, noe som ikke kommer i denne sammenheng. Renhold har vært diskutert. Det er også prioriteringer. Vi har valgt å bruke de 76 millionene, som regjeringen sier at man skal bruke på å ta renholdet tilbake i forsvarssektoren, på å oppbemanne i tråd med det Sjef Luftforsvaret mener er nødvendig. Det er også en prioritering. Så vil jeg gi litt ros til Åse Kristin Ask

handlingsplan mot skadelige skikker. Daværende utviklingsminister, Dag-Inge Ulstein, var primus motor for det, og det mener jeg er et viktig og riktig arbeid. Men det er også viktig å understreke at det som faktisk beskytter jenter mot barneekteskap og tvangsekteskap, er bl.a. utdanning. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre, og det er en av årsakene til at bekymringen nå er veldig stor. For veldig mange barn har ikke kommet tilbake på skolen etter pandemien, og de aller fleste av dem er jenter. jenter. Jeg vil avslutningsvis peke på et poeng som har vært oppe. Jeg har full respekt for at det er ulike syn på Norges freds- og forsoningsinnsats opp gjennom tidene. Men det vi aldri skal undervurdere, er at Norges freds- og forsoningsinnsats gir oss betydelig sikkerhetspolitisk kapital som er viktig for Norge, både før og nå – og kommer til å være det i framtida. i framtida. Helt til slutt vil jeg også takke for en god og interessant debatt. Jeg vil passe på å ønske god jul til alle her i salen, og også til de menn og kvinner, både med uniform og i sivil, som er på jobb for Norge hver dag gjennom jula.

Stortinget klar til å gå til votering. Vi starter med sak nr. 5 fra fredag 8. desember, dagsorden nr. 29.

2023 Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog matdepartementet (rammeområde 16)

14. Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Energidepartementet (rammeområde 7)